Dobro jutro poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Na temelju čl. 247. Poslovnika HS Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku predložio je HS provođenje objedinjene rasprave o točkama dnevnog reda predviđenog za danas,

**Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče, suglasni smo s tim prijedlogom, al s obzirom na obim zakona predlažemo da se u ime klubova odredi rasprava u trajanju od 15 minuta, hvala.

Može, dakle 15 minuta ćemo govoriti onda u ime klubova, sve ostalo znači prihvaćate tako da ćemo provesti objedinjenu raspravu. Predlagatelj je Vlada na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. u vezi s čl. 190. Poslovnika HS. Prigodom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 Prije nego što dam riječ poštovanom ministru zdravstva Viliju Berošu imamo zahtjeve za stankom, prva na redu poštovana kolegica Kekin, izvolite. **Kekin, Ivana Tražim stanku u ime Kluba zeleno-lijevog bloka kako bih još jednom upozorila da danas raspravljamo, a u petak ćemo i glasati o dva prijedloga izmjena i dopuna zakona kojima se tepa da su reforma, a zapravo se ako ćemo koristiti retoriku Andreja Plenkovića radi o ne reformi. Radi se o ne reformi jer ishodište problema u zdravstvenom sustavu ovi prijedlozi ne prepoznaju i ne reformiraju. Tri su ključna ishodišta problem, sustav primarne zdravstvene zaštite, model upravljanja zdravstvenim sustavom i model financiranja zdravstvenog sustava. Niti jedan od ta tri ishodišta vaši prijedlozi niti ne dodiruju. Primarna HDZ-u nije primarna već 30.g., a vi nastavljate s daljnjom devastacijom temelja našeg zdravstvenog sustava. Upravljanje zdravstvenim sustavom davno ste odlično saželi kada ste stranačkoj kolegici koja vas je tlačila svojom ambicijom da postane ravnateljica KBC-a odgovorili da je stranka izabrala put. A o modelu financiranja dovoljno je reći da je nakon bezbrojnih sanacija ukupni dug zdravstva više od 10 milijardi kuna. Ministre, u cijeloj EU trošimo najviše na lijekove, 6 puta smo u 10.g. povećali trošak onkoloških lijekova, 11% više plaćamo od prosjeka EU liječenje malignih bolesti, a istodobno smo drugi po smrtnosti, samo je Mađarska gora od nas. Građani nam žive 3.g. kraće od prosjeka EU. Stranka je izabrala put, vi tim putem hrabro kročite i ovim zakonima vodite i nas i zdravstveni sustav ravno u propast. Da citiram jednog mladog liječnika koji je na pitanje da li će doći na prosvjed rekao da hoće i kad su ga pitali zašto rekao je jer ne znam hoće li ovaj zdravstveni sustav ubiti prije mene

konačno se počeo uvoditi red u zdravstvo u Hrvatskoj i onda se oporba ustala na zadnje noge. Postoji u hrvatskom zdravstvu tisuće liječnika koji marljivo rade i brinu o svojim pacijentima, a kad se stalo kao zmiji na glavu onima koji se bogate na račun hrvatskog pacijenta e oporba se digla na zadnje noge, jako zanimljivo koincidencija. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Zekanović, ovo je bila replika, a ne povreda poslovnika tako da dobivate opomenu. Kolega Grbin, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Danas raspravljamo o dva zakona izuzetno važna za sustav zdravstvene zaštite, međutim sukus promjena koje se nalaze u njima može se svesti u dvije točke, jedno je centralizacija bolnica pod državnu kapu, a drugo je povećanje cijene liječenja, pa krenimo sa prvim. Poštovani ministre, predložili ste centralizaciju bolnica, a da niti jednom jedinom riječju nam niste objasnili na koji način će to dovesti do povećanja kvalitete, smanjenja troškova, ali ono što je najvažnije, ono što je najvažnije, smanjenja lista čekanja za naše pacijente. Ova centralizacija ovako provedena sa svim peripetijama koje će ona izazvati do toga neće dovesti, na liječenje ćemo čekati još duže, problemi u bolnicama će biti još veći, a jedino što si olakšavate je da i u onim bolnicama koje već sada ne kontrolirate možete provoditi stranačko HDZ-ovo kadroviranje. To je jedina posljedica ovog prijedloga, a sve što će on donijeti hrvatskim građanima je samo nedostupnija i nekvalitetnija zdravstvena zaštita. S druge strane ta će zdravstvena zaštita biti i skuplja jer drugim zakonom o kojem ćemo danas raspravljati predlažete povećanje participacija od minimalno 30 do čak 100% za određene kategorije. Što to znači? Liječenje u javnom zdravstvu građanima će biti skuplje, em će više čekati na njega, em će biti skuplje. Što time činite? Pa vi tjerate građane ove zemlje da se idu liječiti kod privatnika i da za to plaćaju. I još jedna stvar, ako povećavate participacije koji moraju se plaćati kod onih koji imaju dopunsko zdravstveno osiguranje i s tog osiguranja neminovno je da će porasti i police dopunskog zdravstvenog osiguranja. …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… U vrijeme Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika SDSS-a također tražim stanku kako bismo još jednom progovorili je li predložena reforma zdravstva zaista reforma koja će ozdraviti naš zdravstveni sustav, hoće li ga učiniti financijski održivim? Hoće li staviti pacijenta u sredinu i osnažiti ljudske resurse, hoće li pomoći jačanju primarne zdravstvene zaštite, hoće li osigurati zdravstvenu zaštitu ruralnim i nerazvijenim područjima što je neobično važno. Sve su to teme o kojima treba otvoreno i jasno progovoriti i staviti na njih poseban naglasak. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege. Tražim stanku u ime Kluba HSLS-a i nezavisnog zastupnika Bileka kako bi još jedanput razmotrili predloženu reformu. popisi dobrih želja i namjera ništa revolucionarno, ali zato sa najboljom namjerom ali i možda sa nedovoljno definiranim provedbenim alatima. Da li rješava sve nagomilane probleme u zdravstvu, ne rješava ali da li unapređuje sustav unapređuje to je sigurno iskorak prema naprijed s obzirom na sadašnje stanje u zdravstvu. Kritike i pozitivne i negativne čut ćemo vjerojatno u velikom broju. Svi mi koji smo u bliskoj vezi sa medicinom bilo da smo u opoziciji ili poziciji vrlo dobro znamo koje su reforme nužne za provesti. Međutim, svi također znamo da su one nepopularne jer se nesumnjivo moraju temeljiti na redefiniranju prava pacijenata kao i mjerenje učinkovitosti zdravstvenog sustava i njegovih zaposlenika. Te mjere izrazito su nepopularne zato i nisu provedene u proteklih 20 godina, jer nitko nije imao hrabrosti provesti reformu zdravstva u realnim okvirima koliko su naše stvarne mogućnosti u odnosu na zdravstvenu zaštitu koja se građanima sada pruža jer se takva reforma povezuje sa velikim vjerojatnosti poraza na izborima bilo koje političke opcije koja bi to napravila i to je realnost svih naših reformi i ne budimo zato danas pretjerano licemjerni. Hvala lijepo. Tražim stanku u ime Hrvatske demokratske zajednice 10 minuta kako bismo još jednom naglasili sve vrijednosti koje donose ove izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Svi smo u ovom Saboru svjesni da smo, već jedno vrijem sazivamo potrebu za reformom. I sad kad je reforma pred nama važno je čuti što ta reforma sve donosi hrvatskim građanima i hrvatskim pacijentima. Jačanje javnog zdravstva, zaokret prema preventivi i ranom otkrivanju bolesti, jačanju bolničke zdravstvene zaštite kroz reorganizaciju, ulaganje u ljudske resurse u javnom zdravstvu, fokus je na kvaliteti sustava i zdravstvenih usluga. Vrednovat će se puno stvari koje se do sada nisu vrednovale i mislim da je to dobar put i da to traži od nas svih skupa da ove izmjene izmjene i dopune zakona podržimo. S druge strane donošenje zakona nije niti početak, niti završetak reforme. Reformu već je ona u tijeku njezino provođenje, a ovo joj samo daje zakonski okvir u kojem se ta reforma može provesti. A mi smo svi skupa dio tog sustava jer smo svi pacijenti u nekom dobu i mislim da je ovo vrlo važan dan da se te promjene počnu zakonski provoditi. suverenisti)** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora tražimo stanku od 10 minuta u ime kluba Hrvatskih suverenista kako bi još jedanput istaknuli da je ovo još jedna u nizu pokušaja tzv. reforme zdravstva gdje bih rekao da se pretače iz šuplje u prazno. Nas zanima prvenstveno što se tiče centralizacije samih bolnica, evo vjerujem da će ministar nešto u izlaganju nešto reći što želite s time u budućnosti dobiti, koje rezultate očekujete samom centralizacijom bolnica. U kojem periodu očekujete smanjenje duga zdravstva i u kojem nekom postotku. Vjerojatno imate neke izračune. Što očekujete što se tiče daljnjeg duga prema veledrogerijama i što očekujete sa listama čekanja. Danas pacijenti na banalne preglede ultrazvuk abdomena čekaju godinu ili dvije dana. Ono što je još gore ne daj bože da se razbolite i morate ležati u bolnici morate nositi svoj toalet papir, morate nositi svoje ubruse i to su vam na žalost činjenice. Oni koji leže u bolnici to na žalost najbolje znaju. Ja vjerujem da ćemo dobiti danas neke od tih odgovora, ali bojim se da se stalno već zadnjih 15 godina vrtimo u krug, jedanput vraćamo bolnice pod županije, pa ih ponovno vraćamo pod državu i ponovo u nedogled 360 stupnjeva stalno se vrtimo u krug, a rezultata na žalost još uvijek nema. I jako bitna stvar, a to je nedostatak liječnika prvenstveno u ovim manjim sredinama gdje imamo brojna evo sela po Slavoniji i po Baranji, po Srijemu, po Lici gdje liječnici primarne zdravstvene zaštite dolaze jednom, maksimalno dvaput tjedno. Hoće li se povećavati kvote na fakultetima medicinskim za veći broj polaznika ili će se pokušati zadržati postojeći kadar jer činjenica je da imamo najavu da nam u siječnju nekoliko godina nekoliko stotina liječnika iz primarne zdravstvene zaštite odlazi u mirovinu, a nemamo na vidiku dolazak novih, odnosno ne u tom broju. izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Molim stanku u trajanju od 10 minuta u ime kluba CENTRA i GLAS-a. Dakle, ovo nije ni prvi puta da se priča o reformi zdravstva. Na žalost nije ni drugi put, ni zadnji put. Dakle, reforma to je onako jedna teška riječ koju volimo svi upotrijebiti. I kad ne znamo kako nešto iz nečeg izaći van onda govorimo da je potrebna reforma, onda je još korak dalje cjelovita reforma. Kad se govori o reformi zdravstva to vam je otprilike ko o Jetiju. Svi govore o tome da negdje nešto postoji i da se negdje kreće, ali nitko nije vidio. Bojim se da je tako i sa ovim pokušajem tzv. reforme kroz ove izmjene i dopune zakona. Nije riječ o reformi, riječ je o određenom preslagivanju, riječ je o određenom pokušaju, riječ je o pokušaju da se proba nešto riješiti. Ali mene su naučili sljedeću stvar, da kad uđete u nekakav posao da uvijek imate jedan broj nezadovoljnih, da bi to uvijek i taj bi broj trebao biti onako izbalansiran, a ovdje imate nezadovoljne sve. Imate nezadovoljne pacijente, imate nezadovoljne liječnike, imate nezadovoljne studente medicine koji tek ulaze u svijet rada. I zapravo vi s ovim nećete postići, koji ćete iskorak postići? Dakle, nema iskoraka, nema puta naprijed, nema nekakvih, nekakvih novih stvari osim da ono šta imate u toj jednoj, jednoj bačvi nereda malo to preslagujete i to je zapravo ono o čemu govorimo, a imamo suštinski problem. Najveći bolesnik u Hrvatskoj je zdravstvo. Mi u zdravstvu imamo dva podatka koja bi trebala biti ministre alarmantna. Jedan podatak da smo drugi po smrtnosti od karcinoma od najlošiji u Europi. I drugi podatak na koji nisam nikada dobila odgovor, suvisli odgovor. Zašto je toliko mrtvih od korone ili s koronom u Hrvatskoj? Hvala. **Jandroković, Gordan Ako ne ostavljam vam onda sada 13 minuta za konzultacije pa nastavljamo u 10 sati.

Poštovane kolegice i kolege molim vas da zauzmete svoja mjesta. Sada će u ime predlagatelja prvo govoriti poštovani ministar zdravstva Vili Beroš, a u drugom dijelu državni tajnik Tomislav Dulibić. Izvolite. Poštovane zastupnice i zastupnici, zadovoljstvo mi je danas u ime Vlade RH predstaviti konačni prijedlog izmjena i dopuna zakona, jednog od temeljnih zakona u zdravstvu, Zakona o zdravstvenoj zaštiti dok će Konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju predstaviti državni tajnik Dulibić. Zakonske izmjene koje danas predstavljamo dio su sveobuhvatne reforme hrvatskog zdravstvenog sustava. Pozorno sam slušao sve ovo što ste danas govorili o stanju u hrvatskom zdravstvenom sustavu i mogu reći da ste dijelom u pravu. No, upravo smo stoga danas tu da bi predstavili koncept ozdravljenja hrvatskog zdravstvenog sustava, Opći i glavni cilj reforme je održiv zdravstveni sustav sa pacijentom u središtu. Stabilan i dugoročno održiv zdravstveni sustav istodobno je preduvjet za snažno održivo gospodarstvo i optimalno funkcioniranje društva. Specifični ciljevi reforme su kao što smo danas čuli jačanje javnog zdravstva, veća usmjerenost prema preventivi i ranom otkrivanju bolesti, jačanje primarne zdravstvene zaštite, reorganizacija bolničke zdravstvene zaštite, ulaganja u ljudske resurse u javnozdravstvenom sustavu, fokus na kvaliteti samog sustava i pruženih zdravstvenih usluga, mjerenje i vrednovanje ishoda liječenja i financijska stabilnost sustava. Zakonski prijedlozi koje danas predstavljamo daju svoj kvantitativni i kvalitativni doprinos u ostvarenju postavljenih ciljeva. Konačni prijedlozi izmjena i dopuna zakona rezultat su usvojenih prijedloga i mišljenja, međuresorne suradnje i dodatnog usklađivanja sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti te nizom programskih i strateških dokumenata. Naglašavam da ove zakonske izmjene omogućuju ispunjenje važnih indikatora za zdravstvo u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti čime ostvarujemo uvjete za povlačenje 340 milijuna eura bespovratnih sredstava usmjerenih upravo na realizaciju konkretnih reformskih mjera u zdravstvu. Također ukupna EU sredstva dostupna kroz slijedeći višegodišnji financijski okvir u vrijednosti od 244 milijuna eura usmjerena su na realizaciju reformskih mjera. Važno je istaknuti u svrhu što konstruktivnije današnje rasprave da se današnjim predloženim zakonima uređuju načela i prava i mjere zdravstvene zaštite, prava i obaveze osoba u korištenju zdravstvene zaštite, nositelji odnosno pružatelji skrbi, sadržaj i organizacijska struktura sustava te nadzor nad obavljanjem zdravstvene djelatnosti i financijska struktura sustava, postavlja se okvir za provođenje strukturalnih promjena u zdravstvu, a ne samo kozmetski kao što smo jutros u uvodu čuli. Konkretne promjene koje predloženi zakoni donose u zdravstveni sustav kreću od uvođenja dva potpuno nova načela zdravstvene zaštite, a to su načelo kvalitete i načelo integracije. Hrvatski zdravstveni sustav je dovoljno spreman za snažniju implementaciju sustava kvalitete u sve njegove segmente. Uvođenjem načela kvalitete uvodimo još jedan važan element, a to je sustavno praćenje ishoda liječenja, ali i postavljamo jače temelje za provođenje novog modela ugovaranja i plaćanja zdravstvene zaštite i financiranja zdravstvenih ustanova prvenstveno kroz indikatore učinkovitosti i kvalitete za razliku od onoga što smo jutros čuli da nema govora o promjeni financiranja zdravstvenog sustava. Dodatno novo načelo je i načelo integracije. Zdravstveni sustav u Hrvatskoj sastoji se od nekoliko razina zdravstvene zaštite danas nedovoljno povezanih. Ovih načelom potičemo integraciju i suradnju zdravstvenih ustanova ustanova na svim razinama zdravstvene djelatnosti u cilju povećanja učinkovitosti samom sustava. U okviru načela integracije uvode se i novi elementi kao što su jačanje dugotrajne skrbi i skrb za kompleksne pacijente kao odgovor na moderne izazove. Ova reforma zdravstva usmjerena je na prevenciju i rano otkrivanje bolesti mijenjajući dosadašnju paradigmu funkcioniranja zdravstvenog sustava. Doista vjerujem da je to suštinska promjena u zdravstvenom sustavu. I u tom dijelu se zakonima koje danas predstavljamo postavlja okvir prije svega kao pravo svake osobe na mogućnost ostvarenja najviše moguće razine zdravlja, ali i kao osiguranje tog prava kroz obvezno zdravstveno osiguranje. Važno je da naši građani znaju da upravo preventivi pregledi i aktivna briga za zdravlje imaju utjecaj na povećanje zdravih godina života, a ne primjerice blizina bolnice ili broj bolničkih postelja. S tim u svezi podizanje razine zdravstvene pismenosti mora biti naš zajednički cilj. Iz tog razloga uvode se novi pravci djelovanja kroz nove mjere. Kroz nove mjere preventivnih i zdravstvenih pregleda, zatim javnim ustanova u funkciji zdravlja te unapređenja nacionalnih preventivnih programa i razvoja novih. Jačanje prevencije bolesti odnosno preventivni i zdravstvenih mjera kroz izmjene oba zakona daje mogućnost svakom našem građaninu da aktivno brine o svom zdravlju uz potporu zdravstvenog sustava. Predložene nove mjere predstavljaju jačanje brige za vlastito zdravlje ali i dodatni oblik brige samog sustava za zdravlje pojedinca, a na taj način i cjelokupnog društva. Imaju u fokusu pacijente u svakoj situaciji navodimo samo neke najznačajnije zakonske promjene od brojnih, a koje se odnose na slijedeće. Uvodi se novi pravilnik koji će definirati medicinski prihvatljivo vrijeme za ostvarenje mjera zdravstvene zaštite što je jedan od načina kvalitetnijeg upravljanja listama čekanja. Znamo da je važna dostupnost zdravstvene zaštite, ali je jednako važna i pravovremenost. Medicinski prihvatljivo vrijeme čekanja na zdravstvenu uslugu usklađuje se u skladu sa kliničkim smjernicama i kriterijima za razvrstavanje u vremenske okvire za realizaciju zdravstvene usluge. Drugi važan dio zakonskih izmjena je uređenje organizacijske strukture zdravstvenog sustava. Održiva organizacijska struktura je osnova i preduvjet za postizanje kadrovske i financijske održivosti zdravstvenog sustava. Poznato je da imamo osnovne razine zdravstvene zaštite no trenutno stanje je takvo desetljećima generirano da su njihove nadležnosti, obaveze i zadaci ali i odgovornosti toliko izmiješani da nema jasnih granica i zaduženja. Istodobno se zato stvaraju značajni dugovi koje ustanove kroz svoje redovno poslovanje ne mogu riješiti kao što ne mogu riješiti niti liste čekanja. Sve to nas je u većoj mjeri i dovelo do toga da su financijske sanacije zdravstva postale pravilo, a ne iznimka i zbog čega smo upravo danas tu. Zato obrazlažemo što točno ove zakonske izmjene donose u organizacijskom smislu za zdravstveni sustav. Primarna zdravstvena razina kolegice Kekin je najvažnija i mora postati osnovna razina zdravstvene zaštite koja obuhvaća najveći broj djelatnosti u zdravstvu, najveći broj pružatelja zdravstvene zaštite i unutar koje se pruža najveći broj zdravstvenih usluga. Na primarnoj razini da bi ojačali i prilagodili novim izazovima uvode se i nove djelatnosti. To su psihološka i logopedska djelatnost, djelatnost fizikalne terapije, sestrinska savjetovališta, a zatim ustrojavaju se mobilne ambulante i mobilne ljekarne kao i mobilni timovi u području djelatnosti psihijatrije. Glavna javna ustanova na razini primarne je dom zdravlja. Za svaku županiju je predviđen jedan županijski dom zdravlja sa mogućnošću da se osnivaju podružnice s obzirom na geografske i druge specifičnosti. Dom zdravlja dobiva i novu koordinativnu ulogu nad svim pružateljima zdravstvene zaštite bez obzira na oblik vlasništva na primarnoj razini unutar županije koju pokriva. Zatim, izmješta se djelatnost sanitetskog prijevoza iz djelatnosti domova zdravlja u djelatnost za hitnu medicinu. Unapređuje se rad i postupanje hitne medicinske službe kroz brisanje županijskih granica, standardizaciju opreme, koordinaciju i nadzor od strane Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Uređuje se koordinativna uloga HZJZ-a posebno u kriznim situacijama referirajući se pri tome na nedavnu Covid pandemiju. Uređuje se i dodatno i rad turističkih ambulanti, a zakonskim izmjenama se dodatno regulira cjelokupno područje zdravstvenog turizma dajući mu dodatni naglasak u kontekstu Hrvatske kao turističke zemlje. Upravljačka prva na primarnoj razni su na jedinicama područne i regionalne samouprave odnosno Grada Zagreba. Zakonskim izmjenama se uloga obaveze i odgovornosti lokalne razine i povećavaju kroz veću ulogu u dijelu primjene mjera za privlačenje zdravstvenih radnika na svoja područja pogotovo u ruralnim sredinama. Zatim imaju novu ulogu u organizaciji zdravstvene zaštite vezano za aktivno upravljanje brojem ordinacija obiteljske medicine koje će biti pri domu zdravlja. Jedinice područne, regionalne samouprave odnosno Grada Zagreba imaju upravljačka prava nad domovima zdravlja, županijskim zavodima za javno zdravstvo i županijskim zavodima za hitnu medicinu. U cilju sinergije rada lokalne i nacionalne razine uvodi se novitet da savjet za zdravlje jedinica područne i regionalne samouprave odnosno Grada Zagreba jednom godišnje izvješćuje nacionalno zdravstveno vijeće o predloženim i provedenim mjerama za ostvarivanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite na svom području. Nadalje, na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite koja obuhvaća specijalističko konzilijarnu i bolničku djelatnost se inače provodi manji broj usluga, ali one su kompleksnije. Glavne organizacijske promjene u ovom dijelu koje će se regulirati kroz podzakonske akte su reorganizacija bolničkog sustava i jačanje elemenata specijalističko konzilijarne djelatnosti u izvan bolničkom segmentu, u domovima zdravlja. Time dajemo primarnoj zdravstvenoj zaštiti dodatnu važnost. A to se radi zbog veće dostupnosti posebno dijagnostičkih postupaka. Reorganizira se cijeli bolnički sustav. Nakon zakona donijet će se nova mreža javnozdravstvene službe koja će povećati kapacitete dnevnih bolnica te dugotrajne i palijativne skrbi, a donosi se i nova kategorizacija svih bolničkih ustanova. Toliko o tome da se ništa ne mijenja. Na ovoj razini vezano za upravljanje uvode se određene izmjene na način da se za opće akutne bolnice upravljačka prava prenose na državu s tim da lokalna zajednica ima predstavnika u upravnom vijeću kao i ulogu u imenovanju ravnatelja općih bolnica. Provedbu ove reforme mjere, provedba ova reformske mjere ne predstavlja centralizaciju bolničkog sustava nego se postavlja jasna organizacijska struktura na svim razinama zdravstvene zaštite kao preduvjet daljnjim koracima u reformi. Prijenos upravljačkih prava odnosi se samo na opće akutne bolnice dok se za ostale zdravstvene ustanove na sekundarnoj razini upravljačka prava ne pronose kao npr. za specijalne bolnice, lječilišta, poliklinike. Dakle, nema centralizacije već organizacija akutnog liječenja da bi bila učinkovitija i funkcionalnija. U cilju postizanja financijske stabilnosti, ali i ujednačenog postupanja opće bolnice čija se osnivačka prava ovim zakonom prenose na RH postaju obveznici i zajedničke javne nabave istovrsnih roba i usluga koje koriste u obavljanju zdravstvene djelatnosti. U svrhu što boljeg upravljanja javnim sustavom uvode se i obaveze dodatnih kompetencija upravljačkog kadra u zdravstvenim ustanovama. Dodatno se regulira obavljanje dopunskog rada, uvodi se izrada novog programa mjera usmjerenih na uključivanje, osnaživanje, usavršavanje mladih liječnika u javnom zdravstvenom sustavu, a preliminarnom sastanku mogli ste jučer svjedočiti. Daljnja regulativa usmjerena je na usklađivanje koeficijenata složenosti poslova unutar zdravstvenog sustava, a prvenstveno izjednačavanja vrednovanja rada specijalista bez obzira na razinu zdravstvene zaštite na kojoj radi. I to je jedan od pravaca jačanja primarne zdravstvene zaštite. Dodatno se ulaže u specijalističko usavršavanje i aktivno upravljanje specijalizacijama i užim specijalizacijama da nam se više nikad ne desi nedostatak liječničkog kadra u RH. Zaključujemo da sve navedeno upravo dokazuje da se radi o sveobuhvatnoj reformi zdravstva kako bi došli do kvalitetnih i održivih rješenja. Predstavljam ono što možemo i što ćemo provesti. Ovo nije lista želja, niti lista kozmetičkih promjena kako neki od vas predstavljaju nego konkretne aktivnosti koje dovode postepeno do ključnih reformskih promjena u zdravstvenom sustavu, do promjene njegove paradigme. Vođeni smo jasnim i konkretnim ciljevima. Odlučni provođenju odgovorne zdravstvene politike sa naglaskom na jačanje javnog zdravstva i fiskalnu održivost u promijenjenim izazovnim demografskim, gospodarskim i ekonomskim okolnostima, upravo zbog takve odgovorne politike ove Vlade i najave provođenja reforme, svjetske kreditne rejting agencije sačuvali su povjerenje u Hrvatsku kao državu i hrvatsko gospodarstvo i zdravstvene sustave i u ovim izazovnim okolnostima. Politiziranje zdravstvenih tema, stavljanje partikularnih interesa iznad dobrobiti pacijenata i djelatnika zdravstvenog sustava nije dobar put i on sigurno ne vodi nužnim reformskim promjenama. Ova Vlada i zdravstvena administracija odabrala je teži, ali jedini isprav put, put čvrstih utemeljenja i konkretnih koraka prema ozdravljenju zdravstvenog sustava i postizanju boljeg zdravlja nacije. Odabrali smo put zajedništva, političke odgovornosti i odlučnosti. I na kraju, a ne manje važno, želim naglasiti da u našoj zdravstvenoj politici težimo uspostavi financijske ravnoteže između potrebe naših pacijenata i realnih mogućnosti države i društva. To je najveći izazov u gotovo svim zemljama, pa tako i u našoj domovini. Puno razvijenije i ekonomski moćnije nego što je to Hrvatska taj su put prolazile i prolaze desetljećima. Mi želimo uhvatiti priključak na tom putu. Sredstva za održivost zdravstvenog sustava nam trebamo i ne možemo promatrati isključivo kao trošak ili kao dug, stoga novac uložen u preventivu je više, ulogu buduće zdravlje pojedinca i zdravlje cijele nacije, a manje trošak. Najveći trošak je zakašnjelo otkrivanje bolesti i dugotrajno liječenje, što želimo ispraviti. Kao odgovorno društvo nemojmo više nikad dozvoliti da se nagomila toliko problema jer taj enormni teret koji zdravstveni sustav nosi desetljećima, značajno otežava ostvarivanje naših ciljeva. Ova Vlada i zdravstvena administracija unatoč težini postojećih aktualnih izazova pandemije i potresa otvorila je prostor dugoročnog postizanja boljeg zdravlja naše nacije i u konačnici, društva. Zdravlje je prvo. Pod tim geslom idemo i u ovu zdravstvenu reformu jer bez zdravih građana, nema zdravog i prosperitetnog društva. Zdravlje je naše zajedničko blago, ali i odgovornost svih nas zajedno i svakog pojedinca. Stoga pozivam sve zastupnike u ovom visokom Domu da prihvate konačne prijedloge izmjene i dopune zdravstvenih zakona i da zajedno krenemo prema neophodnim reformskih promjenama u hrvatskom zdravstvu. A sada molim državnog tajnika Dulibića da predstavio dio izmjena i dopuna Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. poštovane zastupnice i zastupnici. U ime Vlade RH predstavljam Konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Ponovit ću najznačajnije zakonske promjene u tom Zakonu. Uvođenje nove osnove za stjecanje statusa osigurane osobe za osobe kojima je prestalo zaposlenje u institucijama, tijelima, uredima i agencijama EU, dodatno uređenje reguliranja statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju, uređivanja pitanja donošenja mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, uvođenje preventivnih zdravstvenih pregleda u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja, za zdravstvene osobe koje nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje, povećanje iznosa sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite za pojedine zdravstvene usluge te maksimalnog iznosa sudjelovanja osiguranih osoba uređenje prava naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad osiguranicima koji ostvaruju uvjete za mirovinu, uređenje kontrole privremene nesposobnosti za rad, uređenje izvora financiranja obveznog zdravstvenog osiguranja, uređenje ustrojstva i djelokruga HZZO-a u cilju učinkovitog pružanja usluga za korisnike. Kao što je ministar Beroš više puta naglasio, sve navedeno predloženo je s jednim ciljem, ozdraviti zdravstveni sustav koji sam sebi nije svrha već postoji radi pacijenata. Pojedinci koje spominju kozmetičke promjene očito pažljivo ne prate aktivnosti ove Vlade i zdravstvene administracije te ih pozivamo u Ministarstvo zdravstva da se iznova upoznaju sa sadržajem i vremenskim okvirima planiranih reformskih promjena, iz koje kog kuta gledali, u kojem god dijelu sabornice sjedili, složit ćemo se da nam zdravlje treba biti na prvom mjestu, sve ostalo treba biti podređeno tome. Stoga uvažene zastupnice i zastupnici, u ime Vlade RH pozivam vas da se vodite prioritetom svih nas te predlažem prihvaćanje predmetnih zakonskih prijedloga, ujedno ovim putem prihvaćam 4 amandmana Odbora za zakonodavstvo HS-a. Hvala na pažnji. Hvala državnom tajniku. Sada ćemo ići s replikama koje idu prema ministru zdravstva Viliju Berošu. Prvi na redu je poštovani kolega Karlić, izvolite. **Karlić, Mladen (HDZ)** Hvala predsjedniče. Poštovani ministre, vas je zapala ova teška uloga, ali odgovorna reformiranja zdravstvenog sustava. Svi smo svjesni koliko je to kompleksan sustav, nije samo, znači, zdravstveni, nego i financijski i ljudski, a posebno zato što se odnosi i na pacijenta, a svi ćemo jednog dana biti ili smo bili pacijenti. Cilj ovih izmjena je veće približavanje pacijentu, jačanje dostupnosti zdravstvenog sustava s pacijentom u središtu, kao i jačanje javnog zdravstva, primarne zdravstvene zaštite, reorganizacije bolnica i ulaganje u ljude i to je sve zapravo ovim otvaramo vrata svima onima koji će doći kasnije i kao liječnici, ali i kao ministri da ovu reformu zapravo na neki neki način odrade. Ono što bi ja htio vas pitati, iza nas su dvije teške 2,5 godine pandemije koronavirusa koja je značajno poremetila zdravstveni sustav, koja je uzela značajna financijska sredstva u ove posljednje 2 godine, koliko je to .../Upadica: Hvala vam./... bilo Vili (HDZ)** Hvala vam poštovani g. predsjedniče, zahvaljujem na pitanju. Prije nego što vam odgovorim decidirano na vaše pitanje, želim reći sljedeće. Sada u ovom trenutku svjedočimo posljedica rada ranijih administracija pred dva ili tri desetljeća. Sada postavljamo koncept za budućnost, moramo biti svjesni naše odgovornosti jer sada ove promjene u organizacijskom, kadrovskom i financijskom smislu koji radimo su zalog za budućnost i predstavljat će kvalitetu zdravstvenog sustava u nekim budućim vremenima. Kada je riječ o ovim izazovima koje sam i sam naveo, a to je pandemija i potres, navedeno nismo shvatili kao izliku da ne radimo nego kao priliku da dodatno nešto naučimo i priliku da sagledamo i pozitivne i negativne strane zdravstvenog sustava, poglavito njegovu fleksibilnost u provođenju promjena i to je bio na neki način temelj za utemeljenje reforme. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Radolović izvolite. **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani ministre, pažljivo sam vas slušala i to zaista u teoriji sve jako lijepo zvuči, vaša teorijska podloga, međutim na vašu žalost brojke ne lažu, matematika je vrlo egzaktna znanost, pa ja bi zamolila da mi vrlo jasno i konkretno odgovorite kako mislite vašom tzv. zdravstvenom reformom riješiti slijedeće probleme. Primjerice pokazatelj smrtnosti od uzroka koji su se mogli spriječiti da je bila recimo pacijentima dostupna pravovremena učinkovita zdravstvena zaštita za Hrvatsku je apsolutno značajno viši od prosjeka EU primjerice što se tiče kardiovaskularnih bolesti, karcinoma debelog crijeva i raka dojke. S druge strane, također smrti od uzroka koji su se mogli spriječiti nekakvim boljim javnozdravstvenim akcijama poput konzumacije alkohola i prometnih nesreća treći smo u EU, a najgori smo po pitanju liječenja onkoloških bolesti, jedino je Mađarska iza nas u EU, kako to konkretno mislite riješiti? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa. pa upravo zato danas jesmo tu, svjesni smo svih anomalija koje ste naveli i nudimo rješenja. Vrlo je jasan odgovor kako smanjiti smrtnost i kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih, onkoloških bolesti, prevencijom, dakle odgovor je jasan i ne teoretski, prevencijom, ranim otkrivanjem bolesti i zato imamo posebne mjere koje ova zdravstvena administracija uvodi kao novitet, a to su preventivni zdravstveni pregledi, to je mjera javnih ustanova Prijatelja zdravlja gdje od malih nogu, od vrtića, osnovne i srednje škole učimo našu djecu, buduće građane, što zdravlje je i kolika je važnost očuvanja zdravlja i treće nacionalni i preventivni pregledi. Tu je potrebna i odgovornost građana da se odazivaju na iste. To vam je vrlo jasan odgovor na vaše pitanje kako smanjiti postojeću lošu smrtnost. Povreda poslovnika izvolite. **Radolović, Sanja (SDP)** Čl. 238. je povrijeđen zato šta ministar očito ne raspolaže brojkama kojima mi raspolažemo, a mislimo da su jedne jedine. Odaziv na preventivne preglede i sami znate da je užasno užasno nizak, svega 60% za karcinom dojke, 20 i nešto posto za karcinom debelog crijeva, a što se tiče raka grlića maternice ili vrata maternice niti ga nema. konkretne egzaktne brojke u RH, tako da ja ne znam kako mislite preventivnim pregledima to spriječiti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Radolović dobivate opomenu, ovo nije bila nikakva povreda poslovnika ovo je bila replika i sami ste svjesni da ste povrijedili poslovnik. Kolegice Glasovac, Kolegica Radolović povrijedila je čl. 238. djelomično informirajući hrvatsku javnost, a i uvrijedila je i mene jer je zaboravila spomenuti da prvo što je Vlada HDZ-a kada je došla na vlast 2015. ukinula je preventivne programe za rano otkrivanje raka grlića maternice i raka debelog crijeva, kao i „Program 72 sata“ u kojima se onkološkim bolesnicima se moralo u roku od 72 sata dati adekvatno liječenje i adekvatnu skrb. Kolegice Glasovac, kad imate unutarstranačkih problema gdje se međusobno vrijeđate riješite ih vani, a ne ovdje kršeći poslovnik, dobro? To je kršenje poslovnika i dobivate opomenu. Kolega Šimić, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče sabora. Poštovani ministre, u medijskom prostoru možemo zamijetiti niz neistinitih tvrdnji koje se tiču upravo problematike hrvatskog zdravstva i svega onog što hrvatsko zdravstvo čini za pacijenta koji je uvijek i nakon ove reforme će biti još više u središtu samih zbivanja. da su te izjave, da te izjave nisu orkestrirane politički, da nisu instruirane jer se taj privid da ništa ne valja u zdravstvu ipak ne može prihvatiti. Naime, u zdravstvenom sustavu je vidljivo da su mnoge zdravstvene ustanove ili sagrađene ili novosagrađene, da su energetski obnovljene, da se oprema stalno zanavlja, da se kontinuirano ulaže u zdravstvene kadrove, da je zdravstveni sustav informatiziran, digitaliziran, da je napokon i umrežen, da smo stvorili sve preduvjete za jednu kvalitetniju kontrolu i uspostavu kontroliranog zdravstveno održivog i financijskog, ali i otpornog zdravstvenog sustava koji nam je svima potreban, hvala lijepa. **Jandroković, Hvala vam g. predsjedniče. Pa da u pravu ste, puno je toga učinjeno, to se minorizira u javnosti, međutim ipak će to ostati zapisano. Kao što znate utemeljili smo strateške dokumente i u području onkoloških bolesti i u području mentalnog zdravlja, u području ovisnosti, riješili smo problem prekovremenih profuture znači materijalnih prava liječnika, uveli smo, vratili smo reprezentativnost Hrvatskog liječničkog sindikata, ukupno smo povećali materijalna prava odnosno primanja, a ne plaće kao što sam pogriješio, od 2016.g. za 43%. Dodatno uvodimo regulaciju rada između javnog i privatnog, dodatno radimo na raspisivanju i nalaženju načina financiranja specijalizacija, u prošle 2.g. raspisano je preko 660 specijalizacija za primarnu zdravstvenu razinu. Zatim odgovor na vaše pitanje, nisam rekao da ne treba unaprijedit postojeće nacionalne preventivne programe nego upravo na taj način treba ih unaprijedit, uveli smo novi za otkrivanje raka pluća, dakle…/Upadica predsjednik: Hvala vam/…nešto što je novitet Hvala lijepo. Poštovani ministre, vi ste sad u ovom konačnom prijedlogu zakona dodali čl. 85. gdje se magistrima medicinske biokemije ukida pripravnički staž i nisu dužni niti položiti stručni ispit. Vi znate koliko se ja borim za pripravnike već 2,5.g., puno smo oko toga razgovarali, na raspravi u prvom čitanju ste mi obećali i vi državni tajnik Dulibić da ćete riješiti pitanje pripravničkog staža koje sam vam stavila tu u e-savjetovanju, čl. 169. gdje sam stavila da se, da su Ministarstvo zdravstva i Vlada RH dužni omogućiti onima koji moraju obaviti pripravnički staž unutar godinu dana da taj staž i dobiju, obećali ste, ali toga sad u ovom drugom čitanju nema. Osim toga, poslat ću vam jedan amandman gdje ću kao što ste za medicinsku biokemiju ukinuli staž tako će tražiti i ukidanje pripravničkog staža i za magistre medicinsko laboratorijske dijagnostike i fizioterapeute koji vam jasno traže ukidanje pripravničkog staža, pa vas molim onda da te …/Upadica: Hvala vam./… amandmane uvažite. Hvala, djelom ste konstruktivni i ja mislim da ćete priznati da smo zajedno probali riješiti pitanje pripravničkog staža jer nakon našeg ranijeg razgovora u razgovoru sa ministrom Piletićem i ravnateljem zavoda za zapošljavanje iznađena su sredstva za novih tisuću i 500 pripravnika za ovu godinu, to je daleko više od plana i sukladno projekcijama koje raspolaže zavod za zapošljavanje. Vi tvrdite da brojke nisu takve, međutim morate priznati da smo reagirali i da smo našli financijska sredstva za plaćanje pripravničkog staža ovih 1.500 naših budućih pripravnika.

evo prvo bi pozdravio kolege iz Domovinskog pokreta i iz MOST-a koji su negdje u zagrebačkim restoranima vjerojatno na branču pretpostavljam, kojih danas nema u Hrvatskom saboru kao ni jučer. Poštovani ministre ovdje smo svjedoci jedne histerije, dirigirane histerije u režiji MOST-a, SDP-a, pa manjim dijelom naravno i Možemo da vas ne zaboravim. Zanima me svi oni koji će sutra prosvjedovati ovdje na Trgu svetog Marka jesu li oni svjesni tko je režiser toga prosvjeda? I zanima me hoće li svi oni koji su namjerno stvarali liste čekanja i u svoje privatne klinike slali pacijente da bi zaradili masnu lovu biti sutra na prosvjedu koji režira MOST, odgovor. **Beroš, Vili (HDZ)** E hvala vam. Dakle tko je režiser trebate pitati njih same. Ja sam osobno stajališta da prosvjedi ne donose ništa dobro. Većina stvari se mora riješiti razgovorom za stolom i konkretnim, utemeljenim elementima. Prosvjedovanjem, a pogotovo ako je samo riječ o prosvjednima za materijalna prava onih koji prema mišljenju mnogih žive jako dobro, jer kao što sam rekao materijalna prava liječnika primanja povećana su za 43%. Preko 2.000 naših liječnika ima veću plaću od premijera, nisam ni računao koliko od mene, onda to nije ono što je bit. Bit je borba za pacijenta, za njegovu ulogu u zdravstvenom sustavu, za njegovu, za dostupnost zdravstvene zaštite i kvalitetu iste prema našim pacijentima. Ako prosvjeduju zato mogao bih čak i čestitati, međutim mislim da su neki drugi elementi posrijedi i da ovo nije prosvjed koji je utemeljen prema pravima pacijenta i poboljšanju zdravstvenog sustava. volio bi da češće naglašavate upravo te brojke koje ste rekli jer brojke ne lažu kako je rekla kolegica Radolović, dakle brojke ne lažu i da hrvatska javnost zna da je cijela ova histerija dirigirana od onih koji su namjerno stvarali liste čekanja da bi zaradili masnu lovu na štetu hrvatskog pacijenta. …/Upadica: Ima Zekanović, opomena. Gledao sam ove razloge za izricanje stegovnih mjera i ne piše da nedovoljno isticanje određene stvari jest prekršaj, pa vi dobivate opomenu. Kolega Hrebak, izvolite. ono što naše građane zanima, ono što je suština reforme zdravstva je naravno ljudski život. Mi smo nažalost od europskih zemalja najlošiji po umiranju naših građana od karcinoma. S druge strane jedan paradoks, imamo sjajne liječnike, sjajno medicinsko osoblje i nikad više ne ulažemo u lijekove, znači ogromna količina lijekova se nalazi na tržištu, a s druge strane i dalje stojimo jako loše. Moje pitanje je kako ćemo kroz ovu reformu uložiti upravo ono, suštinu onu ključnu priču, a to je preventiva da doista se maknemo sa tog ružnog dna, da nam građani prestanu umirati od karcinoma i da uđemo u nekakav prosjek EU. Hvala vam. Vili (HDZ)** Hvala na tome pitanju, ono je ponavljajuće, međutim ponekad i treba ponoviti neke stvari koje su krucijalne, koje su važne. Vi ste pogodili bit reforme, a to je poboljšanje zdravstvenih ishoda pogotovo u situacijama koje su loše, a to su onkološke bolesti i kronične nezarazne bolesti. Preventiva i rano otkrivanje je ključ svega. Preventiva je ključ svega i tu imamo 3 mjere. Ponovit ću ih, preventivni zdravstveni pregledi koje uvodimo prvi put ko novitet u zdravstveni sustav i kao pilot projekt provest će se u 4 županije. Pozivat će se oni naši hrvatski građani koji zadnje 2 godine nisu bili kod svog liječnika obiteljske medicine. raspisao one pretrage koje će se sukladno dobi i spolu s obzirom na morbiditet raditi u tih pacijenata. I to je pravi put preventive. Osim toga, da bi znali što je značaj preventive moramo razvijati zdravstvenu pismenost. To ćemo od ranih nogu nastojati napraviti razvojem projekta i mjere javne ustanove prijatelji zdravlja gdje ćemo kao …/Upadica: Hvala vam./… zdravstveni odgoj uvesti te elemente u edukaciju. **Jandroković, Zahvaljujem predsjedniče. Ministre predlažete povećanje sudjelovanja u troškovima, dakle participaciju za pojedine zdravstvene usluge i maksimalni iznos participacije povećati od 30 pa do 100%. Maksimalni iznos participacije predlažete povećati sa 265 na 530 eura. Nadam se da ste svjesni da u vrijeme inflacije ovo za velik broj hrvatskih građana koji nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje jer si ga neki od njih ne mogu priuštiti predstavlja veliki teret. S druge strane ovim Zakonom o zdravstvenom osiguranju odustajete od prihoda na duhanske proizvode. Istovremeno povećavate participaciju za veliki broj hrvatskih građana. Posljedično rasti će i cijene dopunskog zdravstvenog osiguranja. Jeste li svjesni da ovime udarate na standard građana i da ćete dio naših ljudi ovime otjerati u ralje …/Upadica: (HDZ)** Poštovani kolega Grbin, niste u pravu. Nećemo djelovati na socijalni status niti će ova mjera utjecati na one naše najugroženije građane. Dakle riječ je o povećanju participacije ili sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite koji će plaćati oni naši građani koji nemaju dopunsko osiguranje. Prema statistikama, milijun i po' naših građana plaća osiguranje, 650 tisuća hrvatskih građana dobivaju plaćeno osiguranje iz državnog proračuna na osnovu svojih prava zbog imovinskog cenzusa još njih 350 tisuća. 600 tisuća građana je osigurano kroz drugih, kod drugih osiguravatelja, ne HZZO-a, samo 600 tisuća onih građana koji nemaju dopunsko osiguranje morat će platiti veću participaciju i naš je cilj na neki način i njih usmjeriti u to da je potrebno platiti dodatno zdravstveno osiguranje. Povećanje cijene ispred HZZO-a cijene dopunskog dakle neće biti, to je floskula, to je neistina i to se neće dogoditi, kao odgovoran ministar u ovom trenutku pred ovim Domom .../Upadica: Hvala./... napominjem do toga neće doći.

U sustavu gdje su liste čekanja preduge, ako još povećavamo troškove liječenja, pa vama mora biti jasno da vi time ljude svjesno gurate privatnicima. Ako vam je to cilj, onda to recite. I nemojte ovako .../Govornik se ne Imat će prilike ministar odgovarati u ostalim replikama i kasnije se može javljati. Dakle kolega Grbin, dobivate opomenu jer je bila replika. Javio se kolega Pavić isto tako. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Povrijeđen je čl. 238, pa fascinantna je ta briga SDP-a je ta briga SDP-a koja kada je na vlasti povećava minimalnu plaću za manje od 2 eura, koja ukida mirovine građanima, koja ne brine za zdravstveni zdravstveni sustav i onda sada soli pamet upravo nama. Nema tu ni socijaldemokracije, nema tu ni demokracije, izbacili ste većinu vaših protivnika iz stranke, ostali ste samo partija. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Pavić, dobivate opomenu, ovo je bila, isto tako, replika. Izvolite sada, kolega Kirin. Poštovani predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima. Molim vas, što zdravstvenom sustavu i osiguranicima donosi suradnja zdravstvenih ustanova na svim razinama zdravstvene djelatnosti kroz funkcijsku integraciju? Dakle integracija je jedno novo načelo uz načelo kvalitete koje smo uveli po prvi puta u zdravstvenu zaštitu iz razloga što je to model kojim, ne Hrvatska, nego cijela Europa odgovara na moderne izazove. Dakle integracija je nešto što povezuje sve razine zdravstvene zaštite i primarnu i sekundarnu i tercijalnu. Suočavamo se sa nedostatkom liječnika, moramo na neki način, kombinirajući sve resurse odgovoriti novim izazovima. Stoga, poglavito u važnim izazovima poput dugotrajne skrbi i palijative poput onkoloških bolesti, mentalnog zdravlja, ovakva integracija je iznimno važna da se povezuju i sekundarna zdravstvena zaštita, primarna zdravstvena zaštita, da se dodaju i mobilni timovi, da na taj način integrirano možemo rješavati određene izazove koji su u ovom trenutku. To je dakle odgovor koji cijela Europa koristi i mi smo ciljano, svjesno i namjerno uveli to novo načelo uz načelo kvalitete među načela pružanja zdravstvene zaštite u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Hvala vam. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem predsjedniče, uvaženi ministre sa suradnicima. Sigurna sam da ćete se složiti sa mnom kako duhanski proizvodi izazivaju ozbiljnu ugrozu zdravlja pacijenta. Vi znate da ja već 2,5 godine pokušavam vidjeti što je sa tim trošarinama koje se ubiru od duhanskih proizvoda, a ministru Mariću trebalo je godinu dana da mi odgovori na to pitanje. Također, kada su on i ministar Kujundžić uvodili trošarine na zaslađena pića, klali, kleli su se u to da je to sve usmjereno prema zdravstvu, da žele poboljšati kvalitetu zdravstvene usluge. Da, kvalitetu zdravstvene usluge treba poboljšati,

Hvala vam lijepo na pitanju. Dakle pitanje pušenja više-manje je potpuno jasno, nijedan zdravstveni radnik, a pogotovo ministar ne može podržavati pušenje i apsolutno se mora zalagati za .../Govornik se ne razumije./... koji dodatno oporezuju duhanske proizvode, međutim, nije Ministarstvo zdravstvo ono koje vodi poreznu poreznu politiku, to je Ministarstvo financija. Mi smo u razgovoru s njima i pripremama za ove reformske korake tražili najbolji način kako riješiti te probleme. Vi i sami znate da smo poseban porez izbacili iz članaka o obveznom zdravstvenom osiguranju i dogovorili nešto što je za zdravstveni sustav puno prihvatljivije, a to je da državni proračun, Ministarstvo financija, Vlada, mora sagledavati potrebe financijske zdravstvenog sustava i u okviru mogućnosti, a to je uvijek maksimalno, kao što smo i prošle godine radili, financirati sve potrebe zdravstvenog sustava. Dakle kada govorimo o istim i tim dugovima koji nekoliko navrata danas rečeno, da li se oni doista mogu smatrati dugovima u

posebno bih htio istaknuti jedan dio koji se odnosi na specijalne bolnice koje su od značaja za RH. Uistinu smatram da dio specijalnih bolnica u RH ima jedan širi nacionalni karakter, da se u njima vodi skrb o teško oboljelim ljudima iz svih dijelova RH, da su da su te klinike centri izvrsnosti, struke, pameti i da država mora naći modela da skrene pozornost na njih, da vodi brigu o njima, o njihovom razvojnom potencijalu, kako bi se zdravstvena zaštita digla na onu razinu u cijelosti u RH na koju ona mora biti. Postoje nekoliko takvih bolnica i neke od njih su uistinu prioritetne od interesa RH, a neke naravno, imaju jedan drugačiji komercijalni turistički sadržaj

nagomilanih elemenata razmišljali kako sve to skupa urediti, a da na neki način svi budu, koliko toliko zadovoljni, odnosno nezadovoljni. Kao što znate, osnivačka prava akutnih općih bolnica koje generiraju daleko najviše dugova smo željeli prenijeti na državu da bi adekvatnije i bolje upravljali i da bi to bio početni korak za mnoge daljnje aktivnosti, međutim kada je riječ o specijalnim bolnicama, lječilištima i poliklinikama, s obzirom da su one ponekad doista i tržišno dobar izvor financija, željeli smo to ostaviti lokalnoj i regionalnoj samoupravi, dakle županijama, na daljnje daljnje upravljanje jer vjerujemo da oni mogu dobro razvijati i upravljati tim procesima. Međutim, kada je riječ o pojedinim specijalnim bolnicama i lječilištima koji doista imaju nacionalni karakter, gdje se doista liječe građani iz cijelog područja RH, onda smo ovim zakonskim izmjenama ostavili mogućnost

da se slažete s činjenicom da je u javnosti vrlo sporno, vrlo su sporne dugotrajne liste čekanja na terapijske i dijagnostičke postupke. Posebno kada su u pitanju onkološki bolesnici koji, čije liječenje zapravo ne trpi nikakvo odlaganje. Recite nam, na koji način smatrate da će onkološke, tzv. onkološke uputnice pomoći smanjenju i skraćivanju tih dugotrajnih lista? **Beroš, Vili (HDZ)** Ja vam se iznimno zahvaljujem što znate za pojam onko-uputnice, znači pratite zbivanja u zdravstvenom sustavu. Da, to je jedan element na koji ćemo, između ostalih utemeljenja probati dovesti do toga dovesti do toga da oni pacijenti koji imaju sumnju na malignu bolest ili imaju dokazanu malignu bolest, sva ova prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja koriste i dobivaju čim prije. Neprihvatljivo mi je kao ministru da netko sa sumnjom na malignu bolest čeka dugo vrijeme za nekakvu pretragu. Prema tome, onkološka uputnica koja je sad u fazi infomratičke implementacije je nešto za što vjerujemo da će unaprijediti taj sustav, međutim, ne samo to, ovaj zakon, izmjene zakona definiraju izmjenu pravilnika koji će definirati prihvatljivo vrijeme čekanja na pojedine dijagnostičke pretrage, sukladno znanstvenim i stručnim utemeljenjima. Prema tome, to je element, ali isto tako, moramo biti ne smijemo gurati glavu u pijesak. Postoji u ovom trenutku prakse u hrvatskog zdravstvenom sustavu da se namjerno generiraju liste čekanja, zbog čega sam i pokrenuo nadzor zdravstvenih inspekcija u svim zdravstvenim ustanovama da bi vidjeli i da bi distancirali to funkcioniranje javnog, privatnog i uredili taj sustav. Zahvaljujem. Poštovani ministre, 8. marta su liječnice i studentice iz bolnice ispričale s kakvim se seksističkim ispadima i uznemiravanjem susreću od strane nadređenih u hrvatskim bolnicama i te priče su zaista mučne. Imena počinitelja su poznata, i studentice i specijalizantice su ih javno objavile. Zanima me što planirate učiniti po tom pitanju. Da li ste poduzeli mjere protiv dakle uznemiravanja i seksističke atmosfere koja vlada u hrvatskim bolnicama? Ono što je najvažnije, da li ste dakle u zdravstvene ustanove uveli potrebne protokole o suzbijanju nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu i da li postupate po tim protokolima, što, kao što znate je obaveza sukladno Zakonu o radu? Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Beroš, Vili (HDZ)** Dakle hvala vam na pitanju. Vjerujem da se referirate na zbivanja u Dubravi. Dobro. Odgovor je isti. Dakle kad god Ministarstvo zdravstva dobije određen predstavku, upit ili bilo kakvu informaciju o neadekvatnom i nedoličnom postupanju, interveniramo. Prvo slanjem dopisa i upita ravnatelju jer i ravnatelj i upravno vijeće bolnice odgovorno su za poslovanje bolnice, a potom i slanje zdravstvene inspekcije. Tako je isto posutpano sad prošlih dana, da, slanjem zdravstvene inspekcije koja može na licu mjesta ustanoviti o čemu se radi. Apsolutno sam protiv bilo kakvog seksističkog ili bilo nekog drugog neadekvatnog komuniciranja između zaposlenika u radnim ustanovama, mislim da bi to trebao biti neko opće mjesto, a ne da je zdravstveni sustav ishodište takvih problema. Kad je riječ o protokolima, doista ih i podržavam, međutim, mislim da je na ravnateljima zdravstvenih ustanova da ustroju, pogotovo ukoliko imaju poteškoća, po takovom funkcioniranju, ustroje iste i da ih provode. **Jandroković, Gordan Hvala poštovani predsjedniče, poštovani ministre. Navodite i u samoj reformi da je velik naglasak i fokus stavljen na primarnu zdravstvenu zaštitu. Svi znamo da je ona itekako važna i bitna, to je prvi korak i prvi kontakt sa liječnikom upravo se događa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti samih pacijenata. da bismo naravno, poboljšali i ojačali taj sustav, potreban je velik dio ulagati dalje i u domove zdravlja i u različite ambulante, iz fondova EU u proteklom razdoblju bilo je značajnih ulaganja. Osobno evo znam i na području Osječko-baranjske županije, provodili smo značajne projekte, ulaganje u opremu i poboljšanje zapravo samih domova zdravlja. I u novom razdoblju, 140 milijuna eura predviđeno je upravo u tom smjeru, sigurno je velik naglasak stavljen upravo i na domove zdravlja, ali i na regionalne centre. Pa evo, kako vidite kako će funkcionirati i na koji način ćete i ta sredstva raspoređivati? **Jandroković, Hvala vam poštovana kolegice. Da, mi smo surađivali po tom pitanju i znamo da je upravo Europa bila ta koja inzistirala na ulaganju na primarnu zdravstvenu zaštitu jer je ono osnov pružanja zdravstvene zaštite na nekom prostoru. Stoga je potrebno, ali ne samo financijski, infrastrukturno, nego i kadrovski ojačati primarnu zdravstvenu zaštitu i stoga me doista boli kada pojedini predstavnici oporbe negiraju sve ono što se nalazi u zakonu, preko 10-ak mjera koje se odnose direktno i jasno na jačanje primarne zdravstvene zaštite. Jedan od elemenata je ulaganja u infrastrukturne i to je iznimno bitno jer mi svjedočimo činjenici da smo pred neko vrijeme izmjestili specijalistički konzilijarnu zaštitu iz domova zdravlja, premjestili je u bolnice, na taj način dodatno opteretili bolnici, dodatno smanjili dostupnost zdravstvene zaštite našim pacijentima. Sada ispravljamo te tijekove, vraćamo važnost primarnoj zdravstvenoj zaštiti, naravno, ulažući u infrastrukturu, ali ne samo to, organizacijski je jačajući **Kekin, Ivana (NL)** Hvala vam. Poštovani ministre baš puno spominjete prevenciju i evo slušam ovih dana da ćemo imati čak preventivne preglede opće populacije i sluha i vida, ne vidim baš svrnu, ali dobro sigurno vi znate bolje, istodobno godinama vam stručnjaci vrište doslovno zadnje tri godine o deficitu i kadra i infrastrukture u području zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih. U zadnjih godinu dana imate skok od 298% u području pojave emocionalnih teškoća kod djece i mladih i što još više zabrinjava skok od 280% kada dođe do pokušaja suicida djece i mladih. Znate li za jednu drugu dijagnozu koja ima takav skok u godinu dana? Što ste konkretno napravili? imate 50.000 djece s poteškoćama mentalnog zdravlja, 56 dječjih psihijatara. Kad će vam djeca i mladi postati prioritet ministre zna li se šta? Beroša. **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala vam poštovana kolegice Kekin što ste mi dali priliku odgovoriti. Kao prvo vi ste psihijatar i ne znam koliko ste uopće u stanju procjenjivati da ali je ocjena i procjena sluha i vida nešto što je relevantno sukladno znanstvenim i stručnim europskim smjernicama. Znači ipak ste psihijatar, a ne niti okulist, a niti otorinolaringolog. Nadalje pitanje mentalnog zdravlja je nešto što dugo vremena apostrofiram kao iznimno važno upravo zato i jesmo u mandatu ove Vlade u u mom ministarstvu donesena Strategija za razvoj mentalnog zdravlja i upravo smo zato spustili djelatnost mentalnog zdravlja na primarnu zdravstvenu zaštitu ne bi li je učinili dostupniji našim građanima. Kolegice Kekin pa kako možete s mjesta govoriti? Pa šta vam je? Ovaj prije nego što nastavimo pozdravimo gore na galeriji učenice i učenike Trgovačke i komercijalne škole Davor Milas iz Osijeka. Izvolite. Odgovor poštovanog ministra, pardon ja mislim već završili. Sad će poštovani zastupnik Habijan. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče HS-, poštovani ministre sa suradnicima. Već ste u svojim odgovorima na repliku možda i nekoliko puta zapravo to već provukli u odgovoru, al ko što je netko ovdje već rekao nekad je potrebno možda i ponoviti dobre stvari. Dakle, proteklih tjedana u javnosti dosta se apostrofira, naglašava materijalni status liječnika u hrvatskom zdravstvenom sustavu u tom kontekstu određeni pojedinci vam rekao bi zamjeraju da iznosite prosječna primanja umjesto plaće djelatnika u zdravstvenom sustavu, pa ako možete komentirati i reć čemu takva reakcija i jesu li podaci koje ste javno iznijeli točni? Beroš. **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala vam lijepo g. potpredsjedniče. Hvala na pitanju. Dakle, podaci su naravno istiniti, ne bih se usudio javno iznositi neprovjerene podatke, međutim možda jesam pogriješio navodeći primanja plaćom. Međutim kad pogledate što je bitno svakom hrvatskom građanu svakog mjesta, a to je ona suma koju dobije na svoj tekući račun u svoju lisnicu, dakle to je ono što je bitno i relevantno. Ja sam to kolokvijalno nazvao plaćom, međutim to je doista primanje i uključuje sve ono što ova Vlada napravila, a to je da je uvažila stajalište Vrhovnog suda o potrebi plaćanja prekovremenih pa plaćamo prekovremene. Isto tako kao jedan element rješavanja tog pitanja materijalnih prava je nova uredba o koeficijentima koja doista rješava određene do sada disfunkcionalnosti, a to je da koeficijenti užih specijalista nisu bili jednaki koeficijentima da su koeficijenti liječnika u primarnoj bili manji nego koeficijenti liječnika u bolničkoj. Isto tako povećavamo koeficijente što je bitno da hrvatska javnost zna i za naše specijalizante. Dakle, i nadalje se trudimo povećati …/Upadica Reiner: Hvala./… materijalna prava i to je ono to radimo. Poštovana zastupnica Glasovac i potpredsjednica Sabora. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Hvala. Poštovani ministre, prethodnih sedam godina naš zdravstveni sustav obilježavanja čekanje, on je na čekanju. 860.000 hrvatskih građana čeka na neku vrstu pregleda, a javno zdravstveni sustav koji se smisleno urušava i služi promociji odnosno marketinškoj promociji privatnog zdravstva je zapravo vidimo da tamo gdje su najduže liste čekanja u javnozdravstvenom sustavu u tim područjima najbolje posluje privatno zdravstvo. Pa moje pitanje vama glasi, do kada ćete blagonaklono gledati na to da građani čekaju po 600 dana na pojedine preglede gdje ih se onda srčano zapravo odvraća od javnozdravstvenog sustava, šalje ih u privatni sustav i građane dijeli na one koji imaju i nemaju novca? Kada ćete postati ministar javnog dostupnog zdravstvenog sustava jer ja u ovoj vašoj reformi ne vidim …/Upadica Reiner: Hvala./… obračun sa privatnim zdravstvenim …/Upadica Reiner: Poštovani **Beroš, Vili (HDZ)** Vrlo je interesantna vaša rasprava, a dijelom ste u pravu i konstruktivni ste u svemu tome skupa, međutim reći ću vam da je došlo vrijeme da hrvatski zdravstveni sustav više nije na čekanju. Od današnjeg dana možemo promijeniti percepciju i sve ovo o čemu vi govorite. Danas se pokreću reforme koje su toliko potrebne. Kada je riječ o odnosu javnog i privatnog koliko ću puta trebati reći da nam je osnovni zadatak jačanje javnog zdravstvenog sustava, dakle javnog zdravstvenog sustava jer da to nije tako ne bi slao zdravstvene inspekcije u one ustanove i provjeravao da liječnici u tijeku svog normalnog redovnog radnog vremena eventualno rade i privatno što je loš, što neću ko ministar dozvolit. Dakle, hoću napraviti tu distinkciju javnog i privatnog, pri tome ću vam iskreno reći još jedno, zadatak mi je ojačati javni zdravstveni sustav, ali privatni zdravstveni sustav je dobrodošo dodatak, ne smije bit instrument rješavanja nagomilanih problema u javnom zdravstvenom sustavu, ali može biti na tržištu. Dobrodošao je …/Upadica Reiner: Hvala./… međutim, zadatak Vlade je čekat …/Upadica Reiner: Hvala./… javni zdravstveni sustav. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre. U vrtiću djeca u prvom planu, u školi učenici u prvom planu, u zdravstvu pacijent u prvom planu, preventiva u prvom planu, zdravstvena pismenost u prvom planu, financijska održivost zdravstvenog sustava također, porast prava pacijenata također. Ministre, hoće li sve te premise ugrađene u ovaj novi zakon donijeti boljitak o kojem govore? Hoće li pacijenti zbog toga što se osnivačka prava bolnica prenose na državu bilo što zbog toga izgubiti ili je taj dio reforme zapravo u cilju bolje zdravstvene skrbi uz financijsku održivost sustava sa pacijentom u središtu i zadovoljnim medicinskim osobljem? Hvala vam. Poštovani g. saborski zastupniče, doista ovom reformom želimo vratiti pacijenta u fokus. To nije floskula, to je naša misija, a kada je riječ o načinu kako to napraviti, mislim da se svi skupa moramo fokusirati na upravo na pružanje adekvatne zdravstvene zaštite tom pacijentu, na te liste čekanja koje su bitne. Prijenos osnivačkih prava nije u tome bitan. Pacijenti neće znati tko je osnivač koje bolnice, ali mislim da ćemo prijenosom osnivačkih prava učiniti funkcioniranje navedenih ustanova puno boljim, puno transparentnijim, puno funkcionalnijim i orijentiranim u onom smjeru u kojem ova zdravstvena reforma ide. (Socijaldemokrati)** Poštovani ministre, imam puno pitanja vezano za vašu uvodnu raspravu. A prvo jedna napomena. U jednom ste momentu rekli moje ministarstvo, u najmanju ruku čudno zvuči.

Rekli ste da moramo posvetiti pažnju obuci, djecu učiti kako zdravo živjeti, kako sačuvati zdravlje, itd. Jučer je predsjednik Vlade rekao da će u najjeftinijoj košarici biti carsko meso, a ovdje se borimo protiv srčanog udara. Je li ima tu logike? Što je sa tom međuresornom, što je sa gospodarstvom, što je sa poljoprivrednom? Jeste vi međusobno razgovarali? Samo malo. Kolega Marko Pavić dignuo je povredu Poslovnika, u čemu je povrijeđen Poslovnik? Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovani ministre, povrijeđen je čl. 238, kolega moj prezimenjak uspoređuje neusporedivo i onda upravo cijeli paket mjera od 1,7 milijardi eura, ukupno smo dali odnosno Vlada je osigurala 6,8 milijardi eura, čime smo među vrhom po izdvajanju po stanovniku, vi uspoređujete sa svime ovim, apsolutno ne stoji .../Upadica se ne čuje./... a ukupna ulaganja u zdravstveni sustav bit će još 580 milijuna.

Što je sa .../nerazumljivo/... gledajte, ako hoćemo voditi reforme, može ih provoditi samo na način da svi surađujemo. Ne možete provoditi reformu u zdravstvu, ako ne provodite reformu u školsku. Ne možete provoditi reformu zdravstva ako ne provodite u gospodarstvu. Jednostavno ne ide, ne može. Je li vam to jasno? Ne može. to je, i to je bila replika pa i vi dobivate opomenu, a sad će poštovani ministar imat prigodu da odgovori na pravu repliku, izvolite. **Beroš, Vili (HDZ)** S obzirom da mi je uvijek zadatak biti konstruktivan, onda ću vam reći sljedeće, da, razgovaramo, i ministar Fuchs dolazi po dvije važne teme u utorak u naše ministarstvo da razgovaramo o trenutnom statusu medicinskih sestara i onom što komora, .../nerazumljivo/... hrvatskih medicinskih sestara i tehničara traži u kontekstu izmjene edukacije istih i druga tema razgovora je naša mjera javne ustanove prijatelji zdravlja gdje bi od malih nogu učili o svim onim važnim elementima koji se odnose na zdravstveni sustav, a to je važnost tjelovježbe, važnost prehrane i važnost razvijanja zdravstvene pismenosti. Za ovu izjavu premijera nisam čuo, ne znam uopće u kojem kontekstu je ona rečena, stvarno ne znam, međutim, siguran sam da će se i obroci u školama procjenjivati u kontekstu zdravstvene

imamo preko 44 tisuće hrvatskih branitelja u novootkrivenim bolnici, odnosno suspektni, kako ćete vi to ovaj, kvalitetnije reći, ali sigurno da je to jedna od jako bitnih stvari za branitelje i članove njihovih obitelji. Evo još jednom pokazuje koliko je to bitno i da nakon toga mnogi branitelji su vraćeni i idu na daljnje preglede i koliko ukazuje da su ti preventivni pregledi jako dobri, što su u i vrijeme Covida nije stajalo, to išlo se znači preko 70 tisuća, ljudi koji su pregledali pokazujemo koliko je brojka, skoro polovica

Hvala vam poštovani zastupniče, što ste mi omogućili povezati te dvije stvari, a to je preventivne preglede hrvatskih branitelja koje nisam spomenuo, a iznimno su dobri, iznimno dobre rezultate daju jer prošli jer prošli tjedan ili kada već, nedavno dakle na predstavljaju i ugovaraju novog višegodšnjeg ugovora za pružanje braniteljskih pregleda bilo je rečeno koliko je novootkrivenih tumora bilo zahvaljujući tim pregledima. Dakle radi se o spašenim životima i zdravlju hrvatskih građana. To je ono što je odgovor svima vama koji kritizirate sadašnje stanje zdravstvenog sustava koje nije dobro, istina je kakvi smo sa smrtnosti od onkoloških bolesti, međutim, ovo je odgovor. Preventivni pregledi i mi smo u našim novim zdravstvenim preventivnim pregledima upravo koristili nekakva iskustva iz organizacije braniteljskih pregleda i implementirali ih, to ćemo ponuditi kao novi koncept brige hrvatskog zdravstvenog sustava za naše pacijente kao iskorak dosad neviđeni u sklopu jačanja prevencije koja je jedini pravi odgovor na izazove kroničnih bolesti. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre. Evo, kako mislite riješiti problem manjka liječnika u zdravstvu? Naime, u Hrvatskoj nedostaje 257 liječnika, 110 ginekologa i 90 pedijatara. Zbog različitih administrativnih opterećenja liječnici nemaju dovoljno vremena za pacijenta sukladno stručnim standardima, a u ovoj reformi oni ne vide način kako će se administrativna opterećenja smanjiti. U svemu ovom najviše trpe kao i svi što znamo pacijenti koji ne dobivaju liječničku skrb u samom početku i kvalitetnu zdravstvenu skrb ili ju teško dobivaju zbog nedostatka svih liječnika. Znamo da dobar ishod liječenja ovisi o pravilno postavljenoj dijagnozi, interdisciplinarnom pristupu uključujući kada je to potrebno i pomažuće struke i vođenje slučaja. Kako planirate osuvremeniti pristup liječenju prema europskim standardima uvažavajući pacijenta koji nije broj u čekaonici nego ni na listi nego čovjek? Zahvaljujem. vam lijepo. Dakle poštovana gđo. saborska zastupnice i danas smo više puta, a i stalno govorimo da nedostatak liječnika u ovom trenutku u RH nije posljedica nečinjenja u zadnjih nekoliko godina nego nečinjenja u zadnjih nekoliko 10-ljeća. Dakle činjenica da se '90.-tih godina nisu raspisivale specijalizacije dovelo je do toga da sada nema tih specijalista i da odlaze u mirovinu. Ono što se može napraviti organizirati nove specijalizacije. U ove 2.g. raspisano je preko 660 specijalizacija za primarnu zdravstvenu razinu, dakle obiteljske medicine, pedijatrije i ginekologije. To je realnost i zato je važno shvatiti da sada rješavamo probleme koji su nastali 10-ljećima prije. Isto tako uspostavljamo sada sustav za budućnost, moramo o tome razmišljati i zato ova nova koncepcija brige o specijalističkom usavršavanju i zato naša briga o organiziranju sredstava za specijalističko usavršavanje. Inače ispravit ću još jednu netočnost i reći, u Hrvatskoj liječnika ne nedostaje

zamajavanja očiju javnosti. Jedno su raspisane specijalizacije preko 600, a drugo je ko se javlja na te specijalizacije i koliko se ljudi javljaju na specijalizacije. Znate i sami da su sada u tijeku 200 specijalizanata, jedno je što ste raspisali, a drugo je koliko su te specijalizacije atraktivne, znači nemojmo brkati lončiće. Na vama je kao ministru da učinite specijalizacije atraktivnima, a to cijelo vrijeme govorimo i ne činite dovoljno, u tome je problem, dakle nemojte mazati oči javnosti, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. To je bila replika, a ne povreda poslovnika, pa dobijate opomenu. Zastupnica Radolović je isto digla povredu poslovnika, (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, povrijeđen je čl. 238., ja zaista ne znam o kakvom vi to rasporedu pričate. Recimo mi u Istri u Pulskoj bolnici nemamo dječjeg kirurga, nemamo dječju onkologiju, radioterapiju. Na pedijatrijski pregled se čeka preko godinu dana, primarni ginekološki do 2.g., ali znate šta je problem, šta ja kad pričam sa svojim kolegama po ostatku Hrvatske svugdje je isto, tako da ja ne znam onda gdje su ti liječnici raspoređeni, kad pričam s kolegama u Zagrebu, u Splitu, u Osijeku, u Rijeci gdje se nalaze KBC-ovi, dakle svi mi govore iste stvari. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je bila isto ovaj replika, a ne povreda poslovnika, pa i vama moram dati opomenu, to vam je druga, skrećem pozornost, a sada repliku ima poštovana zastupnica Grba Bujević. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče sabora, uvaženi ministre, državni tajnici, suradnici. Čitajući jednu studiju koja je od Instituta za studije budućnosti u Kopenhagenu, oni navode da je artificijelna inteligencija budućnost zdravstvenih sustava. Jel mi radimo nešto po tom pitanju, mislim oćemo se mi u to uključit ili ćemo to gledati kao budućnost neku koju bi gledali iz nekih filmova? Ima li u mjesta u hrvatskom zdravstvu i radi li se nešto po tome da se to primjeni i u RH? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani ministar Beroš. **Beroš, Vili (HDZ)** Poštovana kolegice, nakon što riješimo ove temeljne osnovne organizacijske probleme onda ćemo naći načina kako implementirati umjetnu inteligenciju, međutim reći ću vam isto već i sada konkretno u Novom nacionalnom planu za rano otkrivanje raka pluća koriste se umjetna inteligencija za očitavanje radioloških slika i to slika CT-a sa niskom dozom radijacije, dakle to je upravo ono čime ćemo poboljšat zdravstvene ishode u RH i Nacionalni preventivni programi, dakle preventiva kao takva. Taj program ranog otkrivanja raka pluća prepoznat je na nivou EU, stoga akademik Samardžija kojem se zahvaljujem sa svojim timom bio je u Stockholmu i predstavljat će pilot projekt za mnoge europske zemlje koje će ustanovit svoje Nacionalne programe za rano otkrivanje raka pluća po uzoru na hrvatski koji koristi između ostalog i artificijelnu inteligenciju. Nadalje, imamo pojedine zdravstvene ustanove u RH koje i dan danas upotrebljavaju tzv. robotsku kirurgiju, recimo na Rebru koristi se jedan moderan

pa da vam kažem kakvo je hrvatsko zdravstvo prema umjetnoj inteligenciji, 26. u EU, drugi po smrtnosti, nikad duže liste čekanja, stanje katastrofalno, to je ono što umjetna inteligencija misli o hrvatskom zdravstvu, znači Chat GPT pitajte baze podataka naše hrvatske i to je rezultat. Dobro to je isto znate da je bila replika, pa i vama moram dati opomenu. Poštovana zastupnica Raukar Gamulin međutim ima repliku. Zahvaljujem. Uvaženi ministre, vezano uz afere u KBC Sestre milosrdnice 21. svibnja '21. u vašem priopćenju naglašeno je kako će zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva, kontrole i nadzor HZZO-a, te proračunski nadzor Ministarstva financija u idućim danima tada rečeno dati cjelovitu sliku poslovanja u KBC-u Sestre milosrdnice. U javnosti se nisu pojavili rezultati tih nadzora, ali prije tri tjedna u tjedniku Nacional objavljeni su dijelovi koji ukazuju na niz nepravilnosti, nezakonitosti, pa i kriminalnih radnji. zanima me kada ćete objaviti rezultate svih tih nadzora u KBC Vinogradska tj. Sestre milosrdnice, što ćete poduzeti protiv odgovornih te kako mislite zapravo provesti koncept ozdravljenja hrvatskog zdravstva ako ste odabrali put skrivanja takvih nadzora i nedjelovanja u takvim zakonski zakonski suspektnim okolnostima? Zahvaljujem. može i javnosti nikakav problem. Ono što je Ministarstvo zdravstva napravilo poslalo je dopis sa uočenim nepravilnostima Ministarstvu gospodarstva kada je riječ o određenim nedostacima u kontekstu javne nabave na daljnje postupanje. Isto tako uputila je HZZO-u određene prijedloge sa prijedlozima ispravke navedenih nepravilnosti. Ono što je problem što se u medijima partikularno i parcijalno plasiraju određene, određene informacije. Konkretno da su određeni poslovi određenoj firmi u Vinogradskoj pretplaćeni za nekoliko miliona kuna. Ministarstvo financija je i tražilo očitovanje i prihvatilo odgovor i obrazloženje Vinogradske bolnice. Prema tome, doista ništa ne skrivamo. Da je to me tako je činjenica da šaljemo sad posljednje vrijeme zbog zbivanja u hrvatskom zdravstvenom sustavu inspekciju vrlo često …/Upadica: Hvala./… na postupanje i ne skrivamo nikakve rezultate od hrvatske javnosti. To upravo radimo zbog intresa javnosti. Kolegice Raukar molim vas, ne sa mjesta. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovani gospodine ministre dobra organizacija i dostupnost primarne zdravstvene zaštite izuzetno je važna za lokalne zajednice u malim sredinama. Ja dolazim iz jedne male sredine Virovitičko-podravske županije, moja općina je Općina Pitomača sa nekakvih 5,5 tisuća stanovnika. Trenutno je u općini dakle u našoj ambulanti stanje prilično loše po pitanju broja liječnika. Dakle, reforma zdravstvenog sustava predviđa između ostaloga jedan dom zdravlja po županiji, dakle manji broj pacijenata po izabranom liječniku i novu mrežu javnozdravstvene službe. Između ostaloga mobilne ambulante, mobilne ljekarne i ono što je po meni jako bitno reorganizaciju zavoda za hitnu medicinu. izuzetno važne mjere za male lokalne sredine. I molim vas da prokomentirate kako u budućnosti vidite funkcioniranje javnozdravstvene službe u malim lokalnim sredinama. Hvala vam Hvala vam na pitanju. Poštovana saborska zastupnice, dakle jačanje primarne zdravstvene zaštite apsolutno je prioritet, ona je osnov pružanja zdravstvene zaštite diljem svijeta pa tako mora biti i u Hrvatskoj. Ona je devastirana, nedovoljno organizirana. Imamo dihotomiju u samom sustavu, imamo privatne ordinacije, imamo domske liječnike, dakle cilj nam je urediti taj sustav. Ono što želimo dakle ojačati primarnu zdravstvenu zaštitu jačanjem doma zdravlja, ali i jačanjem njegove koordinativne na čitavom primarnom zdravstvenom zaštitom na određenoj županiji. Nadalje, želimo lokalnim županijskim vlastima dati veće ingerencije u odgovoru na njihove izazove. Upravo zato smo se odmakli od ranije postavke ograničenja broja privatnih organizacija i sada dozvolili da svaka županija za sebe u okviru svojih potreba, potreba, realnih potreba organizira taj dio. Nadalje, naveli ste i sami za ona, ona područja koja su ruralna ili pasivna predvidjeli smo osnivanje mobilnih ambulanta, mobilnih ljekarni. Sve to dakle unapređuje dostupnost …/Upadica: Hvala./… zdravstvene zaštite. Međutim, zajedničko je pitanje motivacija ljudi …/Upadica: Hvala, hvala lijepa./… za dolazak u takve Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče sabora, poštovani ministre sa suradnicima, ova reforma upravo vraća pacijente u fokus. No, znamo da nema reforme bez sredstava. Hrvatskoj je na raspolaganju do 2030. 25 milijardi eura od čega dio dolazi iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti i dio iz standardnih EU fondova. Za Nacionalni program oporavka i otpornosti već imamo pohvale Europske komisije, treći smo ili četvrti po povlačenju sredstava od dvije, 5,6 2,2 milijarde su povučene, a ovaj zakon će donijeti do toga da će se moći povući dodatnih 340 milijuna eura. Imamo pohvale od i Europskog revizorskog suda da upravo Hrvatska radi reforme. Pa dajte mi recite što sav taj novac znači za zdravstveni sustav i što Europska komisija kaže na ovu reformu. **Reiner, opsežno je i zahtjeva dugotrajnu elaboraciju, međutim reći ću slijedeće. Doista, osigurali smo dodatnih 340 miliona eura upravo zbog činjenice da provodimo reforme. To su sredstva i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koje je Europska komisija analizirajući naše reformske korake odlučila dodijeliti RH, a mi ćemo ta sredstva upotrijebiti upravo u provođenje ove reforme jer svaka reforma košta. Košta reorganizacija bolničkog sustava, košta promjena kadrovske politike, prema tome to je činjenica. Nadalje, na raspolaganju imamo upravo za provođenje reforme dodatnih 244 miliona iz slijedećeg višegodišnjeg financijskog razdoblja. Ovih sredstava ne bi bilo da nije Europska komisija prepoznala pravac kretanja hrvatskog zdravstvenog sustava, ali prepoznali su kao što sam to rekao nekakve međunarodne rejting agencije koje upravo zbog toga što između ekonomskih elemenata Hrvatska provodi reforme zdravstva i obrazovanja, stavile su naš rejting na BBB pozitivan. …/Upadica: Hvala./… Dakle, Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre, u samom prijedlogu reforme smatram da ne možemo promatrati Grad Zagreb poput npr. Karlovca ili Dubrovnika jer svaki zagrebački dom zdravlja obuhvaća broj građana poput pojedinih županija. Objedinjavanje tri zagrebačka doma zdravlja u jedan stvaramo najveći zdravstveni holding i mastodont od 2.300 zaposlenih koji vodi zdravstvenu skrb o skoro 800 tisuća građana. doma, mega doma zdravlja može biti samo nefunkcionalan i teško upravljiv te trom poput zagrebačkog Holdinga što će sigurno dovesti do daljnjeg pada u kvaliteti zdravstvene usluge. Zašto nismo izdvojili u prijedlogu članka reforme domova zdravlja Grad Zagreb u posebnu cjelinu i zadržali postojeći okvir jer je i ovako predloženi jedan dom zdravlja obuhvatit će skoro četvrtinu stanovnika RH i to sigurno ne može biti dobro. Vidimo da već sad u zdravstvenom sustavu Zagreba u čijem se upravljanju istina i nova gradska vlast nije najbolje snašla, postojeći sustav 3 doma zdravlja koji svaki obuhvaća skoro 300000 građana zbog količine … …/Upadica Reiner: Hvala lijepo. Poštovani gospodine saborski zastupniče naravno da smo na tu temu razgovarali sa zdravstvenim vlastima grada Zagreba na temu, dakle objedinjavanja domova zdravlja. I reći ću vam i među njima postoji prijepor. Neki su za objedinjavanje, neki za nisu. Ono što je nas vodilo je činjenica da kada imate jedan poslovni subjekt onda daleko lakše i jednostavnije koordinirate izmještanje kadrova, izmještanje materijalno-tehničke opreme. Svjedočite i sami da u području od centra Zagreba imamo timove koji imaju prekomjerni broj osiguranika. S druge strane u okolnim i rubnim dijelovima Zagreba imamo timove koji imaju nedovoljan broj osiguranika. Ukoliko je jedan poslovni subjekt onda je jednostavnije riješiti te nepravilnosti, jednostavnije je upravljati sustavom, jednostavnije je koordinirati. Međutim, vidjeli smo to kao određeni prijepor jer Zagreb kao što ste rekli predstavlja značajan dio pučanstva Republike Hrvatske. Razgovarali smo sa zdravstvenim vlastima, još uvijek je sve otvoreno. Međutim, ne dobivamo dovoljno jasan signal … …/Upadica Reiner: Hvala./… … da bi trebali postupit drugačije od ovog što je rečeno. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine ministre. Uvođenje reda u zdravstveni sustav koji započinje sa ovom reformom i ova dva zakona o kojima govorimo je sasvim sigurno jedan od važnih važnih prekretnica u cijelome preustrojstvu zdravstvenog sustava koji je cijeli niz godina neću reći bio zapušten, ali kojim se nije brinulo ovako hrabro kao što se krenulo sa ovim. No ja iščitavam iz ovoga dvije važne stvari, a to je fokus na pacijentu, ali i fokus na mladim liječnicima upravo onima koji izlaze sa mukotrpnih i šest godina dugih sveučilišnih studija, dakle medicinskih fakulteta upravo ovih dana i odlaze na prvu liniju, odlaze u hitnu službu. Reci mi što očekujete, što namjeravate sa Nacionalnim programom za mlade liječnike? O tome danas nije ovdje rasprava, ali je sasvim sigurno važni dio cjelokupne reforme. Molim vas da mi nešto kažete o tome. I reći ću sljedeće. Liječnici koji danas nedostaju trebali su specijalizirati pred desetak godina Hvala. Poštovani ministar Beroš. **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala poštovani gospodine zastupniče. Da, tome je doista tako. Svjesni smo problematike mladih liječnika. Znate i sami da sam osobno primio inicijativu mladih liječnika koje je dijelom opravdano, a dijelom neopravdano artikulirala neke svoje zahtjeve. Slažem se da u ovom trenutku specijalističko usavršavanje nije dobro, međutim ono što je optimistično da je napravljen tijekom pandemije novi pravilnik o specijalističkom usavršavanju koji moramo sada implementirati. Ono što je u kontekstu reforme pravac kretanja je osnivanje nacionalnog prava, odnosno utemeljenje nacionalnog plana za mlade liječnike, za osnaživanje mladih liječnika. I evo počeli smo sa tim aktivnostima. Slučajno je jučer bio sastanak u Ministarstvu zdravstva sa dekanima svih medicinskih fakulteta u Republici Hrvatskoj, sa predstavnicima studentskih zborova, gdje smo imali jedan utemeljen, konstruktivan razgovor kako dalje. I mislim da ćemo kroz rad radne skupine koja se utemeljuje naći naći odgovor i način kako osnažiti mlade liječnike i učiniti njihovu poziciju bolju u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani ministre nedvojbeno je da je proces reforme zdravstva dug i zahtjevan proces i prije svega odgovoran proces. Mi danas stvarano temelje za provedbu reforme koja će se provoditi u vremenu koje je pred nama. Vidim da ste u ovom konačnom prijedlogu izmjena zakona predlažete nacionalni registar opreme u zdravstvu. Ja vas molim da još jednom zbog naše javnosti pojasnite koji je cilj stvaranje tog nacionalnog registra opreme, tko je sve obvezan voditi evidenciju o opremi koja se koristi u obavljanju zdravstvenih djelatnosti da li su to samo obvezne Poštovani ministar Beroš. **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala vam lijepo. Dakle, to je samo jedan od podrednih elemenata ovih zakonskih izmjena koje možda to nije toliko suštinski bitan. Međutim, reći ću vam da kad sam postao ministar u jednom trenutku zbog analiza lista čekanja htio sam saznati koliko u Hrvatskoj postoji recimo uređaja za magnetsku rezonancu. Trebalo je nekoliko dana da se sazna koliko ih ima. Doista neprihvatljivo. Ako želimo biti dobar gospodar, ako želimo u konačnici upravljati aktivno poslovnim procesima u zdravstvenom sustavu moramo znati čime raspolažemo. Prema tome rodila se ideja o apsolutnoj potrebi uspostavljanja takvog registra koji će biti dužni voditi sve javne ali i privatne zdravstvene ustanove da bi znali sa koliko uređaja pogotovo visoko vrijednih raspolažemo. To je isto tako bitno da bi imali određeni plan zanavljanja. Mi se nemremo ponašati na taj način da kada se nešto pokvari tražimo rješenje. Mi dakle moramo imati plan zanavljanja kapitalne opreme koja će biti temeljen na ovom registru.

rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti u prvom čitanju i nakon ovoga svega do sada danas izrečenoga i na osnovu materijala svih koje smo dobili vrlo je jasno da ova predložen zdravstvena reforma stavlja pacijenta u prvi plan. Isto tako počinje uvoditi reda u naš zdravstveni sustav i normalno je, nekako je i očekivano da će na tome putu imati velike otpore. I treba imati hrabrosti i ustrajnosti da se ovakva zdravstvena reforma u konačnici i provede. po meni bitno, nekoliko puta ste to istaknuli da je jedna od glavnih poluga reforme zdravstva upravo prevencija, pa vas molim bez obzira što drugi govore da navedete konkretne primjere u kojima potkrepljujete važnost prevencije ove zdravstvene administracije. **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala na tome pitanju. Da, doista vraćamo pacijenta u fokus i da doista uvodimo red u sustavu što se naravno nekima ne sviđa, međutim mi smo odabrali put odlučnosti, put ispravnosti, put zajedništva i put unapređenja hrvatskog zdravstvenog sustava. Kada je govora i kada je riječ o preventivi ja ne mogu naglasiti dovoljno naglasiti njenu važnost. Preventiva mora postati osnovni postulat našeg zdravstvenog sustava. Dakle, moramo promijeniti paradigmu funkcioniranja sa određene kurative i liječenja, kasno definiranih stanja ka ranom otkrivanju tih stanja tražeći način kako ćemo to realizirati osim naravno razvoja zdravstvene pismenosti zamislite u zemlji gdje je ponikao Andrija Štampar, svjetski pionir prevencije je teško, ali je moguće. Postoji zato mjera javnih ustanova prijatelja zdravlja isto tako kao zdravstveni sustav po prvi puta genoino uvodimo zdravstvene preventivne preglede kao mjeru koja će poraditi

što se tiče ljudskih, ali i drugih potencijala. Pa vas molim da još jednom podsjetite sve nas, ali i javnost na ostvarene uspjehe u zdravstvenom sustavu. **Reiner, Hvala vam lijepo. Reći ću vam da postoje tri strateška u ovom trenutku projekta i od njih ću krenuti, a to su revitalizacija Imunološkog zavoda, zatim uspostava hitne helikopterske medicinske služe, izgradnja nacionalne dječje bolnice. Sretan sam što će danas u 12 sati na sjednici hrvatske Vlade biti pročitana odluka o financiranju prve faze revitalizacije Imunološkog zavoda, a to je izgradnja tvornice za zmijski antitoksin koja je davno nekad funkcionirala pa onda dugo ne funkcionira, odlučili smo, ova Vlada je odlučila revitalizirati tu tvornicu iz nekoliko razloga zbog toga što na tržištu na svijetu nema dovoljne količine za mediteranske zmije otrovnice, za ove nekakve afričke, azijske ima međutim za mediteranske nema. Upravo zato smo mi bili nekad relevantni proizvođač takvog zmijskog antitoksina, želimo to vratiti u konačnici zato jer smo turistička zemlja. Nadalje, raspisan je međunarodni natječaj za implementaciju hitne helikopterske helikopterske službe koju je toliko nužno potrebna RH u prvoj fazi do uspostave kroz sedam dogina genoine hrvatske hitne helikopterske medicinske službe. To su u ovom …/Upadica Reiner: Hvala./… prioriteti na kojima ova Vlada radi. Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovani ministre, evo danas raspravljamo o dva ključna zakona o zdravstvenoj zaštiti i o obveznom zdravstvenom osiguranju, međutim ono što nećemo toliko čuti u raspravi, a ključno je za naše građane da je to samo prva faza reforme odnosno da ova sveobuhvatna reforma zdravstva ima i tri faze koje sežu sve to 2030.g. kako bi se stvorila i izgradnja novih temelja zdravstvenog sustava, ali i njegova održivost i da prati korak razvoja i države i građana i gospodarstva. S druge strane dopustite mi da evo na neki način pilot projekat vezano za preuzimanje upravljanja od države prema bolnicama koje smo imali u gradu Vukovaru pohvalim i zahvalim jer je upravo Nacionalna i memorijalna bolnica grada Vukovara pokazuje da je to dobar put i već sada imamo Centar izvrsnosti recimo ortopedije u gradu Vukovaru gdje ljudi iz drugih dijelova EU dolaze upravo radi toga. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani ministar Beroš. **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala vam lijepo što ste to primijetili jer danas slušajući oporbene zastupnike nekako imam osjećaj da su očekivali da će ovo bit neki recept po kojem će bit se rješavat sve nekakve stvari. Dakle, ne zakoni su temelj i daju okvir provođenja zdravstvene zaštite, to je prva faza. Slijedi druga faza gdje mijenjamo mrežu javnozdravstvene zaštite isto tako iznimno važne i započet ćemo sljedeći tjedan sa radom … zatim mijenjamo plan i program mjera zdravstvene zaštite. Treća faza je izmjena odluke o ugovaranju i plaćanju zdravstvene zaštite dakle onaj dio koji se odnosi na funkcioniranje. Sve su to faze provođenja zdravstvene reforme i nakon prihvaćanja iskreno se nadam sutra ovih zakona slijedi izrada preko 50 dodatnih zakona i podzakonskih akata, pravilnika koji će sve ono o čemu je osnova u ovim zakonima urediti i bolje provesti. Prema tome, čitajući samo prijedlog zakona neko je reko tu se ne vidi ništa, pa ni ne može se vidjeti jer dakle neko ne zna što je zakon i što u zakonu piše, ne zna …/Upadica Reiner: Hvala./… što je pravilnik i što iz njega prolazi …/Upadica Reiner: Hvala./… prema tome sve je to razrađeno kao što ste rekli do 2023. Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovani ministre, prema izvješću OECD-a imamo velike izazove u ishodima liječenja oboljelih od karcinoma. Spominjali ste donošenje strateških dokumenata i reviziju postojećih i uvođenje novih nacionalnih preventivnih pregleda koje ćemo imati u zdravstvenoj reformi koja nam predstoji. Molimo dodatno iznesite ključne ciljeve i iskorake na tom pitanju. o tome je ministar nudimo koncept i način kako to riješiti. Međutim, ne u jednom trenutku, u jednom danu, u jednom tjednu, u jednom mjesecu potrebna je promjena paradigme kao što je trebalo duže vremena da dođemo do ovih rezultata, bez obzira što imamo dostupne sve lijekove koji postoje u Europi ili većinu, bez obzira što posjedujemo modernu tehnologiju loši smo u rezultatima zbog organizacije sustava, zbog činjenice da pacijent nije u fokusu. Međutim, reći ću vam uz svu brigu zdravstvenog sustava za pacijenta, potrebna je i određena doza osobne odgovornosti jer ako vi dobijete poziv za nacionalni plan ranog otkrivanja raka dojke molim vas da se odazovete. To spašava živote,

Zahvaljujem potpredsjedniče HS-a. Poštovani ministre Beroš sa suradnicima. Spomenili ste kako će se ovim prijedlogom zakona biti donošenje pravilnika kojim će se propisati način osiguranja medicinski prihvatljivog vremena za ostvarivanje mjera zdravstvene zaštite, a sve u cilju smanjenja liste čekanja za pojedine medicinske usluge. Možete li reći malo više o tome odnosno hoće li se tako bolje raspodijeliti sredstva za zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja? Hvala. Jedan od prioriteta ove reforme je smanjivanje liste čekanja iako one kao takve postoje u većini europskih zemalja, pitanje je samo njene dužine. Apsolutno je potrebno poraditi na pravodobnom određivanju vremena za pružanju određene zdravstvene zaštite bilo dijagnostičkog, bilo terapijskog postupka. Stoga mislim da je ovakav pravilnika koji će to na nivou zdravstvenih sa aspekta zdravstvenih i stručnih utemeljenja determinirat i više nego nužan. Dakle, to će biti određeni kriterij koliko što možemo. Mi imamo u sustavu i druge probleme, a to je da se među liste čekanja ubrajaju i oni pregledi koji su koji su naručeni u odgođenom roku, dakle koji su naručeni za 6 mjeseci ili godinu dana, mi to sve svrstavamo u liste čekanja što doista nije tako. Prema tome, radi se u ministarstvu, postoji radna skupina koja će analizirati sve te elemente koje se odnose na liste čekanja i doista nam je zadatak, to priznajem, apsolutno smanjiti liste čekanja. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre, velika većina naših građana i pacijenata zaista je zadovoljna sa radom naših liječnika i cijene njihov i rad i stručnost. Naravno, ako uspiju doći na preglede. To govorim zato što je u javnosti već iritantne su te liste pogotovo ako se pacijent nađe u situaciji da jako dugo u javnozdravstvenim ustanovama čeka pregled kod određenog specijaliste, a onda vrlo brzo može doći na taj isti pregled kod istog pacijenta ali u trgovačkom društvu odnosno kod privatnika. Da li smo mi dovoljno regulirali taj odnos između javnog i privatnog rada u našem zdravstvenom sustavu i što vi po tome činite? Da li imate već sada neka iskustava i da li ste već imali neke izvide? **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala vam poštovana gospođo saborska zastupnice, u pravu ste da je i to više nego i iritantno i meni kao ministru apsolutno neprihvatljivo. To je jedna praksa koja niti je poštena, niti je legitimna, niti je moralna, niti je s aspekta liječnika koji obavlja takvi sustav opravdana, ni na koji način. I u pravu ste kada ste primijetili da dosada nije bilo dovoljno reguliran taj odnos javno privatno. Upravo zato sam i danas u uvodu pročitao da je reguliranje odnosno javnog i privatnog jedna od iznimno važnih tema upravo glede liste čekanja. A što radim? Ja vjerujem da ste primijetili da šaljemo zdravstvenu inspekciju inspekciju na teren i ono što je porazno ona u pojedinim zdravstvenim ustanovama detektiramo da liječnici koji moraju biti na svom radnom mjestu rade istovremeno u privatnim zdravstvenim ustanovama. To je nešto što moramo najoštrije osuditi i takvu praksu ubuduće izmjenama zakona u potpunosti onemogućiti. Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, reforma zdravstva je složena i zahtjevna za sve dionike i ja vjerujem da ćemo mi to napraviti, iznijeti, a krajnji cilj je zapravo zdravlje nacije. Za zdravlje nacije izuzetno važni su preventivni programi. Mi imao ovdje u javnom prostoru zapravo priče da se neće odraditi i da je to zapravo diverzija da se makne sa nekih važnijih tema. Ja vas molim poštovani ministre što vi mislite je li prevencija nužna, potrebna, svrsishodna i na koji način će se ona provesti. Ovom prilikom želim ovdje javno reći da mi imamo ljude u zdravstvu počevši od vas pa sve zaposlenike liječnike, sestre i sve dionike i vjerujem da ćemo mi zdravstveni sustav učiniti Poštovani ministar Beroš. **Beroš, Vili (HDZ)** Tako je, dobro ste rekli, svi djelatnici u zdravstvu moraju biti u funkciji očuvanja zdravlja hrvatske nacije. Prevencija je nešto što je ključ. Prevencija je nešto što nema alternativu. Prevencija je nešto čemu se želimo okrenuti u potpunosti, ali iskreno ću vam reći da će biti teško organizirati takve preventivne zdravstvene preglede u kontekstu sadašnjeg stanja u pojedinim ordinacijama sa prekobrojnim brojem osiguranika, biti će to izazov koji je pred nama. Upravo zato postoji radna skupina koja uključuje i ravnatelje domova zdravlja i liječnike obiteljske medicine koja će naći model provedbe istih. Međutim, kao što sam rekao preventivni zdravstveni pregledi i preventiva nema alternativu. Ja želim sa ovog mjesta reći da će svi ti preventivni pregledi se dodatno financijski vrednovati, stvorit će se posebno dijagnostički terapijski postupak koji će se platiti, i posebno će se vrednovati za one koji to rade. Bilo u kontekstu posebnih punktova pri domovima zdravlja, bilo u kontekstu ordinacija liječnika obiteljske medicine …/Upadica: Hvala./… jer je meni nekako imanentno da oni brinu o svoji osiguranicima najviše. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Juričev Martinčev. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre kad govorimo o što kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti trebamo posebnu pažnju sigurno obratiti hitnoj pomoći. Cesta nije uvijek najbrža opcija posebno u turističkim krajevima u tijeku sezone. Znamo da sekunde spašavaju život i da nam je iznimno bitno raditi na helikopterskoj hitnoj medicinskoj službi. To je jedna od naših strateških infrastrukturnih projekata kao i revitalizacija Imunološkog zavoda. U kojoj smo fazi, što je dosada učinjeno, što i kad možemo očekivati upravo iz ovih projekata? **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala, evo ja ću se sad ponoviti pa ću reći da danas na Vladi očekujemo odluku o prihvaćanju zaduženja Imunološkog zavoda za izgradnju prve faze revitalizacije, a to je tvornica zmijskog …/Govornik se ne razumije./… druga faza je izgradnja tvornice za preradu krvne plazme i treća faza je izgradnja tvornice biofarmaceutike. To toliko kada je riječ o Imunološkom zavodu. Kada je riječ o HEMS-u mi smo zahvaljujući tehničkoj pomoći Europske komisije dobili međunarodnog konzultanta za raspisivanje i utemeljenje međunarodnog tendera, javnog natječaja za pružanje takve službe prowiderima koji postoje na tržištu. To je iznimno zahtjevan postupak. Pitali su me i da li smo mi u Ministarstvu zdravstva imali kapacitete sami to izraditi, možda jesmo ali bi bilo, ali bi trajalo jako duže i došli bi u situaciju da bi i ti natječaji možda padali kao dva puta u Danskoj. Stoga uz pomoć pomoć međunarodnog respektabilnog konzultanta utemeljili smo taj međunarodni javni natječaj, on je u tijeku. Rezultati istog se očekuju početkom 5. mjeseca …/Upadica: Hvala./… pa ćemo vidjeti to se javio na taj natječaj i tko će biti odabran. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Poštovani ministre imam priliku pitati vas jer je, imam osjećaj da je nekakva kakofonija ili možda nerazumijevanje u javnom prostoru, a vezano uz sistematske preglede, dakle sistematski pregledi. pregledi. Odgovorit ćete mi, odgovorit ćete mi, jer je u par navrata bilo pitanje, bilo je pitanje što to je, što će se sve gledati, tko će to raditi, pod kojim uvjetima, pa su neki vaši suradnici rekli da će ići pilot projekti. Dakle, imam osjećaj, dakle ja imam osjećaj koja nastojim to pratiti različite kakofonije i različitih informacija. Ovo je prilika da vas direktno pitam o čemu je riječ i da direktno date odgovor o čemu je konkretno riječ, što namjeravate i što je jel je to prilika da direktno odgovorite, pa evo lijepo vas molim. Najljepše se zahvaljujem na vašem pitanju da razriješimo tu kakofoniju koja je uzrokovana činjenicom da pojedini članovi radne skupine izlaze u javnost prije nego što je radna skupina donijela zaključak kao takav. Inače vam mogu najaviti da je sutra presica na tu temu preventivnog preventivnog ne sistematskog nego preventivnog zdravstvenog pregleda koji hrvatski zdravstveni sustav želi ponuditi svojim građanima, on će se odvijati na nivou domova zdravlja, kao što sam rekao bilo u posebnim punktovima gdje ravnatelj doma zdravlja i županijski odbori za zdravstvo procijene da je to bolje, bilo u ordinacijama liječnika obiteljske medicine. To će bit postupak koji će se dodatno platit, koji će se dodatno vrednovat. Poštujemo činjenicu da vam reći da je HZJZ napravio jako dobru analizu i utemeljenje svega onog što je potrebno napraviti u određenoj i u određenoj spoli da bi preventivno djelovali…/Upadica svi znamo za financijske poteškoće u našim bolnicama i sigurno je da je i to problem koji se mora rješavati. Ovim izmjenama uvodimo to da opće bolnice čija su osnivačka prava prenesena na državu postaju obveznici javne nabave. Što se tiče nabave istovrsnih roba i usluga vjerujem da ste napravili analizu i da temeljem toga očekujete i određene uštede, a također čini mi se da uvodite i novine glede podjele terapije lijekova u bolnicama, pa vas molim da nam i oko toga nešto kažete koje su koji su to benefiti koje očekujete i temeljem javne nabave i temeljem ovog? Hvala. svemu tome detaljnije. Međutim činjenica je da je Europska komisija prepoznala htjenje hrvatske Vlade da napravi reforme u zdravstvu, upravo zato mnoga sredstva između kojih se financira ova jedinična primjena primjena terapija u bolničkom zdravstvenom sustavu i mnogi drugi hvale vrijedni i financijski orijentirani elementi, dakle sve je to učinjeno upravo s namjernom postizanja financijske uštede u zdravstvenom sustavu, ali ne na račun kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite nego na račun nekako financijski odgovornijeg ponašanja. U tom kontekstu objedinjena je javna nabava gdje bi za iste robe i usluge koje bolnički sustav traži mogli svakako daleko jeftinije dobiti određene elemente, jedan logični element na kojem je upravo i Europska komisija inzistirala. Imamo još niz unaprjeđenja u sustavu koji će u konačnici dovest do boljih financijskih rezultata s time da moramo promijeniti i paradigmu plaćanja u zdravstvu, ne kao dosada na račun izvršenog nego izvršenog, ali i kvalitete pružene zdravstvene zaštite. Katarina (RF)** Hvala. Rekli ste da je privatni zdravstveni sustav dobro došao dodatak. Privatni zdravstveni sustav sigurno nije dobrodošao dodatak odnosno drugim riječima javni zdravstveni sustav se namjerno urušava u korist privatnog. Ministre Beroš, jeste li bili pod utjecajem lobija kad ste izmijenili u nacrtu izmjena i dopuna ovog zakona čl. 156.a. kojim je trebalo biti zabranjeno dvojni rad svim zdravstvenim djelatnicima odnosno osnivanje konkurentske zdravstvene ustanove što je sada i to vaš zakon predviđa i primjećuje, sukob interesa što se tiče ravnatelja. Znači to je sukob interesa što se tiče i pomoćnika ravnatelja, ali i što se tiče liječnika potpali ste pod utjecaj lobističkih skupina i maknuli ste taj članak iz zakona i sada imamo ovo što imamo, dvojni rad koji omogućavate praktički svima,

napuci da to ne drži vodu. U svakom slučaju kao što sam u nekoliko navrata rekao naš zadatak je jačati javnozdravstveni sustav, a svugdje u razvijenom svijetu javni zdravstveni sustav se naslanja na privatni, pa bi tako želio da bude u RH, međutim naša intencija je ojačat javni zdravstveni sustav. Kada je riječ o dopunskom radu o kojem govorite, da bila je jedna ideja da se svima zabrani rad dopunski, međutim onda bi prosvjed u subotu na Markovom trgu imao 8 puta više participanata jer nemam ništa protiv dobro uređenog rada dopunskog, dakle ako neko obavi svoj posao kvalitetno i adekvatno, a to je preduvjet po novom zakonu da bi mogao dobiti dopusnicu za dodatni rad, zašto nekom onemogućiti dodatni rad popodne u slobodno vrijeme. Taj će onda ostati u Hrvatskoj, neće otići

ministre zašto ne mislim da ćete vi to primjenjivati, zato što ste i ovdje potpali pod utjecaj sad priznali lobija koji su vas natjerali da izmijenite taj članak. Ne bi vam bilo prosvjednika više jer negdje najviše 25% zdravstvenih radnika radi dodatni rad, a ja vas, samo ću vas podsjetit, čekam već godinu dana vaš odgovor na svoje pitanje, koliko zapravo radnika liječnika radi u dvojnom radu …/Upadica Reiner: Hvala/…na što je vaš državni tajnik odgovorio mi jučer replika, a ne povreda poslovnika, pa vam moram dati opomenu. Poštovani zastupnik Bajs, izvolite. **Bajs, Damir (Fokus)** Štovani ministre, pred nama je reforma zdravstva koja treba napraviti ono što svi želimo, a to je da Hrvatska padne sa začelja ljestvica u EU kad govorimo o stanju zdravstva i stanju zdravlja i dođemo kao što piše u sredinu. Jedan od elemenata je vezan i uz prijenos zasnivačkih prava nad ustanovama koje su sada u županijskom vlasništvu, dakle njih je otprilike 62, mi smo naznačili da će kroz funkcionalno spajanje tih bolnica doći do boljeg stanja zdravstvene zaštite, iskorištavanjem mogućnosti koje tu imaju. To predviđa broj 1, drugu stvar, da vi već imate plan tog funkcionalnog spajanja pa vas stoga pitam, kada ćemo mi to moći vidjeti? Da li je taj plan praktički će krenuti od 1.1.2014. funkcionalnog spajanja, to je onaj prvi element koji se zapravo očekuje. Da li će doći do kasnijeg spajanja bolnica, to je na državi, obzirom da nigdje u zakonu ne piše da se bolnice ne smiju ukinuti, mogu, ne moraju, oće, neće, to je pitanje .../Upadica: Hvala./... političke volje, ali ovaj dio je Hvala. Poštovani ministar Beroš. **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala vam poštovani g. saborski zastupniče. Većinom ste u pravu svojim konstatacijama, ali ću vam reći da prije funkcionalne integracije bolničkog sustava slijedi prvo izmjena mreže javnozdravstvenog sustava, potom izmjena djelatnosti da bi onda mogli razgovarati o tome što ćemo i na koji način pripajati i funkcionalno integrirati. Dakle nije moguće razgovarati o integraciji, a da prije toga ne uredite djelatnosti u pojedinim zdravstvenim ustanovama. Isto tako, prije funkcionalne integracije, potrebno je donijeti i novu kategorizaciju zdravstvenih ustanova, stoga nova funkcionalna .../Govornik se ne razumije./... neće započeti 1.1.2014. g., prije očekujem da će ovim redoslijedom se stvari desiti, dakle donijet će se nova mreža javnozdravstvene zaštite u roku od 6 do 8 mjeseci, potom nova kategorizacija, a tek potom nova funkcionalna integracija bolničkog zdravstvenog sustava. **Reiner, Željko (HDZ)** Sad ćemo časak zastati jer je u ime Domovinskog pokreta, poštovani zastupnik Bartulica zatražio stanku. izvolite. Evo, zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba Domovinskog pokreta. Poštovani ministre, slušam kao uvijek ove rasprave, do sada, u dosadašnjim raspravama bili ste prilično iskreni u nekim odgovorima, dakle jednom, podsjetit ću vas, priznali ste da zapravo Hrvatska nije se odmakla od socijalističkog pristupa prema javnom zdravstvu, mislim da ni ove reforme nisu napravile veliki pomak i to mi je glavna zapravo primjedba na ovom, nedostatak ambicije. Dakle vi ste naslijedili određeno stanje, rekao bih nečinjenje svih vlada do sada je odgovorno za ovo i nitko nije zadovoljan. Ni liječnici ni pacijenti ni, nitko, a svi znamo da zdravstvo ne može biti besplatno i nije besplatno. kako dovesti do racionalizacije troškova i pomaka u uslugama? Mi moramo imati standard i mora bit zdravstvo dostupno svima. Mora. Međutim, moramo imati i mogućnost nadstandarde. Dakle u obaveznom osiguranje, bez bez transparentnog poslovanja nema šanse da dođe do racionalizacije troškova. Dakle ponovit ću još jednom, glavni problem u samom sustavu je i dalje monopolistički položaj HZZO. Ove reforme ništa ne govore o tome. Dakle, odnos javnog i privatnog. Nije slučajno da niču privatne poliklinike u hrvatskih gradovima. Zašto? Jer ljudi ne mogu čekati, ono što uplaćuju, ne mogu, da tako kažem, konzumirati ono što stoji na papiru kao neko pravo. Vi to znate. Dakle i dalje ću uporno inzistirati bez ikakve demagogije, tu ima jako puno demagogije danas i lažnih, rekao bih, raznih briga za radnike i slično. Dakle mi želimo zadovoljne liječnike.

pa će sada repliku imati poštovana zastupnica Bušić. **Bušić, Zdravka (HDZ)** Hvala lijepa g. potpredsjedniče. G. ministre, slušajući vaša izlaganja, a i ovu našu dosta dugu raspravu, očito je da je u središtu naše pozornosti preventiva. Ministarstvo je dosta činilo i čini u zadnjih nekoliko godina i osvješćava nekako ljude kako i na koji način bismo mogli najbolje pristupiti tome i unatoč svemu tome, odaziv je takav kakav jest, i sami ste to istaknuli. Nedavno sam čitala da je u Sloveniji odaziv na preglede preventive za rak debelog crijeva 80%, a da je u Hrvatskoj znatno niži, odnosno da je čak 30% i ja, svi znamo da je to, kakvi su uzroci neodazivanju, čak kažu da se bacaju oni što kako osvijestiti, znamo da je nelagodno, ima i nemara, ima i naravno, života koji nam ne dopušta sve to, kako osvijestiti ljude i ono što vi govorite, osobnu odgovornost

Odgovor je jako težak. Mi smo neki dan na našem savjetu za reformu sačinjenu od eminentnih akademika, dekana, profesora, razgovarali o tome i naš senior, akademik Kusić je rekao da bi to značilo promijeniti glavu hrvatskog ovaj čovjeka, što nije lako i brzo moguće. Međutim, ipak mislim da je moguće. Mi se ne smijemo umoriti govoriti o važnosti prevencije, ali isto tako, ono što moramo operativno napraviti, prilagoditi nacionalne programe koji u ovom trenutku možda nisu optimalni. Naime, činjenica da muškarci dobivaju od HZJZ-a kod kuće obavijest o potrebi da sudjeluju pa da moraju onda odgovoriti pismeno pa onda opet dobiti kutijice sa .../nerazumljivo/... dakle nepraktično. Mi moramo zato izmijeniti, to je ono što smo rekli danas u nekoliko navrata, unaprijediti naše nacionalne programe za provođenje reforme, za provođenje preventivnih pregleda, da bi bili na neki način dostupniji, da bi bili prihvatljiviji. A osim toga, mislim da će postepeni razvoj zdravstvene pismenosti od mlađih generacija u budućnosti ipak polučiti da smo puno svjesniji .../Upadica: Hvala./... Hvala vam lijepo poštovani ministre. Možete otići na mjesto. Sad imamo dva, dvije replike na, polako, imamo dvije replike na poštovanog .../nerazumljivo/... državnog tajnika Dulibića. Smireno i polako. Prvi je poštovani zastupnik Pavliček. Izvolite. trenutno imamo obveznih zdravstvenih osiguranika, odnosno koliko je ta brojka veća od broja stanovnika u Republici Hrvatskoj. To je sigurno jedna od rak rana u našem ovom zdravstvenom sustavu i hoćete li ovim izmjenama i dopunama zakona uspjeti smanjiti taj po nekim procjenama tu brojku koja je veća od 200 000 od broja stanovnika i odakle po vašim saznanjima dolaze ti ljudi? Jesu li to ljudi koji žive u zapadno europskim zemljama, jesu li to stranci koji su kupovali nekretnine u Hrvatskoj ili su to pak hrvatski državljani koji već godinama žive recimo u Republici Srbiji? Mislim da ovo pod hitno trebamo riješiti, jer smo jedna od rijetkih zemalja, možda i jedina u EU koja ima više, znači zdravstvenih osiguranika nego što ima stanovnika u svojoj državi. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Uvaženi saborski zastupniče pa u zadnjoj evidenciji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje imamo 4 milijuna i sto, oko 4 milijuna i 100 000 osiguranika što je značajno više od broja hrvatskih građana prema zadnjem popisu stanovništva. Ono što mi radimo već do sad i u suradnji sa MUP-om i sa svim ostalim tijelima, da pokušamo preklopiti te baze. Ono što smo stavili kao novost u Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, da osobe koje su jedan prijavljene na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kao nezaposlene osobe imaju pravo, imaju dužnost javljati se kvartalno jedanput u prostorije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kako bi smanjili taj broj. Mi smatramo da se radi dosta o osobama koje su otišle u zapadno europske i druge države, a nisu se tu odjavile. **Reiner, Željko Poštovani tajniče, dok je fokus drugih zemalja na implementaciji umjetne inteligencije, robotike, visoke tehnologije i nekih tehnoloških rješenja u zdravstvu evo u Hrvatskoj mi se bavimo sanacijom i reformom zdravstva. Jedan od problema kojega navode to je baš i HZZO kojega neki od milja zovu država u državi, postavlja pravila, sudi i kažnjava. Ako niste znali i podatak u Splitu HZZO zapošljava čak i liječnike koji se vraćaju iz mirovine, a imaju i pravomoćne presude za primanje mita i onda onda ih zapošljavaju na mjesto kontrolora u HZZO-u. HZZO ima monopol na obavezno zdravstveno osiguranje, a kad je na snazi monopol nema konkurencije, nema kvalitete. Dakle, misli li se u skoro vrijeme maknuti taj monopol? Hvala. **Reiner, Željko Pa ne bih se složio za ovo da u vrijeme umjetne inteligencije ako hoćemo gledati i health u Republici Hrvatskoj ako ga uspoređujemo sa drugim zemljama EU tu smo na nekom trećem do četvrtog mjesta po svemu ovome, ovome, a što se tiče Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nismo te dotične informacije. Naravno da ćemo provjeriti da li je to točno, ali i dalje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje će jedini biti pronositelj obveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj. Hvala vam lijepo. Poštovani državni tajniče možete na mjesto. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Hvala lijepo, Onda možemo otvoriti raspravu i prva će u ime Kluba zastupnica Socijaldemokrata govoriti poštovana zastupnica Sabljar-Dračevac a podijelit će vrijeme sa poštovanim zastupnikom Rajkom Ostojićem. Najprije poštovana zastupnica Renata Sabljar- Dračevac. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče, uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Dakle, ja bih se prvo htjela zahvaliti što je u drugom čitanju uneseni mobilni psihijatrijski timovi u zakon, a to je naravno u skladu sa strateškim okvirom razvoja mentalnog zdravlja koji je na Vladi Republike Hrvatske donesen 26.1. 26.1. i drago mi je da ćemo krenuti ozbiljnije brinuti o mentalnom zdravlju. U tom znači strateškom okviru je istaknuta i dječja psihijatrija. Stručnjaci iz dječje psihijatrije kažu mi da je njihov akcijski plan u potpunosti gotov samo bi se trebao stavit u funkciju. S obzirom prošlog tjedna smo imali sjednicu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku gdje smo baš razgovarali o dječjoj psihijatriji. Ovo je alarmantan problem, treba se riješiti odmah i ja vas ministre molim da se to uzme u obzir. E sad, nekoliko puta smo naglasili kako nema, dakle reforme bez novaca i ja se sa time u potpunosti slažem. Što je ozbiljnija reforma to je reforma skuplja. Nekoliko puta, odnosno kroz cijeli ovaj moj saborski mandat ja se osvrćem na trošarine na duhanske proizvode i zašećerena pića od duhanskih proizvoda. Imamo veliku količinu novaca koja je trebala sustavno biti uplaćivana HZZO-u odnosno zdravstvu kako bismo mogli od početka raspolagat s njom. Da se to tako radilo mi danas ne bismo imali situaciju ovolikih dugova, odnosno ovog začaranog kruga u kojem smo se našli sa lijekovima. Nema reforme bez toga da se krene sa time da se prvo moraju sanirati svi dugovi da bi se nakon toga moglo moglo krenuti da novac, imati neki clean start. To je u svakoj reformi zdravstva do sada bilo tako i ministre do se mora napraviti. Veliki problem nam je Veliki problem nam je to što se u Hrvatskoj primjenjuje hibridni model. Znači sa jedne strane imamo odvajanja koja idu u HZZO, u HZZO, koji HZZO naplaćuje, koja su nedovoljna, koja su nedostatna i nakon toga se Ministarstvo financija, odnosno Vlada Republike Hrvatske odluči svako toliko sanirati dugove. Takav model je neodrživ, odlučite se na jednu ili na drugu varijantu, ova varijanta je iracionalna. Još jednom naglašavam, šteta što smo se odrekli ovog dijela lex specialisa i prihoda iz trošarina, nisu one slučajno nađene tu jer doista veliki broj zdravstvenih poteškoća nastaje upravo korištenjem različitih oblika duhanskih prerađevina. Također, imamo veliki problem što se cijena ugovara, ha po onom principu kadija te tuži, kadija tu sudi, odnosno odredit ti HZZO cijenu, a ti sad prihvati ili ne prihvati i to je ministre, ne moguće, mora postojati dijalog sudionika kako bi se istaknule razlike koje vide oni koji pružaju uslugu i oni moraju isto ponuditi neku cijenu i oni kojima se ta usluga plaća. Drugi veliki problem u cijenama je taj što je DTS bod uveden 2009. g. i tada je njegova vrijednost bila 9,991, a od tada je prošlo 14 godina i na kraju ove godine, kada smo imali prvo čitanje zakona, cijena je bila 9504. Dakle to je apsolutno nemoguće da u 14 godina, a znate kolika je inflacija nastala upravo ovim helikopterskim novcem, odnosno načinom stvaranja novaca, odnosno novaca koji se ne postoji se troši i naravno da će biti inflacija, poskupili su repromaterijali, skupa je cijena rada, skupa je cijena energije, dakle nemoguće je da prije 14 godina je bod vrijedio više nego danas i naravno da će ustanove biti u minusu. O tome isto treba razmišljati. Iz pravobraniteljicinih amandmana jasno nam je vidljiv odnos prema najugroženijim skupinama. Vjerujem da će mnogi klubovi, dakle podržati i priložiti većinu ovih amandmana pa imajte imajte u vidu, rekla bih, u prvom redu beskućnike, to je kategorija koju konstantno zaboravljamo i nije dovoljno ovaj niti podržana u socijalnim zakonima, a trebala bi biti. I molim vas da te amandmane svakako prihvatite. Dakle, rečeno je da će doći do ozbiljnog rasterećenja primarne zdravstvene zaštite. Na kraju, opet HZZO ne prihvaća taj dio obaveza koji bi trebao i ponovno, recimo, putnim nalozima ste pisali, ponovno stoji da će putne naloge Ima još tu si niz sitnih detalja, ali ja se moram na nešto još drugo osvrnuti. Sustav specijalizacije, dobro bi bilo da s obzirom da je Ministarstvo ovako zauzeto, da ih prepustite komori ili da zajednički radite. Mislim da bi se na taj način rasteretio jedan dio djelatnika Ministarstva. Svakako pohvaljujem u uvođenje registra ishoda liječenja kako bismo odgovorno financijski se ponašali, zdravstvenom sustavu moramo kvalitetnije pratiti bolesnika, a kroz registar bolesnika i dijagnoze nadam se da ćemo imat i pozitivnije ishode liječenja, ali to dakle ne može bit, to mora bit usko specijalizirano i treba se imati kadrove koji će to moći unositi i zabilježbe raditi. Onkološki bolesnici imaju veliku smrtnost u RH, a mi imamo a mi imamo vrhunske dakle lijekove i oni su većinom gotovo svi na listi HZZO-a. Dakle uz takve sve najsuvremenije lijekove, naša smrtnost je i dalje tako visoka. Ja konstantno pitam što je s akcijskim planom nacionalnog strateškog okvira protiv raka od, do 2030. g.? Godine strateški plan, odnosno akcijski plan je na čekanju. Nije samo taj akcijski plan na čekanju nego smo saznali da od 2017. g. čeka se pravilnik o organiziranju privatne prakse, a to da se riješilo kada se trebalo riješiti, u 6 mjeseci, sada bismo imali puno manje problema u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Jako teško donosimo te podzakonske akte kao jer bi trebali omogućiti da se zakon u potpunosti provede i usmjeri se ka, zato je važno da se Ministarstvo više usmjeri prema tim provedbenim mjerama, inače ćemo imati anarhiju. Rekli ste da trebamo novih 50 podzakonskih i zakonskih akata. Moramo priznati da obzirom na dosadašnje iskustvo donošenja zakonskih i podzakonskih akata, mogu zaključiti da se ne možemo nadati boljom dinamici od ovih 50 o kojoj ste pričali. Eto, zbog toga ne možemo podržati. Izvolite kolega. **Ostojić, Rajko (Nezavisni)** Hvala lijepa. Ne samo zbog toga, kolegice Sabljar-Dračevac, nego zbog cijelih niza razloga, ali vi ste super naglasili i pohvalili preglede sistematske, uključivo i mentalno zdravlje, tako da ne mogu shvatiti naše kolegice koje kažu, zašto sistematski pregledi za vid i sluh, to je naprosto nehumano, nečuveno da nekakav kolega liječnik postavlja to pitanje, zašto što djeca ostaju slijepa i zašto što djeca ostaju gluha. Zato se treba raditi sistematske preglede. Ali vratimo se na 7. razred osnovne škole, 1. razred gimnazije, kako u kakvom sustavu, 4 premise i konkluzija. Premise i konkluzija. Ja već nekoliko mjeseci govorim sljedeće premise, prvo, broj Hrvata manji 400 tisuća, drugo, broj osiguranika također manji, a to je upravo potvrdio g. državni tajnik Dulibić, treće, u 6.g. broj liječnika sjajno povećan, broj medicinskih sestara sjajno povećan, četvrta premisa, sve je više privatnika u sustavu HZZO-a sve više više i 4., 5. zaključak sve dulje liste čekanja. Ja vam to govorim stalno i ovdje u saboru i svugdje vi me napadate, loša statistika, loša metodologija, Ostojić laže, Ostojić ne govori točno itd., itd.. Međutim ministar dođe u Split 15. veljače i to isto kaže, kaže u kameru, kaže ono što ja govorim već 6 mjeseci, apsolutno i sad ću vam to citirati. Dakle 15. veljače ministar kaže točne podatke, brojke naprosto ne lažu, ja mu čestitam, zaposlio je 2.492 liječnika, svaka čast, 2.914 sestara, svaka čast, a sveukupno zajedno sa nezdravstvenim 9.168 ljudi. S druge strane kaže ministar prema popisu stanovništva je manje građana, citiram, u kameru ste govorili, volio bi znati kako to da je više liječnika, manje osiguranika i liste čekanja rastu, šta ćemo sad? 6 mjeseci to pričam, ministar potvrdi, pa ajmo to riješit, ajmo to riješiti kirurški i jasno, konkretno, čas posla se to može riješiti samo treba biti političke volje, brojke ne lažu. E ministre u svemu tome čestitao sam vam za liječnike i sestre, ali ja se uzdam u svoje kritičko logičko rasuđivanje, pa čak i matematiku kad od ukupnog broja zaposlenih 9.168 odbijem liječnike i sestre, katastrofa, zaposleno je 3.762 nezdravstvena djelatnika, what's point, 3.800 nezdravstvenih, 2.500 liječnika, naš kolega iz Vinkovaca ili Rijeke 2.900 sestara ko ih je zaposlio ministre, ko ih je zaposlio, gdje su zaposleni? Kod mene na Rebru, imali smo stručno vijeće prije neki dan samo 10% nezdravstvenih, a ostalih 90% je liječnika i sestara, to je poanta i tu su problemi. To su činjenice i problemi koje govori umjetna inteligencija kolegice Grba Bujević Chat GPT, činjenica, definitivno brojke ne lažu. Di je problem? HZZO ministre, to vam govorim cijelo vrijeme, ne znam da li su gospoda iz, gospoda pored vas iz HZZO-a, za Dulibića znam da nije, HZZO, HZZO je apsolutno nekompetentan, zadnji put sam vam to rekao i Vukeliću u facu, dobro ga niti sad niste doveli, on ne upravlja listama čekanja, apsolutno nekompetentan. Kad imate prometnu nezgodu i slomite branik ne zovete Butkovića, zovete osiguravajuće društvo, jel tako? Kad slomite nogu zovete ministarstvo, zovete HZZO, zovete osiguravajuće društvo, on upravlja procesima odnosno u Hrvatskoj Vukelić ne upravlja, on upravlja gdje će se ko liječiti, on kaže tu su uska grla ajmo ih raširiti, HZZO, Vukelić, nula bodova. Istovremeno, to je sad rekao i ministar, a i vi državni tajniče kažete ušli su privatnici u sustav, a tek kolki im je prihod prosječno, 38%, raste prihod privatnika, a nekih, nekih čak 90%, znači privatnih 90% prihoda ostvaruje od HZZO-a, pa mislim ljudi božji pa ajmo ga podržavat, ajmo reć da je to bolnica, da je to hrvatska bolnica jel našu lovu, naše novce da citiram ministra Primorca jučer naša novca dajemo privatnicima, pa to je nečuveno, to je meni neshvatljivo ili razvijajmo te metode pretrage, dižimo znanja kompetencije i vještine naših liječnika ili recimo tko je 5. ortak? Ja ne znam tko je 5. ortak, ja znam da nisam nikad bio 5. ortak, možda je neko 5. ortak ili 6. ili 7., al to ne ide, to ne ide, ne ide na takav način, naprosto ne ide. Pitajte Primorca kako se osjeća i opet HZZO, on je dozvolio ulazak tih privatnika u sustav HZZO, dijeli naše novce šakom i kapom. Dakle ljudski resursi ponovit ću tko je njih unutra pustio i nešto vrlo, vrlo goruće, ide konstrukcijska obnova u Zagrebu, ide sjajno, ministre pazite molim vas, molim vas promijenite raspored hitnih prijema, imate novi popis stanovništva, imate nove, nove, novi broj kreveta, manji broj kreveta, napravite to per pet per capita i pazite ne zato što vi radite na Rebru kao i ja, bolnica Rebro je bolnica nulte kategorije, ako Rebro stane stat će cijelo hrvatsko zdravstvo…/Upadica Hvala lijepa. Prije nego što nastavimo poštovane zastupnice i zastupnici čast nam je na galeriji HS pozdraviti njegovu ekscelenciju g. Georga Fureya, predsjednika Senata Kanade sa izaslanstvom koji borave u službenom posjetu RH …/Pljesak/…. Sada Sada ćemo nastaviti sa klubovima i u ime Kluba zastupnika Mosta govorit će poštovani zastupnik Božo Petrov, izvolite. Poštovani ministre, predstavnici ministarstva, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Ni o broju bolnica, ni o broju liječnika čini se da uvijek ne ovise ishodi liječenja ili bolje rečeno smrtnost na 100 tisuća stanovnika. Zašto? Prema Eurostatovim podacima u Hrvatskoj na 100 tisuća stanovnika umire 1.287 građana godišnje, gore je samo nekolicina zemalja, Mađarska, Bugarska, Rumunjska, Latvija i Litva, sve ostale zemlje EU bolje su od Hrvatske uključujući i dio onih koji imaju manje dostupne bolnice i manji broj liječnika na 100 tisuća stanovnika, poput Slovenije, ali zato imaju manje umrlih ili 949, Češka 1.180, Slovačka 1.241. Ono što je još veća tragedija broj starijih osoba od 65.g. u RH porastao je za 15%

na način da se osigura stimulacija onima koji odluče raditi u ruralnim područjima, npr. tako radi Njemačka, dat će stimulaciju liječnicima da odu raditi u manja mjesta u ruralna područja i to ne način da im nađu zamjenski smještaj, privremeni smještaj. Ako potpišu na 10 godina da će dobiti stan od 60-ak kvadrata, čime točno ministarstvo, Vlada potiče liječnike, medicinske sestre tako da zdravstvena skrb bude jednako svima dostupna. Ja ću vas podsjetiti 16,5% odvaja apsolutno svaka osoba zaposlena u RH za zdravstveno osiguranje, neovisno o tome gdje živjela, živjela ona na otoku, u ruralnim područjima, u manjim mjestima ili u centru Zagreba jednako izdvaja. Imaju li jednaku zdravstvenu skrb, imaju li jednaku dostupnost primarne zdravstvene zaštite, a da ne govorim o specijalističkoj razini? Imate situaciju u kojoj u ovom trenutku na nekim odjelima u nekim bolnicama rade desetine specijalista na desetak kreveta, dok u drugim općim bolnicama imate situaciju da se ne može napraviti lista dežura da se pokrije. Je li to jednako dostupna zdravstvena skrb za svaku osobu u RH? Posebno što sam rekao ugrožena su ruralna područja, otoci. Ono što je problem u ovom zakon koji bi to sve trebao omogućiti jer je temeljni zakon, nema reforme hitne medicine. Podržavljenje županijskih zavoda za hitnu medicinu pod upravu državnog zavoda neće skratiti vrijeme čekanja hitne pomoći niti će povećati učinkovitost hitne medicine. Prijedlozi prijenosa ovlasti s liječnika na medicinske sestre, tehničare što smo mogli vidjeti svedeni su na edukaciju predavanja od godinu dana bez svladavanja praktičnih vještina bit će i dalje putni hitni prijemi, ali mene zanima kako će netko na Ksaveru moći definirati šta će se ne znam događati u Drnišu na hitnome prijemu. Samo naprijed. Nema ništa od strukturiranja, trijažiranja pacijenata, nema helikopterske hitne službe. **Petrov, Božo (MOST)** Dobacila je osoba koja je saborski zastupnik voditelj Hitne medicinske službe za Hrvatsku kolko nazad godina, gdje je hitna helikopterska služba? Slobodno odgovorite. Kolko milijuna ili desetaka milijuna eura ste navodno predvidjeli proračunom i nije se ništa dogodilo? Koliko puta za potrebe izbora ste obećali hitnu helikoptersku službu? Što ste napravili? Nema izmjena kurikuluma specijalizacije iz hitne medicine čime bi se možda povećao broj zainteresiranih liječnika za specijalizacijom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Polovina liječnika je starija od 55 godina, više od sto ordinacija obiteljske medicine diljem države je zatvoreno već. U ovom trenutku nedostaje 4.000 medicinskih sestara, procjenjuje se da će kroz pet godina u mirovinu otić još njih 7.000. DA biste nadoknadili tri milijuna prekovremenih sati liječnika potrebno vam je zaposliti 1.600 liječnika. U cijelom ovom zakonu nema rokova, nema obveza. Da, mi možemo pohvaliti to što je ovaj zakon iznjedrio mobilne psihijatrijske timove. Znate gdje je kvaka? Njih se definira pravilnicima, definiranjem mreže koju vi možete definirat za pet godina. Znate zašto? Obećali ste 2019. kad ste zadnji put mijenjali ovaj zakon da ćete evo čim donesete zakon donijeti pravilnike, gotovo 40 pravilnika dan danas nije donešeno, prošle su četri godine, a oni definiraju postupak kako će se djelovati u zdravstvenoj zaštiti. Nema pravilnika i ostaje zakon mrtvo slovo na papiru. Je li možemo pohvaliti psihijatrijske mobilne timove? Da. Zdravstveni turizam? Da, što to vrijedi kad vi četri godine ne možete donijet pravilnike po kojima će se to nastupit, po kojem će to postat praksa. U bolničkoj zdravstvenoj zaštiti podržavljenjem ustanova vi nećete riješiti loše upravljanje, riješiti ćete ga depolitizacijom u najvećoj mjeri uspostavom odgovornosti. 75% dugova generiraju zdravstvene ustanove u državnom vlasništvu. Što vi radite zakonom? Opće bolnice dolaze pod upravljanje države. A znate šta ste zaboravili napravit, ne bi to bio problem? Da ste vi u zakonu uveli kaznenopravnu odgovornost, financijsku odgovornost za ravnatelje bolnica, članove upravnih vijeća koji nesavjesnim poslovanjem i upravljanjem donesu milijunske gubitke tih ustanova. To niste stavili. Zašto niste to stavili? Pa jel u redu da se troši novac poreznih obveznika na način da za to apsolutno nitko ne odgovara? Ko da je to iz vašeg džepa, vaša lova i niko nije odgovoran. Stotine milijuna kuna dugova, niko nije odgovaran, a plaća kapa. Zanimljivo upravljanje državom. Propušteno je također kad smo već ravnatelja, propušteno je odredbama zakona ograničiti mandat ravnatelja na najviše dva mandata od 4 godine koji će vrijediti za sve razine upravljanja u zdravstvenim ustanovama od ravnatelja i upravnih vijeća do šefova klinika, odjela i zavoda. Tako se može promijeniti paradigma upravljanja u hrvatskom zdravstvu. Zakon nije i dalje jasno propisao načine uvođenja učinkovite sustavne kontrole kvalitete i sigurnosti bolesnika u zdravstvu, niti cjelovito praćenje ishoda liječenja unatoč registru ishoda liječenja. O listama čekanja ne znam uopće ima li smisla više govoriti jer unatoč svim vašim obećanjima s njima se nitko sustavno ne bavi. One su na istom mjestu na kojem su bile i prije. O ranije usvojenim reformskim mjerama kojima ste vi ovdje sami pljeskali. Nacionalni plan bolnica, akreditacija zdravstvenih ustanova, program prevencije borbe protiv raka nisu uopće provedene, niti je ovaj prijedlog zakona propisao rokove i obveze, ništa. Ako svako malo zabavljate građane sa novim prijedlozima zakona, novim reformama zdravstva, planovima, programima, strategijama završe kao što su završili i pravilnici koje ste trebali donijeti, 40 ih niste donijeli. Ono što je trebalo napraviti i ono što bih volio da napravite konačno trebate definirati prave cijene usluga, to je reforma. To je reforma. Cijene usluga, novi model ugovaranja tih usluga. Uzeti konačno u obzir kadrovske, normativne. Ono sve što ste donijeli kada 2020., vi ste vremensko kadrovske normative donijeli 2020., danas je 2023. donosite krucijalni akt za zdravstvenu skrb, niste ga uključili. Zašto niste uključili? Vrijednost DTS koeficijenata, cijene koju HZZO plaća bolnicama za određena liječenja u zadnjih 10 godina pala su u apsolutnom iznosu. Sad je došla inflacija. Što se s tim događa? Hoćete reći da HZZO realno isplaćuje uslugu koju obavljaju liječnici i medicinske sestre i medicinsko osoblje u bolnicama. Zašto nemate hrabrosti napraviti te promjene? Postoje i savjesni ravnatelji koji zbog toga kako ste vi uredili odnose ne mogu završiti u plusu jer nije realna cijena po kojoj HZZO isplaćuje usluge, a vi ste, ponovit ću vi ste donijeli 2020. vremensko kadrovske normative i bacili u koš za smeće. Ono što također predlažemo je prenošenje ovlasti određivanja cijena medicinskih postupaka s HZZO-a na drugo državno tijelo koje će okupiti sve zainteresirane strane, zdravstvene ustanove, udruge pacijenata, osiguranja, zdravstvene stručnjake kako bi se odredile realne cijene i rada i materijala i troškova pa bi se postigla razina i sigurnosti i kvalitete u cijeni postupka. Ja mislim da je to dobro. I za kraj jedna sličica. Što vi odnosno Vlada mislite sami o ovakvom zakonu i o ovoj reformi zdravstva? U prijedlogu Državnog proračuna za 2023. koji ste vi ovdje izglasali tada ste na stranici 1753 rekli da je očekivano trajanje života 78,2 godine. U istoj toj tablici vi ste procijenili da će očekivano trajanje života 2025. biti 76,8 godina, manje nego danas.

hvala potpredsjedniče, 238. članku, naime dezinformacija naravno javnosti to moram oštro demantirati. Ovo što je žalosno je da kolega Petrov, a to sam već ustanovila po drugi puta, bili smo jednom gosti u radijskoj emisiji da sam mu rekla mora pročitati zakon pa ga onda stati ovdje i komentirati. No, to govori o njemu. Oni koji su mu to napisali, krivo su mu napisali. Županijski zavod za hitnu medicinu ne idu u državu, neće upravljati s njima Hrvatski zavod za hitnu medicinu, nego ostaju županijski. I tako bi mogla još puno nabrajati. A kad smo već pri helikopteru moram vam to reći. Znate tko je zaustavio onaj projekt SDP-ove, koji je dobar bio i rađeno je dobro. …/Upadica:

Povrijeđen je Članak 238., kolegice vi ste voditeljica hitne medicinske pomoći za službe za Hrvatsku koliko godina, 10 godina, koliko? Sjedite u klupama gdje upravlja većina. Koliko godina? Koliko godina ste imali na raspolaganju da donesete hitnu helikoptersku službu? Koliko milijuna eura ste imali u proračunu i niste ništa napravili? I vi ćete se nekome javljati, molim vas. Željko (HDZ)** Dobro to je bila isto replika pa i vi morate dobiti opomenu. A sada ćemo prvo prije nego što dam riječ poštovanoj kolegici Marić pozdraviti na galeriji učenike Komercijalne trgovačke škole iz Splita i učenice naravno. Evo, a sad ću dati riječ poštovanoj zastupnici Andreji Marić koja će govorit u ime Kluba zastupnika SDP-a, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani ministre, državni tajniče, kolegice i kolege. Svi ćemo se naravno složiti da je temelj kvalitetnog zdravstvenog sustava su provoditelji zdravstvene zaštite odnosno djelatnici u zdravstvu, dostupno, uređeno zdravstvo, a u središtu sustava je zadovoljan bolesnik, no hrvatski zdravstveni sustav je daleko od toga i zapravo zdravstvo treba temeljitu rekonstrukciju, a ne samo reformu. Zdravstveni sustav, to će i ministar priznati, se nije još urušio jedino zahvaljujući entuzijazmu i predanom radu zdravstvenih djelatnika uz ogroman broj odrađenih prekovremenih sati, čak 3 milijuna godišnje, rastrganost između potreba pacijenata i organizacijskih potreba zdravstvenih institucija, nedostatak zdravstvenih djelatnika i liječnika i medicinskih sestara i drugih djelatnika. Neravnomjerna raspoređenost u RH, nejednaka zdravstvena skrb na otocima, pogotovo u ruralnim područjima, nerealne cijene pruženih zdravstvenih usluga, nedovoljni financijski limiti za pruženu zdravstvenu zaštitu, pitanje objedinjene javne nabave na kojoj evo sad radite, rad na više radilišta, administrativno preopterećenje, dakle to su sve stvari o kojima govorimo godinama, ali pitanje je koliko će se uopće primjenom ovih zakona i donošenjem ovih zakona stvari riješiti. Na stranicama Vlade RH evo vi čak priznajete da je stanje u hrvatskom zdravstvenom sustavu neodrživo i zbog toga se zdravstvena politika mora promijeniti i tu navodite niz mjera, ali prema ovim zakonima koje sada imamo u konačnom prijedlogu, niz stvari koje ste tu naveli bojim se da se neće dogoditi, od Regionalnih centara za palijativnu skrb, pa kažete žurno ćemo reorganizirati Službu hitne pomoći, pa cjelovita informatizacija zdravstvenog sustava itd., itd.. Mi smo svjesni da se reforma ne može dogoditi preko noći, naravno da će za neke stvari trebati i, možda i više mjeseci i godina, ali naše zdravstvo nema vremena čekati. Govorila sam o tome više puta i u prvom čitanju, zašto ne radite one male korake, znači dala sam vam papir u ruke, prijedloge što vam daje obiteljska medicina, dakle koraci koji se mogu iznijeti u 3 mjeseca, u 6 mjeseci, u godinu dana, problem je što je sustav trom i spor i pitanje je uopće provedbe i zato stalno govorimo što zapravo nije dobro odrađeno i nije dobro u ovim zakonima. Naravno da mi cijenimo doprinos svih onih ljudi koji su ovoga pisali te zakone, međutim ključni problemi u zdravstvu se, bojimo se neće time Što vam govore liječnici? Evo bila je i anketa nedavno, nezadovoljni su prvenstveno uvjetima rada, nemamo svi skupa dovoljno vremena za svoje pacijente, opterećeni smo administracijom, osjećamo se fizički nesigurno na poslu, izloženi smo verbalnom, pa i fizičkom nasilju, nezadovoljni medicinskom opremom, dodatnim radom u slobodno vrijeme koji zapravo u mnogočemu nije niti plaćen. Hrvatska liječnička komora vam je dala niz prijedloga koje traže da se provedu. Dakle liječnici slobodno biraju mjesto rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, dakle ili privatna ordinacija ili dom zdravlja, treba omogućiti prijenos privatnih ordinacija na drugog liječnika, to je bilo i u javnom savjetovanju, ali toga ja ne vidim, znači imate tamo čl. 21. di vam govori o radu do 68.g., ali nemate mogućnost što vam se predlagalo da liječnik koji je koncesionar prije nego ode u mirovinu zaposli dodatnog mladog liječnika koji će ga naslijediti, imat ćete motivirane mlade liječnike koji će se javiti na one specijalizacije koje vi raspisujete na koje se nitko ne javlja i imat ćete kontinuitet zdravstvene skrbi, ali to se nije napravilo. Uvesti sustavno dugoročno planiranje kadrova u zdravstvu, nacionalno planiranje, raspisivanje, dodjeljivanje, financiranje, nadzor i specijalizacija, raspisati veći broj specijalizacija za primarnu zdravstvenu zaštitu jednako za domove zdravlja i privatne ordinacije, trenutno je znači na specijalizaciji oko 200 kolega u obiteljskoj medicini, to je nedovoljno. Kolko nam ide uskoro u mirovinu? Pa to se za, za 10.g. neće taj manjak pokriti. Naravno da lokalna zajednica, gradovi i županije se trebaju uključiti u privlačenje liječnika u lokalne sredine i osiguravanje stanova i dječjim vrtićima, pronalaženje posla za partnere, bonusi itd., neke županije to rade i kod nas u Međimurju to rade ministre, ali to nije dovoljno, znači ne možete sad opet sve prebacivati na JLRS, a država odnosno državna administracija jel ministarstvo godinama ne čini dovoljno da se osnaži i zaustavi zapravo devastacija primarne zdravstvene zaštite. Omogućiti grupne privatne prakse, znači treba donositi nužne pravilnike za početak njihovog funkcioniranja, a nije doneseno već 20.g., smanjiti broj administrativnih procedura koje liječnici provode, to je pitanje HZZO-a, smanjiti standardni broj pacijenata po timu na nekakvih razumnih 1.500, pa će se onda više liječnici moći posvetiti pacijentima i manje će se zagušiti sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita. Treba omogućiti zapošljavanje dodatne medicinske sestre odnosno administratora ovisno o opterećenju ordinacije, ali onda treba donijeti Pravilnik o kadrovskim standardima za timove čiji je rok donošenja istekao još u lipnju 2019.. Prema tome pravilnici se ne donose, sve skupa kasni i zato govorimo da je ovo kako su neki rekli zapravo kamilica što se dogodilo pogotovo između prvog i drugog čitanja, naravno da smo zadovoljni što idu jel mobilni timovi psihijatrije, što idu registri, opreme itd., ali to je sve premalo ljudi, premalo. ponovno ću reći, devastira primarna zdravstvena zaštita, u mreži liječnika obiteljske medicine 2.452 doktora, ugovoreno 2.320 ordinacija, bez nositelja 125, znači 125 ordinacija ima pacijente i ima medicinsku sestru i ima leteće doktore koji iz drugih ordinacija dolaze i krpaju po par sati u tjednu da ti pacijenti bar kolko tolko mogu doći do liječnika. Ginekologija primarna, u mreži 335 predviđeno, ugovoreno 277 bez nositelja 52 u pedijatriji bez nositelja 42 ordinacije. Dakle, trenutno nam u Hrvatskoj nedostaje 257 obiteljskih liječnika, 110 primarnih ginekologa, 90 pedijatara stanje će naravno uskoro biti još gore jer mnoge kolege odlaze u mirovinu, a nema dovoljno mladih liječnika koji bi ih zamijenili. I sad pitam, mladi su tu ljudi gore, tko će nas liječiti ljudi, tko će nas liječiti? 30% liječnika obiteljske medicine je starije od 60 godina, 770 ih uskoro ide u mirovinu, 500.000 ljudi će ostati bez liječnika obiteljske medicine. Specijalizacije su neatraktivne, ne čini se dovoljno da se te mlade ljude privuče i da prihvate specijalizaciju iz obiteljske medicine odnosno primarne ginekologije i pedijatrije. Najveća krivnja je na Ministarstvu zdravstva, naravno da se moraju jedinice lokalne i regionalne samouprave uključiti to sam rekla, ali onda se ministar i ministarstvo čude ah, a šta će sad prosvjedovati. Pa prosvjedovat će ljudi jer im je dosta, znači godinama upozoravamo na to. Sastanci su bili u ministarstvu ništa se nije napravilo da se situacija promijeni. Govorila sam znači nedovoljno vremena za pacijente, 550.000 žena nema izabranog ginekologa, ginekolog umjesto da pogleda po nekakvim normativima 30 minuta ima 15 minuta za pacijenta, pedijatar devet minuta za djetešce umjesto 20, 30, liječnik obiteljske medicine ima 10 minuta umjesto 15 do 25 minuta. Što se tiče preventivnih zdravstvenih pregleda, ministre pilot projekt ste kakti najavili, a cure informacije to sam govorima, cure informacije u medijima, mene zovu iz doma zdravlje čuj mi čujemo da smo Međimurci pilot projekt pojma nemamo, niko nas nije obavijestio. Znači komunikacija, o tome smo razgovarali morate na to misliti. Dalje, HZZO, znači tu je papir koji je kolega jedan liječnik doktor Bressan, Leonardo Bressan iz Rijeke medijima proslijedio, kažnjavanje, kažnjavanje HZZO-a za primarne liječnike ako odrade više nego što je predviđeno ugovorom koji morate potpisati. Uzmi ili ostavi. Znači nemaju primarci mogućnost nekakvom pregovaranju sa HZZO-om, monopolist čini svoje i onda kolega kolega odradi 1.200 pacijenata odnosno usluga HZZO veli e mi ti priznamo 400 ostalo ti nećemo platiti. Tu vam je dokaz znači niko ne izmišlja stvari. Što se tiče opterećenja sa zdravstvenom administracijom, znači upozoravalo se i govorilo se i u eSavjetovanju, dakle sve se prebacuje što se tiče administracije na liječnike obiteljske medicine odnosno primarne zdravstvene zaštite dati su prijedlozi kako ih rasteretiti i da dio poslova preuze HZZO, ali se to nije odradilo i ne vidimo uopće po ovom prijedlogu zakona da će se nešto poboljšati. Pisanje putnih naloga, ispričnica, raznorazni listići, dopusnice, recepti nas bolničkih liječnika, pa onda obiteljski naravno to moraju sve skupa provjeravati. Manje papirologije bi značilo više vremena za pacijente i bolju zdravstvenu skrb. Dakle, doktor na bilo kojoj razini zdravstvene zaštite se mora baviti medicinom, a ne da se bavi administracijom i naravno za taj pošten rad mora biti i jednako i kvalitetno plaćen. Što se tiče odluke o koeficijentima složenosti poslova, znači to se isto tražilo da Vlada izjednači koeficijente usmjeri sa specijalista sa užim specijalistima, da izjednači koeficijente liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti s liječnicima u bolnicama i da se podignu koeficijenti specijalizantima. Ovdje naglašavam, nije ovdje nama fokus na plaćama zdravstvenih djelatnika, ali budite svjesni da nas je premalo da ljudi odlaze van, odlaze u puno uređenije zdravstvene sustave gdje imaju tri do četri pa čak i pet puta veća primanja i kad zdravstvena administracija to osvijesti e onda će nas biti opet ne znam kolko manje i onda ćemo se opet pitati tko će nas liječiti. ima niz na koje smo upozoravali, a ne vidimo da se tu išta suštinski događa u ova dva zakona. Primarci ne mogu prikazivati niti prekovremeni rad, uopće kao ugovorni liječnici nemaju pravo na to, prema tome kvalitetno planiranje, administrativno rasterećenje su osnova za rješavanje problema u prvenstveno primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Nadalje, osim devastirane privatne zdravstvene zaštite naglasak također bi stavila na probleme s onkološkom skrbi u Hrvatskoj. Puno je već bilo govora znači drugi smo po na drugom mjestu po stopi smrtnosti od raka, a 11% više sredstava od prosjeka EU izdvajamo. Zašto? Ljudi dolaze u prekasnom u prekasnom stadiju, znači ne odazivanje na screening preglede, nisu … očito dovoljno motivirani jer sami screening pregledi se očiti trebao poboljšati, unaprijediti o tome smo puno govorili. Ukinuto je Ukinuto je rano otkrivanje karcinoma vrata maternice, sad tek ima nekih naznaka da eto možda bude krajem ove ili početkom iduće godine, izgubili smo sedam godina. Nadalje, osim tih preventivnih i screening pregleda treba naravno poraditi i na većoj zdravstvenoj pismenosti, ali prvenstveno prvenstveno preventivne metode i omogućavanje da ti ljudi zapravo dođu do svih tih zdravstvenih usluga. A kad smo imali program 72 sata u SDP-ovoj vladi to je odma potezom pera HDZ-ova vlada maknula. Prema tome, ljudima treba omogućiti brže ostvarivanje dijagnostičkih terapijskih rješenja, a ne da lutaju po zdravstvenim ustanovama po principu snađi se druže, dakle mora biti koordinator i za onkološke bolesnike. Što se tiče hitne medicinske pomoći, nema još Zakona o hitnoj medicinskoj službi. Nadalje, taj pravilnik o hitnoj medicinskoj pomoći stoji od 2016.g., nije riješeno pravo na beneficirani radni staž, pitanje priznavanja stručnih kompetencija djelatnika u zdravstvu, time i u hitnoj medicinskoj pomoć, neujednačenost u kadrovima i u opremi od zavoda do zavoda, zastarjeli vozni park u kojima stradavaju i pacijenti i osoblje, nepokrivenost cijele Hrvatske hitnom helikopterskom službom. O tome smo komunicirali ministre vi velite vaša struka veli da je sve okej što predlažete, a ja vam kažem da drugi stručnjaci koje nećete saslušati vam govore da je premalo heliodroma i da neće svi dijelovi Hrvatske biti biti pokriveni. Što je sa žurnom pomorskom službom? Potrebna je dakle ujednačena opremljenost i osposobljavanje djelatnika hitne jer sada sve ovisi o financijskim mogućnostima pojedine županije. Podržavamo ako se dogodi uređenost sustava što ste državni tajniče govorili da nemamo više tih preko 209 tisuća viška osiguranika u odnosu na broj stanovnika, isto tako na Zavodu za zapošljavanje se kao nezaposleno vodi preko 440 tisuća osoba, a de facto ih je 127-130 kolko ih već ima i to ako ćete ovo urediti prema ovim izmjenama zakona, pa evo živi bili pa vidjeli. Što se tiče preuzimanja bolnica, dakle vi preuzimate opće županijske bolnice, a gospodarite već i KBC-ovima koji su gubitaši, znači samo preuzimanje neće donijeti za samog pacijenta i za zdravstveni sustav nikakvih valjanih benefita. Još ću se o nekim stvarima ovaj osvrnuti u pojedinačnoj raspravi i u …/Upadica Reiner: Hvala/…kluba, a ovo nećemo podržati. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka govoriti poštovani zastupnik Darko Klasić, ne znam valjda će i kolega Hrebak, ne vidim ga ovdje, al valjda će on nastavit, uglavnom podijelit ćete vrijeme, poštovani zastupnik Darko Klasić najprije. **Klasić, Darko (HSLS)** kolegica Marić je digla povredu poslovnika, u čem je povrijeđen poslovnik?/…

ne znam kako su vas ometali, ja nisam uopće čuo ovaj da oni brbljaju, ali s druge strane kad bih ja svaki puta opominjao one koji među našim kolegama međusobno brbljaju za vrijeme dok neko drugi govori ja vam garantiram da bi ja morao dati ne znam svaki puta 50 valda opomena, to znate i sami, prema tome molim vas. Neću vam dati opomenu radi toga, ali ovaj nije to povreda poslovnika. Ajde pustimo kolegu Klasića da govori, izvolite. **Klasić, Darko (HSLS)** Evo hvala poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Zdravlje je za svakog pojedinca najvažnije, ali i za državu koja bez zdravih građana neće imati radno sposobno stanovništvo. Hrvatska je prema veličini udjela i javne zdravstvene potrošnje, ukupne potrošnje zdravstva vodeća među tranzicijskim zemljama uz ogromni porast zdravstvenog proračuna koji je ovaj trenutni najveći u povijesti RH i koji je u 3.g. porastao sa 12 milijardi kuna na gotovo 31 milijardu kuna ili po novom preko 4 milijarde eura i gdje gotovo svaki 5. proračunski euro ide u zdravstvo. Unatoč tome zdravstvena slika nacije sve nam je gora, a građani sve nezadovoljniji i često iz opravdanih razloga, ali vrlo često i iz osobne perspektive popraćene neobjektivnošću. Ako tome još pridodamo atmosferu često popraćenu populizmom u politici i lobističkim utjecajima privatnog zdravstva rezultati formiranja upravo ovakvog javnog zdravstva gdje svatko može preispitivati medicinske autoritete i odluke iako bez potrebnih znanja, a sustav će pod tim teretom ići linijom manjeg otpora, ali nažalost to dovodi do nenacionalnog, te stihijskog sve teže kontroliranog sustava. U takvom sustavu na kraju su svi nezadovolji od zaposlenika do korisnika usluge pacijenta. Cijeli zdravstveni sustav RH neupitno je brojčano ojačan u proteklim godinama za nezanemarivih 10% djelatnika i to je dobro jer ako hoćemo pružit svojima sve starijim građanima kvalitetnu zdravstvenu skrb nužno je ojačati naš zdravstveni sustav, zapravo statistika govori da u Hrvatskoj svake godine završi zadovoljavajući broj novih liječnika, ali ono gdje sustav pada je izostanak primjerenog plana specijalizacije ovisne o potrebima sustavima, a ne željama u sustavu. Također značajan problem koji je sve više izražen pojavio se nedostatak medicinskih sestara sa završenom srednjoškolskom stručnom spremom čiji uzrok dijelom leži u odluci o trajanju srednjoškolske naobrazbe sestara od 5.g., a a dijelom zbog neusklađene politike visokoškolskih ustanova, te posljedično tome hiper inflaciji sestara sa višom razinom naobrazbe koji su stvorili ovaj nepremostivi problem u zdravstvenom sustavu. Drugi glavni problem u zdravstvenom sustavu leži kao što smo čuli u radu primarne zdravstvene zaštite koja je zbog nedostatka zaposlenika gotovo na rubu kolapsa, a trebala bi biti osnovni stup hrvatskog zdravstva. Trenutno je skoro 400 ordinacija primarne zdravstvene zaštite bez liječnika, a pronalazak medicinske sestre sa iskustvom za rad u obiteljskoj medicini postaje nemoguća misija. Na primarnu zdravstvenu zaštitu u očima pacijenata, ali i zaposlenika gleda se kao na prolaznu pisarnicu na putu prema tzv. pravom doktoru zbog čega su često timovi obiteljske medicine izloženi svakodnevnom pritisku pacijenata. Veliki rast broja posjetitelja obiteljskoj medicini koji ih je 2010.g. porastao sa 342 tisuće posjeta na 47 milijuna 222 tisuće obiteljskoj medicini u 2021.g. pokazuje zapravo pravu sliku opterećenja i neprepoznatog rada primarne zdravstvene zaštite. Ako je tome tako zašto imamo sve duže liste čekanja na specijalističke preglede i dijagnostiku i sve lošiju zdravstvenu statistiku ishoda liječenja građana? Uzrok je često u neracionalnom upravljanju sustavom, očigledno je da nismo uspostavili odgovarajući sustav praćenja rada svakog zdravstvenog djelatnika na plaći HZZO-a. Vidljivo je da veliki broj zdravstvenog osoblja odradi i preko 150% svojih mogućnosti, ali vidljivo je i da jedan dio zdravstvenog sustava ostvaruje minimalni doprinos pružanju zdravstvene zaštite građana iako je to njihova obaveza. Krivi smo i mi zdravstveni djelatnici koji često pod etiketom kolegijalnosti pokrivamo ne tako savjesne kolege, te time zapravo bacamo sjenu na sve ono dobro u radu zdravstvenog sustava, kao što zbog toga dugoročno se i stvara nezadovoljstvo u sustavu. Uspostava praćenja rada u proteklim vremenima je zadaća koja nije dobro obavljena institucije koje vode nadzor nad radom sustava trebaju nadzirati svaku potrošenu kunu hrvatskih građana u zdravstvo. Time bi se osigurala sigurno učinkovitija zdravstvena zaštita kao što bi i rad svakog zdravstvenog djelatnika bio odgovarajuće vrednovan. U stvarnosti svi zaposlenici su isto stimulirani na čemu i počiva nezadovoljstvo zaposlenika koji više doprinosi svojim radom u zdravstvenom sustavu. sa svim obimom zdravstvene zaštite koji pruža dugoročno je neodrživ jer počiva na gotovo neograničenim pravima zdravstvene zaštite koju ostvaruju naši građani i koji sigurno prelaze njihove financijske mogućnosti kao i veličinu izdvajanja iz dohotka. Vjerovali ili ne naš zdravstveni sustav pokriva najveći obim besplatne zdravstvene zaštite i pri tome je RH u samom vrhu među europskim zemljama i usluge koje dobivaju naši građani u tom obliku su nedostupni većini građana EU. Deseci tisuća građana RH proteklih su godina odselili u inozemstvo ali se nisu odrekli hrvatske zdravstvene iskaznice i uredno koriste zdravstvene usluge u Hrvatskoj jer im je to daleko povoljnije nego platiti istu uslugu državi u kojoj trenutno žive. Očigledno to je prednost, a i najveća slabost našeg zdravstvenog sustava jer ga koristimo neracionalno i bez kontrole jer nismo osvijestili građane troškova koji nastaju takvim korištenjem. Navest ću samo primjer možda Kraljevine Švedske koja možda najbolje opisuje sustav racionalnog upravljanja zdravstvom kao i racionalnim upravljanjem ljudskim i ekonomskim potencijalom. Građane pri prijemu na hitnu službu npr. u Švedskoj zaprimaju studenti završnih godina medicine zove se specijalist, zove se liječnik na stažu, a zatim specijalizant, ako slučaj ne mogu riješiti zove se specijalista koji je u pripravnosti kod kuće. Liječnik specijalista je skup resurs koji se koristi samo kod ozbiljnih zdravstvenih stanja u Švedskoj koji znamo i sami po standardu koliko je bogatija od nas, dok se u Hrvatskoj taj resurs troši neograničeno i neracionalno uz često preispitivanje njegovog medicinskog autoriteta ako nije u skladu sa pacijentovim očekivanjima. Često čujemo da izdvajamo puno za zdravstveno osiguranje i za to ne dobivamo adekvatnu protuuslugu. To je je zato jer vjerojatno većina građana nije ni svjesna financijskih troškova koje im hrvatski zdravstvo sustav pruža kod svakog odlaska liječnika, svake pretrage, neograničenog korištenja hitne službe, dijagnostike i troškova višegodišnjih terapija od lijekova za kronične bolesti do lijekova za liječenje masnoće i bolesti ovisnosti. U prosjeku svaki naš građanin starije životne dobi mjesečno troši više od 100 eura za lijekove koje smo mu nužni, koji su mu nužni za kronične bolesti i uz trošak svih ostalih pretraga i terapija. Kod radno sposobnog stanovništva i djece svjedoci smo eksplozije sada već uobičajenih bolesti od alergije, psihosomatskih bolesti do bolesti lokomotornog sustava koji svake godine zahvaća sve veći broj naših građana i zahtjeva gotovo svake mjesečne troškove liječenja. Osobno sam evo se uvjerio na vlastitom primjeru od troškova dvomjesečnog liječenja koji su premašili moje doprinose za zdravstveno osiguranje od skoro 15 godina izdvajanja, a u taj iznos nisam uračunao troškove oporavka kao ni troškove lijekova koje ću morati skoro doživotno svakodnevno uzimati. Ovo je nažalost gola istina o našem zdravstvenom sustavu koji ima velike nedostatke, ali i ogromne prednosti kojih često nismo ni svjesni. Nažalost sve smo bolesnija nacija. Prema podacima više od 1/3 stanovništva boluje od kroničnih bolesti, a bolesniji samih jedino je naš zdravstveni sustav čiju kroničnu bolest nesvjesno liječimo kamilicama i andolom iako je odavno vrijeme za upravno politički antibiotik. Evo prepustit ću sad kolegi. Sada će u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladima Bileka nastaviti poštovani zastupnik Hrebak. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani i uvaženi ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege danas se mnogo raspravljalo o reformi zdravstva. Svaka reforma sigurno nosi određene svoje korake prema naprijed. Svaka reforma znači neku promjenu i to je bit reforme da donese neki boljitak. razumije./… bilo puno pohvala za ovu reformu zdravstva, danas je bilo i puno konstruktivnih dobrih kritika jer ni jedan sustav neće biti savršen, ni jedna reforma neće biti savršena. Naravno nažalost bilo je i onih rekao bih manje konstruktivnih populističkih izjave koje naravno su uvijek protivne. Ja uvijek pokušavam i naš klub pokušava i HSLS kao stranka kojoj sam na čelu, mi liberali uvijek pokušavamo neke pozitivne stvari u svemu ovome. Iza nas su po našem mišljenju ova reforma zdravstva sigurno će biti u nekom segmentu, u jednom dobrom segmentu korak prema naprijed, ali isto tako s druge strane kada ovaj rekao bih zasučemo ponovno ove političke mačeve kojima smo danas isto tako svjedočili, kada pokušamo podvući crtu i kada pokušamo racionalno, razumno pristupiti ovoj temi onda ćemo vidjeti da kada maknemo tu političku borbu da u biti su tri temeljna stvari koje su jednim velikim dobrim dijelom po mojem mišljenu zastupljene u ovoj reformi zdravstva, a u biti su sukus samih problema u zdravstvu. Prvi je naravno pretjerana birokracija, o tome sam već i govorio vezano za domove zdravlja. I to mi je drago ministre da ste to odlučili ući u koštac s tim. Nemoguće da vam jedna županija ima 6 domova zdravlja, druga 4, a 80% županija ima 1. To vam znači upravna vijeća, to vam znači tajnice, to vam znači birokrati, to vam znače ravnatelji itd. Ovom reformom zdravstva tome stajemo na kraj i to je nešto što ja smatram da je jako dobro. Druga stvar koja je naravno posljedično vezala uz tu rekao bih birokraciju i birokratske procedure koje su u potpunosti nepotrebne i koje koče cijeli sustav je naravno digitalizacija. I to je ministar danas isto tako u jednom primjeru jako lijepo rekao. Nemoguće je nedopustivo da jedan ministar zdravstva i tu ga podržavam ne zna koliko su naše bolnice sa visoko sofisticiranim i skupim uređajima opremljene. Da on ne zna kakvo je stanje u pojedinim bolnicama. To je nedopustivo. I zato moramo imati registre digitalizirane i digitalizaciji se treba pristupiti. Naravno kad imate digitalizaciju, a onda imamo i nekih malo manjih onih stvari za koje svi znamo da postoje, a to se zovu čokolada i bombonjera. Dakle, digitalizacija je vjerujte mi rak, je, je izravno liječi sve te negativne nus pojave u našem zdravstvu. I treća stvar kada kažem ogulimo cjelokupnu ovu priču onda vidimo suštinu našeg sustava i o tome je ministar danas vrlo otvoreno razgovarao. To poštujem, to cijenim, a to je naravno upravo ta preventiva. Mi imamo sjajne liječnike, sjajno medicinsko osoblje i tragedija da smo zadnji, dakle odnosno prvi u Europi na žalost prvi u Europi po broju naših građana koji umiru od kancerogenih bolesti, znači tumora mislim da je to zastrašujuće a s druge strane nam se drastično povećavaju lijekovi. Pacijent u terminalnoj fazi može dobiti koliko god želite lijekova a njemu više spasa nema. Jedini spas je ono što smo danas pričali pravodobni preventivni pregledi. Ovi pilot projekti, žao mi je samo što ti pilot projekti ne daju još ekstenzivniju varijantu da se još više, da još veći broj populacije obuhvate. Vidimo koliko se recimo primjerice i tumor debelog crijeva koliko je tu sad recimo već puno napravljeno u odnosu na zadnjih desetak i više godina u tom smislu upravo zbog tih preventivnih pregleda. Dakle, možete imati sjajno osoblje što imamo, možete imati sjajne doktore kao što imamo, možete imati prekrasne bolnice kao što se već mnoge od njih i grade ali badava vam sve to ako ništa ne napravimo po području preventive. Ovaj zakon dosta toga upravo ide u smjeru preventive. To smo čuli. Naravno da bismo mi kao Liberali htjeli u smislu preventive da to ide još jače, još intenzivnije, ali i u ovom smjeru će se ja se nadam napraviti puno toga. samog zdravstva, reforma samog zdravstva nije sve u novcu, nije sve u uštedi, nije sve ni u smanjivanju te birokracije o kojoj govorim. Suština cjelokupne priče su ljudski životi, suština cijele priče je preventiva. Vidimo da preventive ima dosta u ovom segmentu i zato ćete imati našu podršku i HSLS će podržati ovu reformu zdravstva. Hvala. U ime Kluba zastupnika HSS-a i Radniče fronte govorit će poštovana zastupnica Katarina Peović. Izvolite. Dobar dan svima. Pa kolega Hrebak, Liberali uvijek nešto nađu pozitivno u svakom zakonu. Nećete čokolade i bombonjere da se nose, ali Liberali vrlo precizno lociraju kako riješiti problem privatizacijom zdravstva. Onda nema više ni čokolade, niti bombonjere već je korupcija dio sustava kad imaš novaca liječiš se, kad nemaš novaca umireš. Američki zdravstveni sustav je jedan od najproblematičnijih sustava istovremeno, znači sustav koji je daleko najskuplji i najnedostupniji. 16% stanovništva nema pravo na liječenje to vam je otprilike 50 milijuna ljudi. Nema znači nikakvo zdravstveno osiguranje, ne mogu se liječiti u bogatoj Americi. Da, nije sve stvar u novcima stvarno. 40% pacijenata kojima je dijagnosticiran rak u roku od dvije godine potroše svu svoju ušteđevinu, a njih je 62% mora zadužiti. Da, nije sve u novcu. Stvarno nešto je i u tome da kad netko ovdje zaziva reformu onda ta reforma lebdi u zrakopraznom prostoru kao dao se svi oko toga slažemo da bi onda došli do toga da nekom reforma znači da se zapravo privatizira zdravstveni sustav i da onda nema klijentelizma ni korupcije, jer možeš doći na red samo ako imaš novaca. Za mene to ne znači reforma, a bojim se da za vas znači. Zato želim upozoriti na ono što je ministar ovdje javno priznao, a prošlo je možda ispod radara, a to je da postoje pritisci, da postoje pritisci lobista, lobističkih zajednica i grupa koje su dovele do toga da ovaj zakon u svojem jednom od varijanti davnoj kažu novinari još 2021. godine ima članak koji onemogućava dvojni rad, dvojni rad u javnom i privatnom zdravstvu, dvojni rad koji dovodi do toga da se sistemski urušava javno zdravstvo jer se nije samo riječ o listama čekanja da se razumijemo nego je riječ o korupciji, riječ je o tome da dođete kod liječnika pa vas on uputi na svoju privatnu praksu. Ili dođete u njegovu privatnu praksu pa on vas primi u javnom zdravstvu i troši javne resurse. Riječ je o tome da 460 milijuna kuna godišnje odlazi na privatne bolnice iako imamo 64 bolnice, 49 domova zdravlja i mi imamo potrebe svake godine davati Medikolu, Radiochirurgiji, Magdaleni. Nama su te bolnice jako potrebne. I onda ja moram priznati da nije baš lijepo čuti kada ministar kaže da je privatno zdravstvo dobro došao dodatak. Meni se čini da je to onaj dodatak koji urušava javno zdravstvo i koji moramo kirurški odstraniti ako želimo spasiti javno zdravstvo. A ministre ako postoje lobistički krugovi i pritisci, ako kažete da bi sada na trgu bilo još više prosvjednika nego što će biti iako ja ne mislim da je tako. Ja mislim da većina liječnika i liječnica su pošteni ljudi koji shvaćaju ovaj problem i koji vide da nije rješenje da ti možeš raditi u privatnoj praksi nego je rješenje da se dignu plaće. Ali da je i tako da se vi bojite da će biti još koja tisuća više ljudi na trgu vaša zadaća ministre je da čuvate javno zdravstvo za siromašne, za one koji su u manje razvijenim zajednicama, za one koji su bolesni, koji ne mogu dizati kredite i neće dizati kredite, za one koji će umrijeti ako se ostvari ta divna utopijska arkadija koju zazivaju vaši partneri i liberali da se sve lijepo privatizira. Onda nećemo imati ništa ili ćemo imati ako imamo novaca. Ako je tako, ako su bili ti lobistički krugovi prisutni, a novinari su upozorili da je taj zakon izgledao tako, znači da je bilo u potpunosti u jednoj varijanti onemogućeno ljudima da rade znači u privatnoj praksi jer to uništava javno zdravstvo, onda mi sad u ovoj verziji imamo evo samo to, znači to su vam članci od 53 do 55 jel, da pazite ravnatelji, predstojnici klinika, ravnatelji, zamjenici da sad sve ne nabrajam zdravstvene ustanove i ovi predstojnici klinika, kliničkog zavoda, pročelnika zavoda oni ne mogu osnivat ustanove koje su konkurentske, ali mogu radit u tim ustanovama, ali ne mogu ih osnivat. To odobrenje da rade može ministar osporit, ja sam rekla da ja sumnjam da će ikad ministar ijedan osporit to odobrenje, a ministar kaže da nije tako. Ali zašto ja sumnjam u to? Pa zato što je mislim u tom samom članku napisano da će se to dešavat samo u slučaju ako to ne uzrokuje poteškoće u organizaciji rada. Pa poteškoće u organizaciji rada su drugo ime za ono što sad imamo u zdravstvenom sustavu, poteškoće u organizaciji rada. Ja ne vidim kako mi imamo prostor za to da urušavamo javno zdravstvo da dajemo ovako klijentelističke zapravo prakse kao mogućnost jer ovo je sistemska korupcija. I ona je prepoznata i u ovom zakonu odnosno već u prošlom izgledu zakona kada ste to zabranili ravnateljima, pomoćnicima ravnatelja i zamjenicima ravnatelja. Znači već i zakon i zakonodavac primjećuju da je to problematično, ali ne za sve, dapače, imate Zakon o javnim službenicima koji zabranjuje svim javnim službenicima da se zapošljavaju ili da otvaraju obrte koji su konkurentni onoj koju rade u javnom sektoru. Ako to ne smiju javni službenici, državni službenici zašto to smiju liječnici? Imate i u Zakonu o radu čl. 101. koji isto tako upozorava na sukob interesa kao oblik sistemske korupcije koju treba zabraniti, iskorijeniti. Pored toga zašto sumnjam da će ministar stvarno koristit to svoje pravo da u slučaju tih poteškoća jel, zabrani pročelnicima klinika da imaju dvojni rad, da rade u privatnom sektoru zato što već godinu dana od lipnja prošle godine ministre čekam od vas odgovor na pitanje koliko je radnika koji rade i u javnom i u privatnom sektoru kojima je dozvoljeno dvojni rad po aktualnom pravilniku. I taj podatak jučer na Odboru za rad, pitam vašeg državnog tajnika da mi ga da i državni tajnik kaže da, da, imamo taj podatak, mi imamo podatak koliko ljudi radi u javnom i privatnom sektoru. Pa zašto onda meni niste meni odgovorili? Hvala. Molim vas da mi odma date taj podatak. To je podatak koji nam stvarno treba, to je podatak koji bi po nekim procjenama između 10 i 25% ljudi radi u tom dvojnom radu, znači moramo vidjet jel to točno. Mislim možete se javit uostalom i nakon mog izlaganja idat taj podatak. kao zakonodavac imate to pravo. Nama taj podatak treba, nama taj podatak treba, a dodatno bi nam pomoglo da se objavi i imena tih ljudi koji rade u dvojnoj praksi što bi smanjilo mogućnost korupcije što naravno nećete zbog GDPR-a s tim se branite, ali kada bi ljudi znali da ih neko upućuje na svoju privatnu praksu ili u svojoj privatnoj praksi da ih upućuje na javno zdravstvo ili kad bi imali popis tih liječnika koji rade i u privatnom i u javnom od kojih se tako nešto može očekivati to bi olakšalo i spriječilo tu sistemsku korupciju. No dobro. Ono što uistinu možemo tražiti je da se to u nekim novim izmjenama i dopunama zakona mijenja na radikalniji način i da ministar ne podliježe tim napadima lobističkih skupina. A da tih napada ima i da ovdje u Saboru isto kad mi ovdje svi se kao načelno slažemo nije baš tako jel, pokazuje i nedavno izglasani Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji je pazite omogućio Hrvatskom liječničkom sindikatu da dobije reprezentativnost. Znači ne Zakon o reprezentativnosti nego Zakon o zdravstvenoj zaštiti omogućuje jednom sindikatu da … mislim zašto mi u svim drugim zakonima nekim drugim sindikatima ne osiguravamo reprezentativnost putem ne znam desetih zakona. Postoji Zakon o reprezentativnosti kojima se sindikati moraju, loš zakon i trebalo bi ga mijenjati, ali samo liječnici su dobili tu privilegiju da im se da reprezentativnost preko drugog zakona. To niti jedan sindikat nije vidio ministre. Tu se također slaže i Most i SDP će se složiti, vrlo brzo evo o Zakonu o zdravstvenoj zaštiti kad se radi o interesima. Nema tu onda nekih ideoloških razlika. Ono što je nama važno i zašto smo uputili izmjene i dopune ovog zakona upravo po tom čl. 156. odnosno čl. 157. je da se omogući da se javno zdravstvo ne urušava i da svi ljudi imaju pravo na liječenje. Ono što očekujem je broj tih zdravstvenih radnika koji bi nam puno pomogo da vidimo kolki je razmjer ove sistemske klijentelističke prakse. I ono što još bi dodatno trebalo reć s obzirom da se ovdje radi, ja ću vas samo upozoriti da još jednu stvar ako nije bilo jasno znači imate u Zakonu o radu institut zabrane natjecanja radnika s poslodavcem, što je sasvim logično. Znači radnik u javnom sektoru ne smije se natjecati tržišno s poslodavcem odnosno javnim sektorom. Znači tržišna utakmica ne može bit postavljena na taj način da se javni sektor isisava na račun privatnog i to stoji u Zakonu o radu. Znači radnik ne može ulazit u tržišno natjecanje sa svojim poslodavcem koji je javni sektor. Druga stvar, znači to vam je čl. 101., druga stvar imate čl. 32. Zakona o državnim službenicima gdje imate cijeli odjeljak o sukobu interesa gdje kaže da se definira zabrana otvaranja obrta ili osnivanja trgovačkog društva ili druge pravne osobe u području djelatnosti na kojem je službenik zaposlen odnosno u području djelatnosti koja je povezana s poslovima iz djelokruga tijela u kojem je službenik zaposlen. Ne može, državni službenik ne može. Zdravstveni radnik može. Ono što nam je jako važno znači da se taj, ta praksa preispita. I na kraju samo da kažem još nešto o drugom zakonu koji ovdje donosimo. Znači Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Taj zakon donosi znači listu onih znači zdravstvenih usluga, ajmo ih tako nazvati koje su besplatne. I ako želimo uistinu pobačaj osigurati u Hrvatskoj kao javnozdravstvenu uslugu koja mora biti dostupna svim ženama pa i onim ženama u siromašnim ruralnim krajevima gdje mnogi liječnici imaju ginekolozi tzv. priziv savjesti onda je izuzetno važno da se u taj popis besplatnih usluga zdravstvenih uključi i prekid, medicinski prekid trudnoće. Zašto je to važno? Zato što medicinski prekid trudnoće nije u Hrvatskoj nedostupan samo zbog rigidnih desnih ultrakonzervativnih skupina koje su negdje na marginama društva, nego zato što su njihova načela došla u sklad sa oportunizmom nekih ginekologa koji nisu religiozni fundamentalisti da se razumijemo, nego su oportunisti koji se pozivaju i pozivaju na taj priziv savjesti iz vlastitog oportunizma, a ne iz neke vjerske Zato u drugim zemljama i nema toliko prizivača savjesti. Naravno to se može organizirati i nekom politikom organizacije u bolnicama, ali taj način razmišljanja dolazi i od toga da se zapravo ovaj, ova usluga želi privatizirati. U Hrvatskoj postoji par bolnica koje to rade u privatnoj praksi, se ide. To je smjer kojim se ide jel, to je ono što nama zapravo sugeriraju da to ne možemo raditi u javnom zdravstvu gdje su svi puni savjesti nego ćeš to raditi u privatnom zdravstvu gdje nema toliko savjesti, ali to košta. Najvažnije je da se ta usluga stavi u popis obaveznih usluga koje su besplatne i onda se ovakve stvari neće dešavati. **Reiner, Željko (HDZ)** Prije nego što nastavimo pozdravimo na galeriji članove Kluba mladih IDS-a.

Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege.

(HDZ)** U ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku govorit će poštovana zastupnica Ružica Vukovac, izvolite.

Centra i GLAS-a govoriti poštovana zastupnica Mrak Taritaš, a čini mi se da će onda ovaj neće očito podijeliti vrijeme sa poštovanom zastupnicom Marijanom Puljak nego će samo ona govoriti. Poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš, Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, apropo ograde neću se uopće referirati na ono što je uvaženi zastupnik Deur rekao, ali sigurna sam da ta ograda neće spriječiti nekog tko ima zle namjere i tu ću završiti i vratit se ono što je tema, a tema je zdravstvo i tema je reforma zdravstva. Dakle, nažalost nije ovo ni prvi put da o zdravstvu govorim i govorim o reformi zdravstva koja treba biti. Voljela bih da jedno od zadnjih puteva, ali nije ni zadnji put. Ja bih se mogla složiti sa resornim ministrom koji je rekao da je ovo rezultat niza godina lošeg i upravljanja i loših odluka i svega ostaloga. Stvarno se mogu s tim složiti i nemam tu što dodati ili oduzeti, ali sad dolazi ali pa tri točkice pa ono što hoću reći. Ali ajdemo konačno jedanput priznati da je najveći bolesnik u zdravstvu cijeli sustav, da u sustavu je nešto trulo, da u sustavu nešto ne štima. Ja nisam liječnik niti si utvaram da nešto o tome znam i vrlo oprezno govorim o tome, ali znam jednu stvar ako imate gangrenu prsta onda nećete gangrenu prsta liječiti nego ćete taj prst nažalost odrezati, odstraniti jer ako to ne napravite s prstom onda će iza toga doći ruka ili noga ovisno što je. Nekako imam osjećaj da u nekim trenucima treba donijeti puno jasnije i puno značajnije i puno odgovornije odluke i reći ljudi moji, reći istinu tu smo gdje jesmo. Trošimo kako trošimo. Naši su sugrađani zapravo nezadovoljni s čim je, situacijom koja je koja je i moramo napraviti nekakav iskorak. Ovdje se to ne vidi. Možete se truditi dokle hoćete. Ovdje se to ne vidi. Da li će rezultat ovoga biti neke male, sitne poboljšice, možda, možda i hoće iako dopustite da u to sumnjamo. Uvijek u bilo kojem sustavu imamo 3 elementa koja su važna. Prvo, ljudi koji su u tom sustavu, u ovom, u ovom trenutku je to medicinsko osoblje i svi oni koji njima pomažu, dakle kadar kao što je rekao ministar. Drugo je u kojem rade sa svim, sa svom infrastrukturom koji za taj prostor treba i treće su određene zakonodavni okviri i zakonodavne, zakonodavne pomoći da bi to sve zajedno moglo funkcionirati. Ajdemo govorit ono što svi razumijemo i što uopće nije, nije sporno. Evo kolegica Puljak će se, taman se je pojavila da može svoj dio pa se ispričavam, dobro je da je ostalo i gospođa Puljak. kad govorimo o smrtnosti kod karcinoma, mi smo drugi po smrtnosti u Europi. Nešto ne štima ljudi moji, ako imamo neke stvari koje pri tom ajdemo idemo korak dalje pa vidjeti analize, recimo kad je bolesti karcinoma u djece tu smo vrlo visoko, dakle brzo se prepoznaje i dobro se liječi, a ovdje kad gledate na opću populaciju drugi u Europi. Zašto? Zbog čega? Gdje smo tu falili? Dakle, negdje smo falili, negdje stvari ne funkcioniraju. Ajdemo prepoznati gdje i ajdemo se samo malo pomaknuti. Nekoliko puta sam pitala ministra i danas sam to pitala ministra, objasnite mi, objasnite mi jednostavno zašto je tako velik smrtnost korone ili od korone u Hrvatskoj? Bili smo peti u svijetu po smrtnosti na miljon stanovnika. Zašto? Jer ja razmišljam i uvijek to govorim da razmišljam tehnički, imam tehnički taj dakle svako ima drugi način razmišljam u slikama, razmišljam tehnički, dakle ako imate kontinuirano smrtnost dakle tako veliku, ajdemo napraviti analizu zašto je tako i što ćemo napraviti da ju smanjimo jel ovdje ne govorimo o autima, ovdje ne govorimo o ogradi na Markovom trgu ovdje govorimo o živim ljudima. Moram priznati i tu sam jedna mala digresija, a to je ministar je rekao i to cijelo vrijeme govori u središtu ove reforme je pacijent. Pa pitam vas ja ko bi trebao biti u sjedištu reforme? Što ovaj ekran? Tko bi bio, tko je do sad bio u središtu teme? To da tema postoji ili ne tema? treba bit pacijent. Zaista kad uđete u nekakav proces mi se uvijek bojimo nečeg novog i bojimo se nekakvog procesa i jako volimo govorit o reformi, ali nemoj u mom dvorištu, sve ok al nemoj u mom dvorištu. To apsolutno razumijem. Ali uvijek su svi onako nekako malo nezadovoljni, al ovdje su nezadovoljni svi, nezadovoljni su pacijenti, nezadovoljni su liječnici. Ono što imam prilike pročitati čitam u medijima da se priprema određeni skup nezadovoljnih liječnika i sve ostalo, pa mi smo država sa tri milijuna i 800 tisuća stanovnika, sad vjerojatno još i manje, objasnite mi da li nije mjesto na kojem se to treba riješiti da se sjedne za stol vidi koji su prijepori i vidi se što se može riješit, a što se ne može riješit. Namjerno sam pitala ministra kad sam ga pitala i rekla sam imam osjećaj da je u javnom prostoru kakofonija, da li sistematski, nisu sistematski kako se zovu jer ja koja nešto to i nastojim to pratiti iz jednostavnog razloga što me to zanima, pa meni na kraju nije bilo jasno, a dakle neko ko je korisnik svega toga ne razumijem kako je to njemu dakako mu opće može biti jasno. Dakle, mi se ovdje govorimo o nekoliko stvari i to ponavljamo svi, govorimo o dugim listama čekanja koji se broje u 200, 300, 500, 600 dana, sad nek meni neko objasni onako zdravorazumski, napravit ćemo preventivni pregled kroz taj pregled će se ustanoviti da netko treba napraviti dalje recimo rak debelog crijeva koji je spomenut, utvrdi se da iza toga treba biti kolonoskopija da bi se to moglo potvrdit i sad na kolonoskopiju recimo čekate 300 dana. Šta je misao svega? Dakle, to su neke stvari koje trebate dosljedno ne tu se čuditi i nabrajati treba 200 čekamo za ovo 300 za ono 600 za ovo što je uopće stravično i čuti taj veliki broj dana. Druge brojke koje govorimo, govorimo o tome koliko liječnika fali u primarnoj, koliko fali ginekologa, koliko fali pedijatara, znate šta će biti razlika u odnosu na ovo na sljedeće dvije godine? Samo će se brojka koliko fali povećati. Objasnite mi zašto? Objasnite mi šta će se tu napraviti? Dakle, kud idemo dalje, šta ćemo dalje napraviti da tu brojku barem zadržimo na istoj razini ako ne i smanjimo? Dakle, to ko kroničar vremena pa kaže 2023. nam je falilo 100 ginekologa ili 90 ili 100, 2024. 110 pa tako brojimo, dakle tu brojku trebamo zaustaviti u jednom trenutku jer jednostavno kolabirat će sve zajedno. i ono što uvijek moram naglasiti i što me uvijek neću reći iznervira, al me zasmeta, čl. 7. kaže da će medicinski prihvatljivo vrijeme čekanja na zdravstvenu uslugu utvrditi ministar znate čim? Pravilnikom. Dakle, na temelju čeg će donijet pravilnik? Odjedanput će pravilnikom biti utvrđeno koje je to privremeno prihvatljivo vrijeme čekanja. I što će se desit kad za godinu ili dvije neko izađe za ovu govornicu ili tri i kaže vama je u pravilniku prihvatljivo jedno vrijeme za uslugu 300 dana ili 100 dana ili 50, a čeka se sljedeće nekoliko dana. kad uđete u to sve zajedno napravite analizu postojećeg stanja, priznajte dakle i to uopće nema nikakve dileme da je ovo teret niza godina, znamo gdje jesmo i ajedemo vidjeti što ćemo napravit. U životu ako mislite da možete riješit sve nećete riješiti ništa. ajdemo uopće da ministar kaže ja želim do kraja mandata smanjiti liste čekanja, model mi je taj, taj i taj, a ono što sam sigurna da model nije donošenja pravilnika jer suhoparni pravilnik bez svega ostalog neće riješiti problem. Ja tu **Reiner, Željko (HDZ)** Nastavit će poštovana zastupnica Marijana PUljak u ime istog kluba.

al nas ima. Ja ću pročitati par rečenica odnosno citirati. ovako „Povjerenstvo ponovno upozorava kako su u planiranju rashoda kontinuirano izraženi nekontrolirani troškovi i podcijenjeni znatni gubici sustava zdravstva koje je potrebno dodatno financirati iz državnog proračuna zbog čega su nužne korjenite reforme i velike promjene u okviru zdravstvenog sustava. I druga rečenica povjerenstvo ponovno upozorava da su određeni izazovi u postojećim kapacitetima, te spremnost ključnih dionika za provođenjem potrebnih i nužnih strukturnih reformi u okviru cjelokupnog javnog sektora posebice u zdravstvu. Ovo su rečenice koje se redovno nalaze u stajalištu Povjerenstva za fiskalnu politiku kad komentira državni proračun. Dakle, već godinama upozoravaju na potrebnu reformu zdravstva i znatne gubitke, odnosno možemo slobodno reći crnu rupu u koju se naše zdravstvo pretvorilo. Kao što sam rekla i u replici, dakle dok je fokus drugih zemalja na implementaciji umjetne inteligencije, robotike, naprednih tehnoloških rješenja u zdravstvu, dakle dok razmišljaju na razini 21. stoljeća Hrvatska evo u 23 godini 21 stoljeća razmišlja i u fokusu je sanacija i reforma zdravstva. O tome se evo i govorilo na jednoj konferenciji o stanju u zdravstvu nedavno. Liječnici nam dakle odlaze, studenti nisu zainteresirani uopće za obiteljsku medicinu, medicinske sestre bježe glavom bez obzira iz javnog sektora, iz bolnica dakle idu u privatni sektor ili van Hrvatske. Evo podatak u Splitskoj bolnici radi 1590 medicinskih sestara, a otprilike 20, 25% je na nekom obliku dopusta dakle porodiljne dopuste ili itd. u KBC-u Split nedostaje otprilike 650 medicinskih sestara, dakle na današnji dan. Medicinska škola u Splitu proizvodi dva razreda po 26 medicinskih sestara godišnje, znači 2 puta 26. Međutim kad te mladiće i djevojke upitate, evo provedite anketu sada u Srednjoj medicinskoj školi u Splitu gdje će oni raditi poslije škole nitko od njih ili možda od ovih 2 puta 26 ili od 52 jedan kaže u KBC-u Split. U posljednja tri mjeseca iz KBC-a Split je otišlo 50-tak medicinskih sestara. gdje ćemo naći ljude koji će održavati ovaj zdravstveni sustav? Primarna zdravstvena zaštita je ključna, svi stručnjaci i djelatnici u sustavu to ističu. Dakle, treba više ulagati u primarnu zdravstvenu zaštitu, prevenciju, dugotrajnu skrb. Treba strateški planirati razvoj ljudskih potencijala, je li planirati i obnove i specijalizacije. U 21. stoljeću kao što sam rekla treba i brže usvajanje inovativnih tehnologija, spominje se je li i digitalna transformacija cijelog sustava je li kako bi poboljšali ga. I kvalitetu i ishode, a kažu i da je najproduktivniji odnos liječenja onaj partnerski u kojem su liječnici i pacijenti partneri. Dakle, pacijent mora zaista imati aktivniju ulogu u prevenciji i u liječenju. Međutim evo prosječni hrvatski pacijent danas ne zna što je u toj njegovoj zdravstvenoj košarici. Ne može pronaći podatak, ne pazi na svoje zdravlje i smatra da mu u zdravstvenom sustavu pripada sve samo po sebi. To je ona da zdravlje košta. U pitanju sam isto tako spomenula što je sa odnosom prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, doslovno ga neki zovu država u državi postavlja pravila, sudi, kažnjava odnosno ima monopol na obavezno zdravstveno osiguranje, a kad je na snazi monopol to nije dobro za kvalitetu usluge. Dakle, konkurencije nema, a kad nema konkurencije nema ni kvalitete. O HZZ-u evo ispitajte, možete evo pronaći u medijima. Dakle, zaista se dogodilo HZZO vraća liječnike iz mirovine, zapošljava evo zaposlio je jednu liječnicu u Splitu koja je osuđena iste te godine na Zagrebačkom županijskom sudu na godinu dana zatvora za primanje mita. I HZZ je zaposli na mjesto kontrolora medicinskih usluga. O ovom Zakonu o zdravstvenom osiguranju građani, dakle neće rado evo dočekati učešće u troškovima pregleda. Rekli bi ako sudjeluju u troškovima to će evo povećati i odgovornost građana, spasit će donekle i financijsku održivost sustava. Međutim, ljudi su možda i spremni sudjelovati u troškovima ako će na kraju dobiti i efikasnije organizirano zdravstvo što ovaj zakon ne, ja bih rekla ne osigurava a kamoli obećava. Dakle, sve skupa ovo se ne može nazvati strukturnom reformom zdravstva … …/Upadica Reiner: Hvala./… Sada će u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govoriti poštovana zastupnica Ivana Kekin. Izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege kao što sam već naglasila u stanci danas raspravljamo o prijedlozima izmjena i dopuna zakona kojima se tepa da su reforma. No na žalost potpuno neutemeljeno radi se naime ako ćemo koristiti retoriku vašeg predsjednika Vlade radi se o nereformi. Komentirat ćemo tri ključne točke koje se ovom nereformom ne reformiraju, a radi se o sustavu primarne zdravstvene zaštite, o modelu upravljanja zdravstvenim sustavom i o modelu financiranja zdravstvenog sustava. O posljednjoj će u pojedinačnoj raspravi govoriti profesor Bakić. Primarna zdravstvena zaštita ključan je element i ključan je preduvjet zdravog zdravstvenog sustava, dobro educirani, iskusni, motivirani, gratificirani liječnici obiteljske medicine su najbolja brana i zaštita zdravstvenog sustava od preopterećivanja istog nepotrebnim pretragama i nepotrebnim pregledima specijalista i subspecijalista. Uz to oni su i najvažniji temelj i najvažniji element u prevenciji, dakle i očuvanju zdravlja i očuvanju zdravlja naših građana. Dakle, jednostavno je zaključiti da je kvalitetna primarna zdravstvena zaštita ono što nas čuva od predugih lista čekanja. Dakle primarna je primarna, osim što to u Hrvatskoj već 30 godina nije nego je, dapače, posljednja u nizu prioriteta, ona je ozbiljno financijski podzastupljena u odnosu na bolnički zdravstveni sustav, a posljedično, dakako i kadrovski devastirana. U Hrvatskoj imamo sve skupa 2 193 liječnika koji obavljaju posao obiteljskog liječnika, od čega ih je čak 780 starije od 60 godina, dakle 36% ih u narednih 5 godina odlazi u mirovinu. Dakle 780, istodobno, svega 292 osobe su trenutno na specijalizaciji iz obiteljske medicine. Dakle u najboljem slučaju da ovih 292 svi završe specijalizaciju i nitko ne ode iz zemlje ili odustane ili se prebaci na neku drugu specku, 780 gubimo, a 292 dobivamo. U ovom času vam 40% liječnika obiteljske medicine ima previsok broj pacijenata. Od onih 1700 koji su gornja granica i u ovom času polovica tih liječnika su tek završeni studenti i nemaju edukaciju. A ovo nas čeka kroz 5 godina. Ministar se hvali da raspisuje velik broj specijalizacija za primarnu zdravstvenu zaštitu, ali zaboravlja pritom spomenuti da ne uspijeva popuniti ta mjesta i to ih ne uspijeva popuniti ni u Zagrebu, ne uspijeva ih popuniti ni u Samoboru, u Zagrebačkoj županiji, a onda možemo zamisliti kako ih uspijeva popuniti u manje atraktivnim dijelovima naše zemlje. Naime, desetljeća zanemarivanja i desetljeća podrivanja temelja, dovela su do toga da su ta mjesta posve neatraktivna. Komentirali smo neki dan profesor Bakić i ja dok smo se bavili ovom temom, kako je to zapravo potpuno isto ono što se dogodilo sa profesorima matematike, gdje ista stvar se dogodila, da zapravo oni koji završe matematiku, ali nenastavne smjerove, kao i oni liječnici koji odluče ići u bolnički ili privatni zdravstveni sustav, imaju puno bolje karijerne perspektive, mogu zaraditi puno više novaca, mogu lakše napredovati, itd., nego liječnici u domovima zdravlja ili profesori matematike po zagrebačkim gimnazijama. I što se dogodilo? Dogodilo se da nemamo ni jednih ni drugih. A to su temelji našeg zdravstvenog sustava i temelji našeg obrazovnog sustava. A vaš premijer nam 3 dana ovaj tjedan priča o tome kako smo mi socijalna država kojoj se u ovom času, ne u perspektivi, urušavaju obrazovni i zdravstveni sustav radi pogrešnih politika koje su se vodile 30 godina i koje ministar Beroš hrabro nastavlja dalje utabanim stopama svojih prethodnika, a ministre, bolje da vam ne nabrajam koje ste nam doveli. Istodobno, ministar ponavlja da su primarna i prevencija ključ i da se ide u smjeru ojačavanja prevencije i to kroz uvođenje preventivnih sistematskih pregleda za sve građane koji će uključivati EKG, krvnu sliku, preglede vida, preglede sluha ljudima iznad 40 godina jer neće sami primijetiti da ne vide na televiziju i javiti se nego je potrebno da im svima napravimo preventivne preglede. No, da dekonstruiramo najavljeni naglasak na prevenciji kojim se ministar hvali. Prevencija se u užem smislu, uče nas tako na fakultetu, odnosi na promoviranju zdravih životnih stilova, u prvom redu, kako do razvoja bolesti ne bi niti došlo. Potom se odnosi na rano otkrivanje određenih, u populaciji čestih, a u ranoj fazi lječivih bolesti kod što većeg broja građana, i dakako, odnosi se na adekvatno planiranje budućih zdravstveni potreba stanovništva kako bi se naglasak pravovremeno stavio na one elemente zdravlja odnosno populacije koji su najugroženije. U nijedno od navedenih točaka ministar ne ulaže značajnije napore. Promoviranje zdravih životnih stilova mrtvo je slovo na papiru, najdeblja smo nacija u EU uvjerljivo, djeca su nam najdeblja u EU, na samom smo vrhu po broju pušača, na samom smo vrhu po broju pušača ispod 18 godina, u top 3 zemlje u EU, toliko o promoviranju zdravih životnih stilova. Programi za rano otkrivanje bolesti, imamo ih 4, uz iznimku onog za rano otkrivanje dojke, raka dojke koji je relativno uspješan, svi ostali uopće ne funkcioniraju. Dakle tu vam je vaš koalicijski partner hvalio program za otkrivanje karcinoma debelog crijeva, to zvuči k'o da smo se našli u nekom nadrealnom filmu, imate jedna odaziv od 20%, u Sloveniji je odaziv 65%. Koliko nam je cijepljenje protiv virusa, HPV-a kojim se iskorjenjuje karcinom vrata maternice? Ispod 10%. To su preventivni programi ovog Ministarstva. Dakle, što se adekvatnog planiranja budućih zdravstvenih potreba stanovništva tiče, dati ću primjer mentalnog zdravlja djece i mladih, dakle više od, ja bih rekla 5 godina, se baš kontinuirano priča o deficitu struke i o deficitu prostora i infrastrukture. Od početka 2020. održano je bezbroj konferencija za medije, okruglih stolova, tematskih sjednica, stručnjaci su izlazili, dolazili u Nedjeljom u 2, na otvorena, govorili, molili, apelirali, pričali, dogodit će se epidemija. Dogodit će se epidemija. Evo, stiže epidemija. Šta se dogodilo? Epidemija. Šta je napravilo ministarstvo? Nulu. 50 tisuća djece sa potrebom, 56 dječjih psihijatara, 37 kreveta koji čak, kojim čak ne upravlja država, nego im je osnivač Grad Zagreb. Dakle ima bolnicu u kojoj 30% pacijenata iz Zagreba, a sve ostalo su pacijenti iz drugih dijelova Hrvatske jer je to jedina bolnica koja zbrinjava najteže slučajeve djece i mladih gdje djeca spavaju na madracima i pišu vama dopis, poštovani državni tajniče, kad ministra već nema, i mole vas da se u KBC-ovima osiguraju kapaciteti. Jeste osigurali jedan krevet? Niste. Dakle, ministar smatra da je ključ prevencije u tome da vam netko svake godine pregleda vid i sluh, a istodobno, imamo najvišu smrtnost od karcinoma kolona ili pluća u EU i ukoliko imamo potrebu za dječjim psihijatrom, što je akutna potreba, možemo se predbilježiti i doći na red za jedno godinu dana. Dakle iz svega navedenog nameće se zaključak da je nužno pod hitno i na svaki način i vrijednosno i financijski reafirmirati rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Nužno ju je ponovno učiniti atraktivnom. Nužno je da ministar nađe načina da plati liječnike u primarnoj, ako treba dignite im koeficijent više nego bolničkima jer vam zaboga više fale. Ne možete to prebacivati na jedinice lokalne samouprave jer ćete produbit razlike jer siromašne općine kojima najviše fali liječnika nemaju para da dodatno gratificiraju liječnike. Dakle, morate napraviti sve što je potrebno da bi dovukli liječnike u primarnu ako se želite razgovarati o bilo kakvoj reformi. To je prvo. Drugo potrebno ih je vratiti u poziciju skrbi za pacijenta gdje su oni u centru, gdje oni komuniciraju sa specijalistima. Vi ste ih sveli na pokorne skretničare koji izvršavaju naredbe nekih specijalista i subspecijalista iz ono bjelokosnih rebarskih kula koji te pacijente vide samo jednom u životu. Dakle, to tako više ne može. Kad bi to uspjeli napraviti, kada bi uspjeli kadar podebljati da nema 40% njih prevelik broj pacijenata onda bi mogli govoriti o tome da se oni mogu posvetiti pacijentima na adekvatan način, da se mogu posvetiti prevenciji na adekvatan način i to je način na koji su druge zemlje postigle bolji obuhvat. Zašto Slovenija ima bolji obuhvat kod debelog crijeva, jer to rade liječnici njihovi obiteljski. Zašto, jer imaju vremena i prilike baviti se svojim pacijentima. Ok. Dakle, drugo ova reforma nije reforma iz razloga što ni na koji način ne reformira iznimno sporan model upravljanja našim zdravstvenim sustavom. Za početak jasno je već iz postotka stranačke pripadnosti ravnatelja hrvatskih bolnica, a on iznosi visokih 75%, ravnatelja koji su u HDZ-u ili najbliže moguće vezani uz HDZ, da kao što je i sam ministar rekao stranka bira put, pa tako da biste postali moćnik u hrvatskom zdravstvu na odgovornoj i visokoj poziciji nije važno koliko ste sposobni nego doslovno koliko ste podobni. A kad se tako bira onda je jasno da nam na čelu zdravstvenog sustava ne sjede pojedinci koji žele doprinijeti razvoju struke javnog zdravstva nego žele ostvariti vlastiti partikularni ili ili eventualno stranački interes. Navedenom negativnom selekcijom samo za vrijeme premijera Andreja Plenkovića, to su brojevi koje zvonko ne vrti na svojim prezentacijama otišlo je 600-tinjak liječnika samo za vrijeme premijera Andreja Plenkovića, 600-tinjak doktora je otišlo iz ove zemlje. Zašto? Zato što je stvoren eko sustav u bolnicama u kojima cvjetaju sukob interesa, korupcija u zdravstvu i jačanje privatnog zdravstvenog sustava na račun javnog. Danas tako imamo situaciju, ja sam pitala ministra za to, on je rekao da je to strašno, ali ništa nije napravio da to promjeni. Dakle, imamo situaciju gdje je potpuno normalno i uobičajeno da na klinikama koje imaju beskonačne liste čekanja za vrijeme radnog vremena liječnici održavaju od farma firmi obilato plaćena tzv. stručna, a zapravo reklamna predavanja istodobno ih plaćaju porezni obveznici i farma firme u radno vrijeme dok bi trebali rješavati liste čekanja i pregledavati pacijente. To je svima normalno. Istodobno predsjednici stručnih društava koji osobno primaju obilne honorare za razno razne konzultativne usluge, edukativne usluge, predavanja itd. su oni koji HZZO-u gospodinu Vukeliću sugeriraju koje lijekove da se stavi na HZZO listu koju će plaćati svih građani ove zemlje. Isto zanimljivo. Dakle, liječnici sugeriraju, HZZO stavlja na listu. I navedeno je primjerice doprinijelo činjenici da mi danas imamo lijekove za onkološke bolesti koji su porasli 10 puta. Mi sad plaćamo 3,4 milijarde, 3 milijarde 4 miliona plaćali smo prije toga ovisno šta gledate kod HALMED-a od 300 do 600 miliona u 10 godina preživljenje nam nije poraslo. Plaćamo 11% više nego bilo tko, nego prosječan građanin EU za liječenje malignih bolesti, drugi smo po smrtnosti. Gora je samo Mađarska. Živimo 3 godine kraće. Di su pare? Evo, meni nije jasno. Dakle, osim toga liste čekanja tu priča ministar treba paziti sad privatno, javno, ne smijemo dozvoliti da se privatno jača na račun javnog, ali liste čekanja će rješavati tako da pacijente šalje u privatno i da mi to plaćamo ko što plaćamo onaj Medikol 200 miliona, a mogli smo kupiti sve mašine za 60 miliona samo za vrijeme mandata ministra Beroša. Dakle, akceleriramo odljev prvo usluga u privatni zdravstveni sustav, za uslugama ide naravno novac u privatni zdravstveni sustav, a za novcem pogađate ide kadar koji je već sada u pojedinim poliklinikama plaćen i do 5 puta više nego što je plaćen u javnom bolničkom sustavu. I te poliklinike imaju dobit koja se mjeri u desecima milijuna kuna godišnje, dakle u onim iznosima kolika su dugovanja naših hrvatskih bolnica. Da je ova nereforma reforma dragi kolege onda bi ministar ostao pri prvom prijedlogu prema kojem šefovi zavoda i klinika ne mogu raditi privatno. Da je ova nereforma reforma onda bi ministar inzistirao na deklariranju sukoba interesa i transparentnom prikazu svih donacija farma firmi pojedinim liječnicima. Da je ova nereforma reforma onda bi ministar jasno zabranio da oni koji osobno primaju od farma firme pare ne mogu reći koji lijekovi idu na listu HZZO-a, ali nažalost ova nereforma nije reforma i ovo nas vodi putem koji je izabrala stranka, a stranka je izabrala put propasti hrvatskog javnog zdravstvenog sustava. Sretno nam bilo. U ime Kluba zastupnika SDSS-a govorit će poštovana zastupnica Dragana Jeckov. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče sa kolegom, današnjom raspravom dakle nastavljamo posao izmjene legislative u području zdravstva, a prema najavama u nadolazećem periodu dakle čeka nas promjena više od 50 zakonskih, što zakonskih što podzakonskih akata. sa prijeko potrebnom reformom zdravstva koja ni u kom slučaju ne može i ne smije biti svedena samo i isključivo na promjene pozitivnih propisa. Svima nam je jasno da treba da dođe do konkretnih, opipljivih i pozitivnih iskoraka koji bi trebali osjetiti prvenstveno građani, odnosno građani dok još ne postanu pacijenti i to se može postići jedino jačanjem prije svega, prevencije i ulaganjem u ljudske resurse. Ne zaboravimo da su izmjene propisa preduvjet za osnovne organizacijske promjene i osiguranje financijskih sredstva kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti koja su nužna za provedbu kvalitete, kvalitetnih promjena u zdravstvu. Građane zanima ova problematika, to najbolje svjedoči činjenica da je na ovaj zakon o zdravstvenoj zaštiti stiglo više od hiljadu da ću, da su građani najslabiji na svim, svima nama dobro poznate liste dijagnostičke .../nerazumljivo/... za dijagnostičke i terapijske postupke i posebno su osjetljivi na važnost pravovremene dijagnostike malignih oboljenja zato puna podrška razvoju nove onkološke uputnice za koju smatrate i apostrofirate je da će ona pomoći i riješiti problem čekanja na dijagnostičke i terapijske postupke za onkološke bolesnike koji dakle, ne trpe odlaganja. Nadam se kako će predloženi zakonski prijedlog prema kojem se ovlašćuje ministar zdravstva za donošenje pravilnika, zapravo pravilnike je neophodno donijeti što prije. Predložena novina ima jasan cilj, a to je osigurati preduvjete za smanjenje liste čekanja za pojedine medicinske usluge, optimizirati ih te u vezi s njima bolje raspodijeliti raspoloživa sredstva za zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Kada je u pitanju prevencija, primarna zdravstvena zaštita i primarna zdravstvena zaštita su dosad bili na izrazito niskim granama, a to pokazuje činjenice da od 4 nacionalna preventivna programa za prevenciju karcinoma pluća, dojke, debelog crijeva i vrata maternice, jedino preventivni pregledi dojke imali su kakav-takav odaziv. Nadalje, odaziv na preglede kojim se testiranje postojanje krvi u stolici, o čemu je već i bilo riječi, što svakako može biti prvi znak karcinoma debelog crijeva, kod kojeg, ako se otkrije u ranoj frazi je, fazi je preživljavanje iznad 90%, kod nas je taj odaziv tek 21%, radi čega se od tog broja 11% slučajeva raka debelog crijeva otkriva u početnom stadiju. Već smo čuli da je ta brojka u Sloveniji preko 50%, dakle preko 50% slučajeva debelog crijeva raka otkriva se u početnom stadiju zahvaljujući njihovom uspješnijem i bolje organiziranom screen programu na kojeg se odaziva gotovo 70% ukupne populacije. Nekoliko riječi o zdravstvenoj pismenosti koju ste spominjali, za koju smatram da je vrlo važna i svakako nam i treba i važno je taj cilj podići na višu razinu. To bismo trebali postići uvođenjem preventivnih zdravstvenih pregleda radi prevencije i ranog otkrivanja bolesti svih kategorija osiguranih osoba. Zamišljeno je pozivanje svih onih pacijenata koji su stariji od 45 godina, a nisu bili u zadnje 2 godine na pregledu koje će se provoditi s obzirom na dob, spol i realne mogućnosti. Dokaz da neke strategije ipak nisu ostale mrtvo slovo na papiru jeste i vidljiva činjenica o smanjenju mortaliteta kod raka dojke, što je neizmjerno važno. Popis stanovništva o kojem sam toliko puta govorila pokazao je da je stanovništvo RH sve starije, a ta činjenica dodatno dobiva na težini u ruralnim sredinama jer dolazi do svojevrsnog produbljenja tog problema. Kako? Staračka i samačka domaćinstva su zbog slabe povezanosti s urbanim sredinama u određenim situacijama prepuštena sama sebi. Upravo zato, nadam se da će uvođenje usluge mobilnih ljekarni u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na potpomognutom području, čime bi se trebala osigurati veća dostupnost lijekova na cjelokupnom području RH, svakako svakako pomoći i uvođenje mobilnih timova obiteljske medicine i na izmještanje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite prema domovima zdravlja kao ustanovama koje su svakako dostupnije nego veliki klinički bolnički centri ili opće županijske bolnice i to je također, jedan od elemenata koji sigurno da će povećati dostupnost zdravstvene zaštite. Jasno su propisani kriteriji i uvjeti pod kojima će domovi zdravlja ili ljekarničke ustanove čiji osnivač je jedinica područne samouprave koja ima rješenje za obavljanje liječničke djelatnosti odnosno ljekarničke djelatnosti, moći obavljati Ponavljam pitanje koje sam postavila i u prvom čitanju, je li dovoljno široko postavljen krug ovlaštenika koji će moći podnijeti zahtjev ministarstvu za obavljanje ovih djelatnosti? Treba li navedeno proširiti i na privatne ljekarničke ustanove? Treba li ili ne? Ovim zakonskim prijedlogom uvodite mjerenje ishoda liječenja na svim nivoima, dakle ne samo za onkološku problematiku nego će mjerenje ishoda liječenja biti jedan od elemenata novog ugovaranja plaćanja putem HZZO-a. Svakako je to novina od koje se mnogo očekuje, odnosno očekuje se smanjenje troškova. Ostaje da pratimo hoće li se to zaista i dogoditi. Pohvaljujem i inicijativu koji će svaka županija imati po jedan dom zdravlja koji će moći imati i svoje podružnice ako se radi o otocima ili drugih zahtjevnim geografskim situacijama. Domovi zdravlja značajno će proširiti djelatnosti i trebali bi dobiti psihološke, logopedske i druge specijalističke usluge. Ovo djeluje poprilično optimistično, naročito ako se uzme u obzir da su ova zanimanja, primjerice, logopedsko, logopedsko zanimanje zapravo izrazito deficitarna i liste čekanja su enormno duge. Predloženim zakonskim izmjenama prenose se i osnivačka prava općih bolnica s jedinica područne samouprave na RH. Mislim da je to dobar iskorak. Županije imaju sasvim dovoljno nadležnosti i posla i bez ove, ovakvim uređenjem nisu isključene jer će zapravo davati mišljenje u postupku imenovanja i razrješenja ravnatelja opće bolnice na svoje području. Pred toga što će se ovakvim uređenjem racionalnije i kvalitetnije iskoristiti postojeći kapaciteti u općim bolnicama te unaprijediti dostupnost i kvaliteta zdravstvene skrbi, reorganizacijom modela upravljanja općim bolnicama trebali bi imati i uniforman pristup odnosno jednako uređenje u svakoj općoj bolnici što vjerujem da dosad nije bio slučaj. da je ova reforma ozbiljan, težak i kompleksan posao koji zahtjeva i vrijeme za potpunu implementaciju. Ministar predviđa da ćemo u najboljem slučaju do 2030. godine napraviti potrebna poboljšanja jer zdravstvena reforma je preduvjet da sutra imamo kvalitetnije zdravstvo odnosno da ozdravimo naš zdravstveni sustav. U ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika sada će govoriti poštovani zastupnik Damir Bajs. Izvolite.

kolege, pred nama je još jedna reforma. Kad govorimo o tome onda moramo nabrojati da je Hrvatska preuzela napravila preko 40 reformskih zahvata u nizu društvenih, ali i ekonomskih dijelova života naše RH. I moram reći da kad pričam sa građanima oni me često pitaju kakvo je stanje u pravosuđu, primjerice radi da li trebamo napraviti reformu i da li će ta reforma dati rezultat. Ja njima kažem pa reforma je napravljena, zar niste primijetili pomake u pravosuđu. Pitaju me za lokalnu samoupravu, da li treba tamo napraviti reformu, pa ja im kažem potpuno isto. Sabor je izglasao reformski set zakona koji se tiče lokalne i regionalne samouprave i on je na snazi. Da li ste primijetili da se nešto promijenilo? To vrijedi naravno i za upravu i za još 18 ili 19 reformi koje su već donesene u ovom Hrvatskom saboru. Da li je potrebno napraviti reformu zdravstva? To je neupitno ali ta reforma kao i ove koje sam sada prije naznačio trebale bi biti jasno vidljive sa rezultatima koje bi označile pomak. I da ne moram kao saborski zastupnik objašnjavati građanima da zapravo je reforma u tijeku ili da se već dogodila i provedena je. Zbog čega je ona bitna? Pa zbog toga što naravno Hrvatska kad gledamo podatke vezane uz EU je na začelju kad govorimo o stanju u zdravstvu i stanju zdravlja naših sugrađana. I shodno tome treba promjena. Da li će ta reforma donijeti tu promjenu? Pa ja bih rekao kao prvo složili smo se da je to potrebno, ali da li smo mi zadovoljni sa situacijom prije ovog reformskog zahvata, pa nismo. I sam ministar zna za ove podatke, zna za to da smo zbilja gledajući da ne ulazim u one sve statistike o kojima su moji prethodnici pričali, zbilja na začelju kad govorimo o stanju o zdravstvu i zdravlja. Da li su zadovoljni pacijenti? Ne, nisu. Liste čekanja, mogućnost da se ostvari zdravstvena zaštita mnogima je postala nedostupna. Da li zato s time zadovoljni liječnici? Nisu. I kad govori o tome onda ću reći da evo upravo sada kad donosimo ovaj reformski zahvat možemo očekivati u subotu prosvjed liječnika. Ja sam ujutro htio pitati i ministra, ali bilo je prekratko da li na razgovorima koje su imali sa dakle liječničkim predstavnicima kroz udruge komore i druge institucije da li se moglo kroz ovu reformu prihvatiti barem dio onih njihovih zahtjeva. Mislim da reforma sa nezadovoljnim liječnicima, sa nezadovoljnim zdravstvenim djelatnicima pa i ljudima koji rade u zdravstvenim ustanovama ne može biti dobra reforma i da je to loš početak nečega što tek predstoji. Možda se ne može prihvatiti sve, možemo i to, o tome razgovarati, ali bilo bi dobro da oko reformskog zahvata napravimo i pomake u tom dijelu. Bar dio ja bih rekao problema da se riješi kroz set koji nećemo danas donijeti, još ima vremena i da se zapravo sa njima dogovori što i kako dalje. Shodno tome ja bih rekao da reforma nije dobro započela, ali nadajmo se da će biti nadam se ipak nekih rezultata. Svi mi želimo neke pomake. Zdravstvo je jedan od temeljnih stvari koje su bitne za svakoga u RH. Ja ću se složiti recimo primjerice sa ministrom da je prevencija bitna, ali ajmo to gledati da li imamo neki alat kojima ćemo omogućiti ne samo kroz ono što je on naznačio, liječnike kontrole nego i kroz prave liječničke preglede sistematske da se to i dogodi u većem dijelu dakle Hrvatske. Zbog čega primjerice radi ne bi omogućili da kada poslodavac uplati za svog djelatnika sistematske pregleda da mu to bude porezno rasterećenje. Ne bi li to bilo logično i da na taj način se to smatra kao troškom poslovanja i da time omoguće i poveća taj iznos on sredstava, ali i broj ljudi koji de facto obuhvaća taj sistematski pregled koji zbilja spašava život i to treba jasno naglasiti. Zbog čega kada govorimo o tome ne rješavamo i neke druge stvari? Međutim, spomenut ću i ono što sam pitao ministra, a to je pitanje i prijenosa osnivačkih prava sa županija na državu. Često se govori o tome da je država učinkovitija i da bolje upravlja u primjerice u ovom slučaju u budućnosti sa zdravstvenim sistemom u Hrvatskoj, da će … tih 62 ustanove koje su napomenute da će doći smanjenje na ovaj ili onaj način na 20-ak. Međutim, kada gledate ono što se dešava svake godine, a to je zapravo ono sanacija zdravstvenih ustanova krajem godine ili čak u tijeku polovice godine redovito se daju znatna sredstva četri, pet, šest ili sedam milijardi kuna ili milijarda u ovom trenutku milijarda eura za sanaciju, ali kada pogledate tu strukturu sanacije onda ćete vidjeti da kako kad, ali većinom 80% sredstava zapravo odlazi na ustanove u državnom vlasništvu. One ne čine 80% ukupnosti liječnika niti zdravstvenih pregleda, dapače, ja bih rekao da je to pola, pola negdje, a opet najveći iznos gubitaka u zdravstvu je upravo u onim ustanovama koje vodi RH i Ministarstvo zdravstva. Zbog čega bi ovdje bilo nešto drugačije? Pitali smo naravno i zbog čega zapravo na koji način će se provesti ta reforma … državno vlasništvo. Funkcionalno spajanje koje je kao temelj ukupnosti uštede se neće dogoditi odmah, dakle ministar je naznačio da će bit prvo izmjena mreže. Nakon izmjene mreže ide izmjena djelatnosti. Moram reći da već te dvije stvari ukazuju da dolazi do centralizacije i da će zapravo se desiti ono što je i prije naznačeno, da će doći do spajanja bolnice. Također nakon toga tek ide kategorizacija zdravstvenih ustanova, to znači da ćemo imati bolnice različitih kategorija, govorim o općim bolnicama, a onda ćemo tek doći do funkcionalnog spajanja. Dakle, nije za očekivati da 2024. se to dogodi nego u nekom kasnijem terminu da li je to 2025. ili 2026. nije precizirano. Ideja da bi država kroz taj način nešto uštedila ili da bi racionalnije upravljala, ja neću reći nemoguć ali gledajući ono što smo imali prije gotovo nemoguć. Zato smatram da treba biti jasno, dakle ako se bolnice budu spajale pa i funkcionalno treba reći ljudima na koji način će se to dogoditi, da li će se ne znam Bjelovarska bolnica spojiti sa Siskom i Požegom ili Vukovarska sa Osijekom i Viroviticom ili na bilo koji drugi način. Dakle, to treba pripremiti o tome treba potpuno jasno reći i treba imati na umu nešto je ovdje prije izrečeno, a to je mogućnost dostupnosti. Naime, mi zaboravljamo da ovog trenutka kad govorimo o tome da bi primjerice neki od odjela kirurgije ili nečega drugoga obavljaju većinu poslova dakle u jednoj bolnici za sve ostale bolnice, treba reći da javni prijevoz u dobrom dijelu Hrvatske zapravo ne funkcionira i da taj dio ukupnosti dostupnosti zdravstva može dovesti ovakvom promjenom upravo do toga da zdravstvena zaštita bude u mnogome i nedostupna. Stoga ta priprema mora biti vezana ne samo uz zdravstvene parametre nego i uz ove druge. Ja ću naglasiti da postoje neke dobre stvari koje mislim ako se provedu bit će plus, a to je onaj dio vezan uz domove zdravlja i nove specijaliste specijaliste koji bi tamo radili. Da, zdravstvena zaštita treba biti dostupna, treba biti što bliža ljudima i logično je da taj dio ukupnosti zdravstvenog sistema se poboljša, ne morate radi bilo čega putovati u sjedište svoje županije ili u grad Zagreb ili u ovom slučaju ako se provode reforma negdje daleko dakle ponekad i stotine kilometara. Shodno tome mislim da je to jedan od ključnih elemenata. Također sistem o kome zapravo se ovdje vrlo rijetko šta reklo koji postoji, a on je vezan uz limite, dakle limiti zdravstvenih ustanova se određuje svake godine, oni su vezani uz cijenu usluga koje zdravstvena ustanova daje građanima. Obzirom da se 14 godina ti limiti vrijednosno nisu mijenjali, sad dolazimo do toga da neka operacija koja se može obaviti ili pregled u javnozdravstvenoj ustanovi primjerice radi 100 eura, takva ista usluga u privatnoj poliklinici 1000 eura, dakle deset puta više. Pa sad ili privatni sektor to prenaplaćuje ili javni sektor ima potplaćeni dio ukupnosti usluga. Ispada zapravo da rad specijalista u našim bolnicama je gledajući tarife HZZO-a u potpunosti podcijenio. U ovom trenutku dakle i sat vremena specijalista ovisno o čemu pričamo može koštati samo šest ili sedam eura i mislim da to je jedno od temelja povećanja broja usluga jel da bi bolnica isplatila uopće plaću bi druga zdravstvena ustanova onda mora jednostavno napraviti po cijenama od prije 14 godina dovoljno usluga da povuče sredstva. Da ne bi bilo logičnije da mi idemo prema smanjenju broja usluga na način da se daju one koje su potrebne, da se zapravo liječnicima honorira stanje zdravlja, a ne broj usluga koje rade i da oteretimo zdravstveni sistem, a da pomognemo u konačnici ono što je najvažnije, a to je zapravo stanje zdravlja u RH. Shodno tome, dakle ovo je još jedno od tih reformi za koje nitko ne zna da su provedene i ja se nadam da to neće biti i ovaj put, da to nije ne reforma nego da je zbilja reforma, da je ono što je napisano barem u onom dobrom dijelu se bude provelo iako to će biti teško u praksi provesti jel specijaliste kako je to rekao ministar u neatraktivnim dijelovima Hrvatske je teško dobiti, a moram reći ponekad i u atraktivnim dijelovima Hrvatske. A čuli smo primjerice iz Istre koja ne može dobiti liječnike pa ispada da Istra primjerice isto tako neatraktivni dio Hrvatske, ispada je to samo atraktivan samo Zagreb ili možda koji drugi veliki grad i tu treba promijeniti pristup kako bi svi imali jednakopravnu pravo na zaštitu. Prema tome, imate vremena ministre, dogovorite se u ovom slučaju zdravstvenim djelatnicima, stavite, ja bih rekao u ovaj prijedlog reformskih zakona ono što oni traže jel bez njih kako ćemo provesti zdravstvenu reformu bez zdravstvenih djelatnika? To je nešto što ne vjerujem da je moguće, niti da će se dogoditi. Evo toliko za ovaj puta, a vidimo se u konačnici još jedanputa ako ništa drugo na glasanju. U ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku govorit će poštovana zastupnica Ružica Vukovac, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsjedavatelju, ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege danas smo kroz raspravu čuli da na ozbiljniju reformu u zdravstvu zapravo tek treba pričekati. S jedne strane ministar Beroš je ograničen kolektivnim ugovorima za zdravstvo s milijun različitih dodataka, s druge strane Zakonom o javnoj nabavi i sa treće strane sa manjkom osoblja. Ono što u zdravstvu treba, što zaključuju svi građani koji realno sagledavaju stanje jeste prvenstveno kontrola troškova. No da bi se iskontrolirali troškovi čini se da bi prvenstveno trebalo posmjenjivati sve ravnatelje i to one postavljene po političkoj liniji. Jednako tako sve pomoćnike ravnatelja, šefove pomoćnih sektora, glavne sestre bolnica i sve šefove odjela. Zatim vodstvo Liječničke komore i sve šefova stručnih društava. Zašto ovo tvrdim? Pa nitko od njih ne radi smjernice liječenja, nitko od njih ne želi, niti ima odgovornost za provedena liječenja, za metode liječenja ili za količine potrošenog materijala. Nigdje se ne vrednuje rad kao takav, znači plaće zaposlenih u zdravstvu prvenstveno mislim tu na liječnike, odnosno doktore. Dakle, one ovise ne o učinjenom učinjenom radu i odrađenom, znači ne o efikasnosti pojedinog liječnika nego o satnici i dodatcima na te satnice. Uz manjak osoblja to sve rezultira enormnim troškovima u sustavu. Prije bilo kakvih ozbiljnijih poteza trebalo je napraviti analizu na što odlaze novci u zdravstvu. Meni se kao laiku u ovom području čini da je ugrubo 40% ukupnog novca potrebno za plaće, a ostalo odlazi na liječenje koje se kako stvari trenutno stoje provodi bez ikakvih kriterija. I zato nam se javljaju situacije u kojima se na bolesnike koji imaju više od 90 godina uzimam samo jedan primjer utroši recimo na ugradnju kuka 30-tak i više tisuća kuna i takva osoba umre za tri dana nakon operacije. Nije rijetkost. Isti se zahvat mogao odraditi ugradnjom kuka koji stoji tri puta manje, jer od takvog se pacijenta ne očekuj e da će kuk trebati narednih nekoliko desetaka godina. Iako sam trivijalizirala situaciju ovim primjerom važno mi je istaknuti da za ovakve i slične situacije nitko ne odgovara, a one nisu rijetke u našem sustavu. Ozbiljne reforme u zdravstvu nećemo vidjeti dok se ne pristupi promjeni kolektivnih ugovora u zdravstvu kojima će se uvesti plaćanje po stvarno učinjenom poslu kako po pitanju postupaka na pacijentu, tako i po učinjenom poslu od strane djelatnika. Na žalost po osiguranike svjedočimo da dolazi do urušavanja razine zdravstvene zaštite, jer mi nemamo novca za sve ove naše trenutne potrebe. Dodajmo da sve potrebito u zdravstvu uvozimo, imamo mali broj radnika koji ne mogu uplatiti dovoljno, odnosno onoliko koliko se troši, a zdravstvo nam se temelji na solidarnosti. A što nam vladajući sugeriraju ovim prijedlogom kao rješenje za nagomilane probleme u zdravstvu. Pao krenimo redom. Dakle, odlazak kod liječnika specijaliste u kombinaciji sa više pretraga i snimanja može osobu koja nema dopunsko nego samo osnovno zdravstveno osiguranje skupo stajati, no ne više od propisanog maksimuma po jednom računu. Trenutačno je taj maksimum 265,44 eura po jednom računu, a ovim predloženim izmjenama ta se granica podiže na 580,88 eura ili kako se navodi u prijedlogu zakona povećava se maksimalni iznos sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite sa 60,13% proračunske osnovice na 120,26% čime će se kako tvrdi predlagatelj zakonskog teksta pridonijeti održivosti zdravstvenog sustava. Tako čak i obično vađenje krvi može biti itekako skupo ako imate samo osnovno zdravstveno osiguranje i veći broj stavki za analizu, jer se po jednoj uputnici za vađenje krvi može skupiti znatna svota kad se zbroji participacija od predviđenih 10 ili 20, odnosno 30 eura po svakoj stavci. Od prvog će se dana iduće godine u odnosu na trenutačne tarife po svakom danu bolničke zdravstvene zaštite uvećati postotak proračunske osnovice s 3,01% na 4,01% ili sa 13,29 eura na 17,70 eura po svakom danu bolničkog liječenja. Participacija se za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu uključujući dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici, te za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u ambulantnoj i fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i u kući uvećava sa 0,75% na 1% na 1% proračunske osnovice što znači da s 3,31 euro raste na 4,41 euro. Participacija za specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite za ortopedska pomagala i druge medicinske proizvode utvrđene listom tih pomagala i proizvoda podiže podiže se sa 1,5% na 2% proračunske osnovice ili sa 6,62 eura na 8,83 eura. Za dentalna pomagala također imamo povećanje za osobe od 18 do 65 godina starosti koje će plaćati najviše 176,97 eura umjesto dosadašnjih 132,74 eura participacije koja, dakle raste sa 30,07 na 40,09% proračunske osnovice. A stariji od 65 godina 88,46 eura umjesto dosadašnjih 66,35 eura jer se uvećava postotak proračunske osnovice participacije sa 15,03 na 20,04%. Sve te navedene participacije što se plaćaju osobno ili dopunskim zdravstvenim osiguranjem prihod su ugovornog pružatelja zdravstvene zaštite. Participacija što je plaćaju oni vez dopunskog osiguranja izabranim liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i za izdavanje lijeka po receptu dogodine se neće mijenjati i ostat će na 1,32 eura ili na 0,30% proračunske osnovice, a te su participacije prihod HZZO-a. Osim promjena vezanih Osim promjena vezanih uz plaćanje participacije s čijom će se primjenom početi prvog dana iduće godine ranije će se početi sa ostalim odredbama već nakon što vladajući izglasaju u ovom visokom domu ovaj prijedlog zakona. Jedna od tih novosti je podizanje dobne granice sa 65. na 70.g. za korištenje bolovanja na teret HZZO-a. Tako su trenutačno poslodavci Tako su trenutačno poslodavci koji zapošljavaju radnike sa 65. i više godina obvezni tim radnicima plaćati bolovanje dok su obrtnici dužni plaćati bolovanje sami sebi, a ubuduće će i stariji radnici kod poslodavaca i odnosno kod poslodavca i obrtnici ostvarivati prava na naknadu plaće na plaće na teret sredstava zavoda odnosno državnog proračuna uz uvjet navršenih 15.g. mirovinskog staža od nesamostalnog ili samostalnog rada. dakle konačnim prijedlogom zakona uređuje se da inspekcije koje kontroliraju bolovanja mogu u kontrolu kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite, te u neposrednu kontrolu osiguranika i izvan izabrane odnosno ordinacije izabranog doktora uključujući i kućni posjet. U slučaju kada utvrde da ne postoje medicinske indikacije za daljnje korištenje bolovanja imaju ga pravo i zaključiti, zatvoriti. Izmjena obveznog zdravstvenog osiguranja propisuje se da se njega člana obitelji, dakle djeteta iznad 18.g. i supružnika odnosno životnog partnera može odobriti samo u slučaju teškog zdravstvenog stanja koje utvrđuje izabrani doktor osiguranika na osnovi medicinske dokumentacije izabranog doktora člana obitelji za kojeg se određuje njega, a brišu se uvjeti za ostvarivanje tog prava da drugi roditelj nije nezaposlen, da živi sam s djetetom kao samohrani samohrani ili razvedeni roditelj odnosno da istodobno ne koristi to pravo za drugo dijete. Uz novosti koje će ipak udariti itekako po džepovima građana uz svu inflaciju koju doživljavaju svakodnevno postoje i one koje će smanjiti prihode osiguravatelja jer se propisuje da će ubuduće umjesto 4% prihoda morati uplaćivati 5% prihoda od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti za troškove za zdravstvenu zaštitu koja je posljedica ozljeda koje su prouzročili vlasnici i korisnici osiguranog vozila. Navedeni iznos je konačan iznos naknade budući da se model predujmljivanja iznosa stvarne štete, te obveza konačnog obračuna prema važećem Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju pokazao neučinkovit i teško provediv, to tvrde naravno predstavnici samog resora Ministarstva zdravstva. Obrazlažu nam ovo povećanje rastom broja registriranih vozača i motornih vozila koja su sve snažnija i sve brža dok su posljedice stradalih u prometnim nesrećama sve teže, iziskuju dugotrajnije liječenje, rehabilitaciju, a često i trajno korištenje ortopedskih i drugih pomagala, lijekova, ugradbenih i potrošnih materijala. Tako iz ministarstva ističu da od ukupnog broja teško ozlijeđenih osoba u prometnim nesrećama oko 5% osoba ostaju trajni 100%-tni invalidi, što je godišnje više od 100-tinjak ljudi dok 10% njih trpi trajne posljedice, a najčešće je riječ o mladima. Nama preostaje za vidjeti da li će ovakve predložene izmjene biti samo dodatni teret na džepove naših već preopterećenih građana ili će se možda konačno dogoditi neka dugo očekivana duboka istinska korjenita reforma u ovom resoru, zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Maja Grba Bujević, izvolite. Hvala potpredsjedniče sabora, uvaženi ministre, državni tajniče, suradnici. Opći cilj reforme zdravstva je održiv zdravstveni sustav sa pacijentom u središtu, što je vjerujemo neosporno svim dionicima u ovom reformskom procesu. To smo u konačnici svi zajedno sazivali i o tome govorili puno puta i s ove govornice i u ovom saboru. Predloženi zakoni također u cijelosti uvažavaju i implementiraju obveze preuzete u nizu programskih i strateških dokumenata. Jedan od važnijih je program Vlade Vlade RH 2020.-2024. kao jedan od prioriteta i ciljeva utvrđen je održiv zdravstveni sustav, s time ćemo se nadam se svi složiti. Održivo zdravstvo treba osigurati ne samo na način da zakonske izmjene ove usvojimo nego da se unutar zakona reguliraju konkretne određene odredbe koje vode u daljnju reformu zdravstva. Važan dio ove reforme je usmjerenost prema preventivi i to kroz konkretne nove pravce. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti koja mora biti najdostupnija uvode se i nove djelatnosti, djelatnost psihologije, djelatnost logopedije i fizikalne terapije. Glavna ustanova postaje dom zdravlja na primarnoj zdravstvenoj razini. Za svaku županiju predviđen je jedan dom zdravlja s mogućnošću da osnivaju podružnice. Dom zdravlja ima sada koordinativnu ulogu nad svim pružateljima zdravstvene zaštite, ne kao dosada, bez obzira ko je vlasnik ambulante ili ko je vlasnik doma zdravlja ili ambulante u domu zdravlja. Glavu ulogu u upravljanju na ovoj razini imaju baš županije, one najbolje poznaju specifičnosti svoga područja. Ta uloga u odnosu na ovu dosada bit će značajno snažnija što je naglašeno ovim trenutnim izmjenama i dopunama. Sekundarna pak razina obuhvaća specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i bolničku djelatnost. Na ovoj razini se trebaju pružati kompleksnije usluge nego u domu zdravlja. Glavne ustanove u ovom području su opće bolnice, specijalne bolnice, lječilišta i poliklinike. Na ovoj razini vezano za upravljanje uvode se određene izmjene na način da se za opće bolnice upravljačka prava prenose na državu, županija pak upravlja izvanbolničkim specijalističko konzilijarnom zdravstvenom zaštitom, specijalnim bolnicama, poliklinikama i lječilištima. Trenutna činjenica da se, da opće bolnice imaju kontinuirani rast dugovanja, da većinu rashoda čini rashod za plaće, a da istovremeno izvršenje rada je ispod ugovorenog opsega sa HZZO-om zahtijeva zaista dodatne i konkretne izmjene u samom tom području. Imamo naravno, tercijalnu razinu zdravstvene zaštite na koje bi se trebale pružati zbilja one najkompleksnije, najsloženije usluge u zdravstvu i ova razina je i financijski naravno, najzahtjevnija jer su to složeni zahvati koji zaista puno koštaju. Zato je često neobjektivan pristup kada se uspoređuju financijski rezultati između KBC-ova, recimo i OB-ova. Isto tako, u trenutnom sustavu, veliki broj usluga se obavlja na razini kliničkog bolničkog centra, a mogao bi se obavljati na nižim razinama. To je stvar koju treba zaista mijenjati. Što se tiče bolničkog sustava, ravnatelj i zamjenik ravnatelja ne mogu imati odobrenje za dodatni rad u privatnom sustavu dok obnašaju svoj mandat. Nadalje, regulacija rada između javnog i privatnog sektora uređen je na način da ravnatelj, zamjenik, ali i predstojnici klinika, zavoda i službi ne mogu imati u u vlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu. Između 2 čitanja, prijedlog zakona uređen je pravno i normotehnički, a pojedine odredbe su izmijenjene i dopunjene u cilju postizanja veće jasnoće i time lakše primjene samog zakona. Uzeti su u obzir stavovi Europske komisije u odnosu na provedbu mjera Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a isto tako, prihvaćeni pojedini prijedlozi koji su bili raspravljeni tijekom prethodne procedure, pa tako i prijedlog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku HS-a na čemu vam se, ministre, osobito zahvaljujem. Neke od novina u drugom čitanju su, prvo, da se djelatnost radne terapije će se moći obavljati na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite. To do sada nije bio slučaj, a jako je važno, jako je važno za pacijente. Konačni prijedlog zakona dopunjen je odredbom prema kojoj se u okviru djelatnosti psihijatrije na razini i primarne i sekundarne i tercijalne razine zdravstvene zaštite te na razini županijskih zavoda za javno zdravstvo može organizirati mobilne timove. Mobilni timovi daju jako dobre rezultate u zemljama gdje postoje. Odredbe o zdravstvenom turizmu dopunjene su odredbom o pružanju usluga medicinskog wellnessa na način da usluge medicinskog wellnessa mogu pružati i turističke ambulante i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnosti iz pružanja usluga u turizmu. To je jako važno. To su tražili ljudi koji se time bave. uvode se odredbe o nacionalnom registru opreme u zdravstvu prema kojemu su pravne i fizičke osobe, dakle sve zdravstvene ustanove koje u republici obavljaju zdravstvenu djelatnost, obvezne voditi evidenciju opreme koju koriste u okviru obavljanja zdravstvene djelatnosti. To vam ustanove zdravstvene, znate, imaju, međutim, nikada to nije putovalo prema, sada HZJZ-u nego će se na jednom mjestu imati kompletna oprema u zdravstvu. To je jako važno. Samo na taj način možeš donositi strateške odluke o tome da li nešto treba mijenjati neki uređaj, kada ga treba mijenjati, a ne da se to nabavlja stihijski kako god kome padne na pamet. Dodatno se uređuje da ravnatelj bolničke zdravstvene ustanove i doma zdravlja mora imati pomoćnika za sestrinstvo, glavnu sestru zdravstvene ustanove, dok u ostalim zdravstvenim ustanovama to ostaje kao mogućnost. Dakle možeš imati, ali ravnatelj, ali bolničke zdravstvene ustanove i dom zdravlja moraju imati. Mijenjaju se odredbe u odnosu na trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost na način da se uređuje da isto mora zapošljavati zdravstvenog radnika u radnom odnosu. Za one koji možda ne znaju, sada možeš imati polikliniku registriranu sa puno djelatnosti u kojem rade ljude koji dolaze iz zdravstvenog sustava, a to je poliklinika koja nema ni jednog zaposlenog. Pa to nije normalno. Pa moraš imat nekog zaposlenog kad imaš firmu, kak ta firma funkcionira? Dakle to se uređuje ovim zakonom. Također je dopunjeno odredbama prema kojima HZJZ nadzire provedbu aktivnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo, što do sada nije bio slučaj i to je svakako pokazala, tome je svakako doprinijela ovoj odluci, doprinijela i upravljanje situacijom u zdravstvu vezano uz Covid. U vezi sa medicinski prihvatljivim vremenom čekanja na zdravstvenu uslugu, mi bi rekli, čuvenim listama čekanja, dopunjene su odredbe na način da se propisuje da se medicinski prihvatljivo vrijeme čekanja, dakle medicinski prihvatljivo vrijeme čekanja na zdravstvenu uslugu utvrđuje u skladu sa stručnim smjernicama i kriterijima i propisat će se pravilnikom, da napokon znamo da je struka rekla da se na tu i tu pretragu u toj i toj indikaciji može slobodno čekati, ne znam, mjesec, dva, koliko god ta struka koja je za to nadležan bude propisala. U konačnom prijedlogu zakona zadržani su i prijedlozi koje smo imali priliku raspraviti u prvom čitanju pa ću ih samo malo prijeći. Da vas podsjetim. Novo načelo, načelo kvalitete, do sada ga nismo imali reguliranog kako to bi zapravo trebali biti. Zatim, novo načelo integracije, danas je o tome bilo puno riječi, pa neću to ponavljati, suradnja između svih zdravstvenih ustanova, to ne znači spajanje ustanova nego da sve razine zdravstvene zaštite i sve ustanove na nekom području mogu funkcionirati tako da su integrirane i da zajednički skrbe se čak i o onim najtežim pacijentima. Uvođenjem sestrinskih savjetovališta, kao i psihološke djelatnosti na razinu primarne zdravstvene zaštite u svrhu njezinog jačanja, nadam se da ćete svi pozdraviti. Jer znate, ne mora pacijenta kad postane dijabetičar, neki znaju, koji ovdje sjede, kad postane netko dijabetičar, onda ga treba naučiti i dati mu inzulin, kako se taj inzulin primjenjuje. Onda to sada čekaju da im to objašnjavaju doktori. Ljudi, doktori su prevrijedni za njihovo vrijeme, to mislim, ne prevrijedni kao ljudi, nego prevrijedni su njihove vrijeme prevrijedno, trebaju se baviti kompleksnim stvarima, a ovo su stvari koje uvijek mogu ići na savjetovalište i takvih primjera ima more i s takvim primjerima je najbolje da se bave sestre jer one to zaista znaju i mogu. Uvođenje obveznog zdravstvenog radnika da u okviru svojih kompetencija, ako se to iznimno u slučaju životno ugrožavajućih stanja od njega zatraži, pružanje hitne medicinske skrbi svakoj osobi kojoj je takva pomoć potrebna izvan svog radnog mjesta, odnosno u neposrednoj blizini radilišta. To je nastalo na odnosu primjera iz prakse. Propisivanje mogućnosti u jedinicama područne (regionalne) samouprave, Gradu Zagrebu i jedinice lokalne samouprave da osiguraju sredstva u svrhu poticanja zdravstvenih radnika na rad na svom području radi popunjavanja mreže javne zdravstvene službe. Nadam se da vam je to prihvatljivo. Izmještanje djelatnosti sanitetskog prijevoza iz djelatnosti doma zdravlja u djelatnost županijskih zavoda za hitnu medicinu, logično imamo pola, pola, nemamo pa da se sve to skupa spoji u jednu zajedničku službu. Ima tu puno svojih prednosti, a nemam vremena. Uvođenje usluge mobilne ljekarne i mobilne ambulante u primarnu zdravstvenu zaštitu na potpomognutim područjima i u područjima sa razvojnim posebitostima govori o tome da Ministarstvo zdravstva razmišlja i onim ruralnim područjima de populariziranim gdje zaista tim ljudima nema ko, nema ih ko odvest doktoru, a nema im ko niti donesti lijekove. Da, to treba popraviti i treba omogućiti da ljekarne budu mobilne i da ambulanta da dođe usluga do tog čovjeka jer neće on imati s čime doći znate i sami kakva je situacija. Uvođenje obveze sudjelovanja zdravstvenih radnika u radu posebno organiziranih ambulanti u svrhu osiguranja dostupnosti zdravstvene zaštite. To je koordinativna uloga onog tamo doma zdravlja, doma zdravlja kojeg jačamo i osnažujemo. Uvođenje mogućnosti da za specijalnu bolnicu koja je od državnog značenja osnivač bude RH je izvrsna stvar kako bi se zaista nekim bolnicama specijalnim omogućilo da zapravo postanu jednako tako važne za cijelu Hrvatsku. Hrvatsku važne onda je logično i da može biti osnivač njihov država. Prikupljanje rezultata mjerenja ishoda liječenja, to nismo imali to je novost koju zaista treba pozdraviti, propisivanje dodatnih kompetencija iz područja upravljanja u zdravstvu ravnatelja i zamjenika ravnatelja zdravstvene ustanove koja se mora ispuniti. Smatram da je to logično, normalno jel znate ako je neko doktor uopće ne znači da zna upravljati financijama osim svojima, ali ne zna upravljati financijama, a bogme ne pozna niti pravni segment, pa onda je najbolje da ti ljudi koji upravljaju tom zdravstvenom ustanovom i u konačnici su za nju odgovorni i koji su sad još dobili jaču odgovornost kroz upravno vijeće da zapravo ti ljudi onda imaju i odgovarajuću izobrazbu iz tog područja jel ovako nije lako doći sa nekog odjela, ne znam sad ću reć bez veze, bilo kojeg dakle sa urologije hop jedan dan operiraš ljude, a onda drugi dan si ravnatelj zdravstvene ustanove de te dočekaju pravni propisi, de te dočekaju financiranja, državni proračun, proračun lokalnih zajednica, nije jednostavno i treba imat izobrazbu i to apsolutno pozdravljam. Ono što se kaže jedan dom zdravlja dakle ostavljene su podružnice sukladno specifičnostima područja, potrebama i takvim stvarima dakle niko nikada neće tamo de imamo više domova zdravlja imamo u nekim županijama šest, a niko nigdje taj dom zdravlja neće odvesti nego će objediniti djelatnike u tom županiji, objedinit će opremu koju tamo ima i zapravo će biti sve svrsishodnije za upravljanje. Ja bi sad tu mogla svašta nabrajati tu, vrijeme mi ističe. Mogućnosti osnivanja centara izvrsnosti savršena stvar, to je ono što će nam donesti i bolju kategorizaciju bolnica i sve ono što bi zapravo trebalo biti. Hitna miče svoje granice, ali za postupanje, a ne za da će te kao što je kolega naš rekao koji onda to ne pročita da će zavodi za hitnu medicinu ići u Hrvatski zavod za hitnu medicinu. Neće nego se brišu administrativne granice jel ako niste znali imamo županiju gdje je rubno dakle jedna županija u kojoj taj zavod nije, ima sedam minuta do pacijenta onak ima jedan rok, a ona županija u koja to je ima 35 minuta i sad to pokriva županija, pa nije li logično da to pokriva ona koja je bliža, pa pacijentu je hitno ne možemo to na taj način radit. To zato do sada nismo mogli, a sada ćemo moć. Što se tiče Zakona o zdravstvenom osiguranju, on je pretrpio te izmjene od kojih bi ja samo rekla da je zaista potrebno ovo što je tu napisano, a to je uređenje propisa posebno skupih lijekova. U skupim lijekovima treba pratiti ishode liječenja, treba zaista to urediti i uređenje registra tih ishoda i liječenje će također biti u to uključeno. I ono što mislim da je jako važno da se uvelo uređenje kontrole privremene nesposobnosti za rad putem osoba ovlaštenih u provedbi, što administrativno rasterećuje i obiteljske liječnike i sav taj sustav za koji oni su u pravu da su im vjerojatno administrativno preopterećeni. Ovim konačnim prijedlogom zakona dodaje se obveza HZZO-u, to je strašno važno, da općim aktom jednom u pet godina utvrdi cijena usluga, a korigira ih svake godine. To je izvrsno. donošenje zakona nije niti početak niti završetak reforme nego tek …/Upadica Radin: Hvala./… jedan od njegovih važnih dijelova.

Gledam današnju raspravu i prvo bi rekao da ima jako puno demagogije bez koherentnih prijedloga, dakle lamentiranje bez na konkretan način da neko iznosi rješenje kako izići iz ove situacije sa zdravstvom. Što se tiče ovih prijedloga mislim da je ovo propuštena prilika, da nedostaje veća ambicija da se promijeni kako što ste rekli ministre paradigma, mislim da se naša paradigma u zdravstvu mora promijeniti. Međutim, osvrnuo bi se na par evo izjava prethodnih govornika, imali su neki potrebu spominjati američko zdravstvo i sl. nešto znam o tome, nije američko zdravstvo savršeno, ali ću reći da danas u Americi rade preko 200.000 liječnika, ponavljam 200.000 liječnika koji nisu se školovali u Americi, koji su došli u Ameriku raditi kao liječnici. Prema tome, uz sve nedostatke u tom sustavu još i dalje privlači najbolje doktore iz cijelog svijeta. Bio bih sretan kad bih mogao slično reći za Hrvatsku. Drugo, zašto je primjerice mala djevojčica Mila Rončević otišla u Filadelfiju se liječiti od leukemije? Zašto je otišla u Ameriku ako je tamošnji sustav tako loš kao što slušamo? Zašto nije išla u neku treću zemlju nego baš u Ameriku? Prema tome, toliko ima tu demagogije i da ne kažem nonsensa da je teško se na sve to osvrnuti. Međutim, uvodno ću reći da školovanje jednoga liječnika na fakultetskoj razini bez osnovnog i srednje škole je oko 100 000 eura otprilike, sto tisuća eura košta školovanje jednog doktora i svima mora biti u interesu ovdje danas da razmišljamo o tome kako zadržati te vrijedne ljude u našoj zemlji pogotovo najbolje od njih. Znamo da mnogi koji dolaze u Hrvatsku izvana studirati medicinu i za to plaćaju ne ostaju, vrate se u zemlju odakle su došli ali su svjesni očito za taj novac dobiju jako kvalitetno obrazovanje. Dakle, ono što ću danas govoriti ne odnosi se toliko na razinu liječenja u Hrvatskoj, jer naši liječnici su izvrsni, nego radi se prije svega o upravljanju oskudnim resursima i mislim da smo tu propustili priliku. Dakle, još jednom i ustrajno ću to ponavljati monopolska pozicija HZZO-a vidim kao glavni problem, kao glavni problem a ova reforma to ne dira. Dakle, i nije slučajno zbog ovakvog upravljanja niču u hrvatskim gradovima sve veći broj privatnih poliklinika. Međutim danas slušamo kako se njih zapravo demonizira. Privatne liječnike koji rade u privatnim ustanovama se na neki način demonizira, pa ispadne da bi bilo bolje da ti pacijenti uopće nisu dobili liječničku skrb, zdravstvenu skrb o tim ustanovama. Mislim to je vrhunska demagogija i rekao i rekao bih ono ne zaslužuje više pažnje. Ali moramo govoriti ako želimo da pacijent bude u centru pažnje biti dosljedni. Smiješno je uopće osuđivati sve te vrijedne ljude koji rade i nude jako kvalitetne usluge u privatnim ustanovama. Međutim, javno zdravstvo kad govorim o tom odnosu. Javno zdravstvo generira više od milijardu eura dugova svake godine. Prošle godine, dakle ni 38 milijardi kuna nije bilo dovoljno. Dakle, tko god nas sluša, tko god misli i dalje i vjeruje u bajke da je zdravstvo besplatno ponavljam 38 milijardi kuna nije bilo dovoljno za javno zdravstvo. Kako učiniti pomak? Kako naprijed? Prvo ću reći da ne možemo očekivati racionalizaciju troškova u zdravstvu, da se smanje dugovi bez, sve dok HZZO na umjetan način određuje cijene koje bolnice mogu naplaćivati To nisu realni troškovi i bolnice su dovedene u situaciju gdje ne mogu naplatiti koliko zaista ti zahvati koštaju i to imamo jedan rekao bih sistemski problem i samo se vrtimo u krug. Dakle, smatram da treba isto ovdje naglasiti napraviti jednu distinkciju. To što zdravstvena skrb mora biti dostupna svima nužno ne znači da država ili politika mora upravljati sustavom. To ne znači. Dakle, postoje različiti modeli kako urediti javno zdravstvo da politika ne vodi glavnu riječ i tu ću inzistirati i dalje da nema pomaka bez uvođenja konkurencije, zdrave konkurencije kako su mnoge druge zemlje u Europi napravile. Primjerice obavezno zdravstveno osiguranje u Njemačkoj. Postoji obavezno zdravstveno osiguranje ali svi koji uplaćuju imaju izbor u koji krankenkasse će uplaćivati. Ovdje HZZO na žalost i dalje je jedino mjesto gdje se ulijeva novac. Dakle, na neki način rekao bih da Hrvatsko zdravstvo je taoc politike, političkih odnosa, pa čak straha svake Vlade da ne ide ambicioznije i odvažnije u reforme jer se boje reakcije mogućih reakcije građana. Ali građani su s pravom nezadovoljni, nezadovoljni su. Nisam sreo gotovo nikoga od kad sam u politici da mi govori da su zadovoljni sa stanjem, da misle da mogu brzo doći na pregled i slično bez kontaktiranja ljudi koji su možda umreženi u sustavu i silino. Ljudi su očajni, često su očajni, zovu koji dolaze pogotovo izvan Zagreba upomoć. Dakle, to opet upućuje na to da ovako posložen sustav nije napravljen za tzv. malog čovjeka, jer mali čovjek koji nikoga ne zna na bolničkom odjelu moli pomoć, moli pomoć. Dakle, to je jedna pojava koje mislim svi smo svjesni. Nadalje kad se radi o ovom odnosu između javnog i privatnog. Evo jedan primjer kako loše upravljanje od strane države zapravo stvara druge monopole u privatnom sektoru. Dakle primjerice, nadam se da ovo se možda ispravilo. Ali po mojim saznanjima u Karlovcu u Karlovcu zbog nerazborite nabave još nije nabavljena magnetska rezonanca za bolnicu, a u toj istoj prostoriji postoji taj uređaj u vlasništvu privatnika. Dakle, država zbog lošeg upravljanja stvara monopole kod privatnika koji onda mogu to još više iskorištavati, da ne govorim o načinu liječenja recimo raka gdje imamo jednu privatnu ustanovu pored Zagreba koji nudi takvu tehniku koja ne postoji ne postoji u javnom zdravstvu da se tamo može ići uputnicama. Dakle, ne može javno zdravstvo njima konkurirati. Nemam ništa protiv da se pacijenti naši tamo liječe, ali kako je došlo do toga da nema slične razine liječenja recimo u centru za tumore tu u Zagrebu? Zašto? Ima toliko toga i da ne znam što bi više isticao, ali mislim da je ključni problem zapravo taj kadrovski da najbolji doktori koji jako puno rade, imaju veliki ugled i traženi su imaju na kraju dana otprilike po koeficijentima ista primanja kao oni koji manje rade ili se nalaze u manjim sredinama i sustav nije pronašao način da ih se nagradi, dakle mnogi doktori mi govore da se osjećaju prilično frustriranima i nezadovoljnima jer njihov, njihova izvrsnosti ne može se naplatiti u ovakvom sustavu, moramo i o tome razmišljati što će ih spriječiti da odu dalje. I to se mora znati, naši građani trebaju razumjeti da na razini EU svaki naš stručnjak ili liječnik koji ide u neku treću zemlju to se ne uračuna u bilance, Hrvatskoj se ne priznaje novac koji je uložen u tog stručnjaka, a on radi možda liječi pacijente u drugoj zemlji. Prema tome mi smo tu na velikom gubitku na razini Europe, dakle ako ne pronađemo način koji će motivirati najbolje da više rade i da ostanu u našoj zemlji postavlja se pitanje koji je onda smisao nuditi obrazovanje najboljim studentima ako oni u velikom broju će otići, to vrijedi i za ostale osoblje i medicinske sestre koje su vrlo tražene izvan Hrvatske i slično, dakle to je realnost i ako se ne suočimo na vrijeme s tim i odvažno, odvažno prihvatimo te neke činjenice koji neće se uskoro promijeniti bojim se da će Hrvatska ostati zemlja gdje na nekim natječajima gdje se traži specijaliste neće se niko javiti, neće se niko javiti, ne bi htio da se to dogodi, ali već čujem u nekim sredinama da je to stanje. Prema tome, poštovani ministre i vezano za cjepiva za covid, zahvaljujem, dobio sam odgovor na zastupničko pitanje, međutim nisam zadovoljan načinom kako se troši novac na cjepiva koje u ovakvim količinama na kraju neće nam trebati. puno toga što u najboljoj namjeri ponekad se odluči na kraju izaziva štetu jer pitanje šta ćemo raditi sa tim cjepivima koje će ostati kao višak. Dakle potičem vas da i dalje razmišljate …/Govornik se ne razumije/…ono odvažno, da budete i hrabri i znam da nije to jednostavno, mnoge skupine su tu usidrene i ne žele da se išta promijene, ali zbog naših građana i prije svega pacijenata koji zaslužuju ovaj novac koji se troši na zdravstvo rekao bi bržu i pouzdaniju skrb i manje ove kraće liste čekanja i svakako ohrabrujem vas i tu sam spreman za suradnju, imam iskustvo izvan Hrvatske dosta gdje vidim da možemo ne izmišljati toplu vodu nego uzeti najbolje što već postoji van i to primijeniti u našoj zemlji, hvala.

ispričavam se što ste se digli, ovaj moraju ovaj raditi streaming videa. Znači do 15 i 25.

Hvala